Prelazimo na 3. točku predloženog dnevnog reda. 3. Prijedlog zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s konačnim P.Z. br. 414 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog da se ovaj zakon

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Ivica Mladineo. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Povod za donošenje Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke je gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj u kojoj zbog ekonomske i financijske krize prihod državnog proračuna znatno manji od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obaveza uključivo i mirovinsko osiguranje. Svijet je prošle godine zahvatila financijska kriza koja se krajem 2008. godine a posebice početkom 2009. godine počela prelijevati i na realni sektor. Globalna gospodarska kriza očitovala se u negativnim stopama gospodarskog rasta diljem Europe i svijeta. Hrvatska također osjeća posljedice te krize odnosno pad gospodarske aktivnosti što se očitovalo smanjenjem gospodarskog rasta od 6,7 u prvom tromjesečju 2009. godine. Prije svega taj se pad aktivnosti manifestirao kao posljedica smanjenja potrošnje ali i kao pad industrijske proizvodnje, građevinarstva kao i robne razmjene sa inozemstvom. Ovakva kretanja ogledaju se u prikupljanju prihoda državnog proračuna koji bilježe pad na međugodišnjoj razini. Iz navedenih razloga opravdano je u vremenu trajanja negativnih kretanja djelovati kako na rashodovnu tako i na prihodovnu stranu proračuna sa ciljem da se javne financije usklade sa realnim mogućnostima. Stoga se pokazala potreba za ostvarivanje ušteda gdje je to god moguće uključujući to područje plaća a i mirovinskog osiguranja. U tu svrhu predloženim zakonom bi se za razdoblje od stupanja na snagu ovog zakona pa do kraja iduće godine primjenjivao poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke ali uključujući obustavu usklađivanja mirovina za 2010. godinu radi smanjivanja ukupnih rashoda državnog proračuna. Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke je prihod državnog proračuna. Obaveznog obračuna, obustave i uplate posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj tih primitaka. Poseban porez se plaća na plaću, mirovinu, druge primitke ili drugi dohodak. Šta je porezna osnovica? Porezna osnovica je neto primitak, dakle neto plaća, neto mirovina i neto drugi primitak ili drugi dohodak a to znači bruto nakon umanjenja izdataka za doprinose, za obavezna osiguranja iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, uplaćeni predujam poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak. Posebni porez se plaća na neto iznos primitaka ali prije obustava ukoliko ih ima na plaću. Kako i na koji se način obračunava? Primici koji su isplaćeni u iznosu do 3 tisuće kuna u toku jednog mjeseca po jednom isplatitelju ne podliježu posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Ukoliko je taj primitak preko 3 tisuće a do 6 tisuća kuna onda se oporezuje na ukupan iznos znači tog primitka sa stopom od 2% a ukoliko je preko 6 tisuća kuna onda se oporezuje sa stopom od 4%. Samo da pojasnim, znači ukoliko je primitak 4 tisuće onda se cijeli iznos od 4 tisuće oporezuje sa iznosom od 2% a ukoliko je 7 tisuća onda se cijeli iznos oporezuje sa stopom od 4%. U slučaju isplate više primitaka po istom izvoru kod jednog isplatitelja ti primiti se zbrajaju i ukoliko prelaze iznose koji su ovdje propisani onda se oporezuju i sa tim stopama. Od ukupno 2 milijuna i 670 tisuća plaća i mirovina milijun 420 tisuća plaća i mirovina se ne bi oporezivalo, 910 tisuća plaća i mirovina bi se oporezivalo sa stopom od 2% a 345 tisuća bi se oporezivalo sa stopom od 4%. i 600 tisuća plaća 570 tisuća plaća se ne bi oporezivalo. 720 tisuća plaća bi se oporezivalo sa stopom od 2% a 310 tisuća sa stopom od 4%.

a 34 tisuće mirovina bi se oporezivalo sa stopom od 4%. Ovaj zakon bi stupio na snagu objavom u "Narodnim novinama".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 Goran Marić predsjednik odbora. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 38. sjednici održanoj 27. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se predloženim zakonom u razdoblju do 31. prosinca 2010. godine uvodi poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke, te obustava usklađivanja mirovina prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju radi povećanja prihoda i smanjenja ukupnih rashoda u Državnom proračunu za 2009. godinu. Posebni porez po stopi 2% plaćat će se na ukupni iznos plaće, mirovine i druge primitke ako je iznos veći od 3000 kuna, a manji od 6000 kuna, dok će se po stopi od 4% posebni porez plaćati na iznose veće od 6000 kuna. Provedbom ovog zakona planira se ostvarenje dodatnih prihoda u državnom proračunu od oko 755 milijuna kuna u 2009. godini i oko milijardu i 100 milijuna kuna u 2010. godini, uz istodobno smanjivanje rashoda državnog proračuna za oko 630 milijuna kuna. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je većinom glasova, 7 glasova za i 2 protiv, Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Hvala lijepo. Hvala. Žele li predstavnici drugih odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, poštovani predsjedniče. Gospodo iz Ministarstva financija. Jučer se cijeli dan vodila rasprava o Rebalansu državnog proračuna koji je ustvari osnovan na ovom i drugim zakonima o kojima ćemo raspravljati danas, sutra ili još sljedećih dana. Naizgled, s obzirom da smo jučer stekli dojam da nijedna od primjedbi, prijedloga, sugestija, pa čak unaprijed i vrlo konkretnih restrikcija i ušteda u postojećoj strukturi proračuna koji su amandmanski predloženi neće biti prihvaćeno. Čini se bespredmetnim još jedanput govoriti o svim negativnim posljedicama koje će po građane Hrvatske, a dijelom i po hrvatsko gospodarstvo imati ovaj zakon i drugi zakoni koji predviđaju uvođenje novih poreza i novih poreznih obaveza i to prioritetno, odnosno isključivo na građane Republike Hrvatske, bili oni radnici odnosno zaposlenici ili bili umirovljenici. Međutim, kad je već tako ponovit ću neke stvari koje predstavljaju temeljne vrijednosti koje zastupa SDP kad govorimo o racionalnom, pravednom upravljanju državom, ponovit ću neke vrijednosti koje zagovaramo kad govorimo o brizi države za njene građane i sigurnost života i egzistencije pojedinca i obitelji, bez obzira što unaprijed slutimo da ništa od toga neće biti niti razmotreno, a kamoli prihvaćeno. Neće nažalost biti uzeto u obzir ni za pripremu proračuna za sljedeću godinu, 2010., jer bojimo se kao što je jučer rekao jedan moj kolega u raspravi ovdje u Saboru, jednom uvedeni porez bez obzira što je vremenski ograničen teško da će biti naknadno ukinut. Donedavno smo imali situaciju u kojoj nitko iz vladajuće strukture nije htio ni spomenuti riječ krizu, a kamoli probleme u državnim financijama, odnosno probleme financiranja izdataka iz državnog proračuna. Jučer u državnom proračunu, a explicite u obrazloženju ovog prijedloga zakona odstupa se od te ustaljene prakse. Ovdje se vrlo jasno govori da je povod za uvođenje ovog novog poreza, možemo slobodno reći harača, gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj, da je povod donošenja novog poreza to što su prihodi državnog proračuna znatno manji, naglašavam, znatno manji od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obveza, uključivo i mirovinsko osiguranje. Ova rečenica pomalo je u neskladu sa opuštenim izjavama i uvjeravanjima koje smo jučer čuli od predsjednice Vlade i ministra financija. Oni su bili vrlo nonšalantni, bili su vrlo samozadovoljni obraćajući se i nama zastupnicima, ali i građanima Republike Hrvatske govoreći o tome da u javnom financiranju, u financiranju svih izdataka iz državnog proračuna uopće nema problema, ali eto da je ovo jedna predostrožnost da ne bi do kraja godine imali nekih posljedica. Ovo što piše u obrazloženju govori o nečem drugom. Govori o aktualnoj i postojećoj krizi koju se na ovaj način pokušava sanirati. Ponavljaju se i vrlo alarmantni podaci o padu gospodarskog rasta od 6,7% u prvom tromjesečju i govori se o tome da je taj pad posljedica smanjenja potrošnje, kao što je maloprije državni tajnik odnosno ravnatelj porezne uprave, još i pada industrijske proizvodnje, građevinarstva i robne razmjene s inozemstvom. Međutim, mislim da je potrebno kad govorimo o ovom prijedlogu zakona o uvođenju novog poreza na neto prihode građana iz plaća, mirovina i svih drugih zarada, da se osvrnemo na ovaj uzrok pada bruto društvenog proizvoda koji proizlazi kao posljedica smanjenja potrošnje. u prvom tromjesečju od gotovo 7% posljedica smanjenja potrošnje, šta mislite koliko će smanjene zarade koje će biti posljedica donošenja ovog zakona utjecati na dodatni pad potrošnje? Koliko će nesigurnost zbog ovih informacija koje dobivamo u obrazloženju ovog proračuna uštopati dodatno potrošnju i koliko će to imati posljedica na dodatni pad bruto društvenog proizvoda, a to onda opet znači novo smanjenje ili novo zaustavljanje prihoda državnog proračuna iz poreza i drugih prihoda. O tome kao da se nije vodilo računa. Ne kao da se nije, nego se nije vodilo računa i to prvenstveno zbog toga što se ova mjera jednako kao i jučer rebalans proračuna donose kao vatrogasne mjere, ne kao mjere sustavnog pristupa izlazu iz krize, izlazu iz recesije, izlazu iz pada standarda, pada gospodarskih aktivnosti, nego kao vatrogasna mjera spašavanja vlastite egzistencije egzistencije vladajuće elite, vladajuće garniture. Oni koji su doveli Hrvatsku i hrvatske građane u ovu situaciju, oni koji su doveli hrvatski proračun u situaciju da je na granici mogućnosti isplaćivanja plaća i mirovina, oni pokušavaju spasiti vlastitu osobnost, pokušavaju sa sebe skinuti odgovornost, sve prebaciti na nekakve globalne trendove, globalne krize i uvjeriti građane da su za ovu situaciju krivi oni zato što su dizali previše kredita ili da je krivo gospodarstvo koje da bi investiralo u vlastiti razvoj i novo zapošljavanje, koji su se zaduživali u inozemstvu jer u domaćim bankama to nisu mogli ostvariti. Govori se u ovom obrazloženju vrlo jasno bez ikakve suzdržanosti da se pojavila prijeka potreba za ostvarivanjem ušteda gdje god je to moguće, uključujući i područje plaća i mirovina. Poštovani kolege, poštovana gospodo iz ministarstva, građani Republike Hrvatske, tko tu štedi? Da li tu štedi državni proračun ili možda se traži da štedi netko drugi? Po onome što smo jučer vidjeli u prijedlogu rebalansa proračuna, ma nema nikakvog pokušaja štednje u proračunu. Uzimanje novih poreza, smanjivanje neto plaća i mirovina, zaustavljanje usklađivanja mirovina, kako to propisuje dosadašnji Mirovinski zakon, Vlada u ovom prijedlogu naziva štednjom. Ne, to nije nikakva štednja. To će tek morati izazvati dodatnu štednju i odricanje kod onih građana koji će morati početi plaćati ovaj ovaj harač, ovaj dodatni porez na svoje neto zarade. Država ne štedi ništa. Država troši još više da bi pokrila deficit, da bi pokrila sve one intelektualne usluge bez kojih navodno ne bi bilo razvoja u Hrvatskoj. Da li se radi o onim intelektualnim uslugama po kojima npr. Hrvatska elektroprivreda menadžerski ugovor od 2,5 lista papira plaća znanstvenom institutu ili znanstvenoj ustanovi 180 tisuća kuna i to neoporezivih 180 tisuća kuna? Nikome u Vladi, nikome u poreznoj upravi nije palo na pamet da zahvati te intelektualne usluge i enormne zarade za nikakav znanstveni posao porezu, ali zato im je palo na pamet da milijun 455 prihoda, prihoda, odnosno primanja od plaća i mirovina zahvate porezom od 2 ili 4% i da još zaustave usklađivanje mirovina za koje znamo da jedva osiguravaju preživljavanje umirovljeničkih obitelji koje na žalost nisu samo obitelji u kojima žive ljudi starije dobi, nego vrlo često obitelji koje još uvijek uzdržavaju i školuju svoju djecu i koja to ovog trenutka čine izuzetno teško, a u budućnosti će činiti sve teže i teže. Nije nikome u poreznoj upravi ili Vladi palo na pamet da bar paralelno s ovim porezom zahvati i kapitalne dobiti, profite, dividende. Znamo kome se isplaćuju. Vodi se dugo polemika o tome da li to treba oporezivati ili ne, da li se radi o dvostrukom zahvaćanju poreznom ili ne. Ali gospodo draga, ako smo u krizu, o čemu još raspravljam? Ako smo u krizi i ako ćemo oporezivati mirovine i plaće koje su preko 3 tisuće kuna, zašto ne oporezujemo dividende koje iznose stotine milijuna kuna u pojedinim slučajevima? Pa to će biti porezna opterećenja koja ti primatelji neće niti osjetiti. One neće utjecati niti na njihov standard, niti na školovanje njihove djece. Neće napuniti ili prepuniti državni proračun, ali to bi predstavljalo primjenu određenog načela pravednosti ili solidarnosti. Ovako o pravednosti ne može biti govora. Nikome nije palo na pamet da paralelno s ovim zakonom dirne i u ono o čemu se također puno govorilo, naročito ste napadali SDP, a to je pitanje oporezivanja velike i vrijedne imovine. Ne one imovine koja služi za minimalnu egzistenciju, ne stanova i kuća u kojima živimo, nego sve one imovine koja se koristi preko nekakvog normalnog preživljavanja, sve ono što stvara određenu dobit i to često puta vrlo enormnu dobit koja je vrlo malo zahvaćena bilo kakvim poreznim obavezama. Nikome nije palo na pamet da u ova krizna vremena donese ili predloži ili donese neke mjere koje bi destimulirale isplate dividendi, isplate dobiti i profita, isplate zarada građana ove zemlje u inozemstvo, inozemnim vlasnicima. Sve je to moguće predvidjeti i realizirati sa nekim mjerama. Možda nije popularno, ali nemojte, ili možda nije popularno s obzirom na one koji imaju puno, ali nemojte molim vas reći da Vlada više vodi računa o onima koji su jako bogati, a manje onima koji zarađuju od 3 do 6 ili 10 tisuća kuna. I nešto o načelu, ustavnom načelu koje nosi ovaj zakon, a to je pravednost, jednakost i razmjernost. Poštovani kolege, nemojte zamjeriti, ali to je ipak više nego licemjerno. Govoriti o dodatnom oporezivanju prihoda od 3 tisuće kuna i reći da je to pravedno, da je to po načelu jednakosti i razmjernosti, a ne zahvaćati sve ovo ostalo, to je najblaže rečeno licemjerno, a i nepravedno je. Ne znam da li npr. gospođa predsjednica Vlade koja zagovara obitelji i brigu za djecu zna da će ovaj porez više plaćati obitelji sa više djece, jer načelo rasterećenja i poreznih olakšica za obitelji sa puno djece u oporezivanju dohotka ruši se ovim zakonom. Na istu bruto plaću veći harač, veći posebni krizni porez plaćati će upravo obitelji sa više više djece. Završavam, kolegice i kolege, SDP će glasati protiv ovog zakona zato što nije niti pravedan, niti možemo govoriti o jednakosti i razmjernosti. On je naprosto harač na sirotinju.

Hvala vam Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa ja posebno cijenim zabrinutost oporbe za socijalnom sudbinom radnika i građana Hrvatske, no šteta što nisu bili toliko zabrinuti u ono vrijeme kada su i sami obnašali vlast i na neki način mogli doprinijeti boljoj sudbini socijalnoj tada radnika i građana. No radi ozbiljnosti moram naglasiti realne činjenice zbog kojih se donose danas ovi interventni zakoni. Ja vjerujem da bi to mogla razumjeti i oporba, je li tako kolega Vidović. negativni gospodarski tokovi sa svjetskih financijskih tržišta prelili su se i na Hrvatsku, posebno na naš realni sektor kojem su se upravo iz tog razloga znatno smanjili planirani prihodi za financiranje svih javnih obveza, uključivo znači i mirovinskog osiguranja. Pad gospodarske aktivnosti o kojem je govorila i zastupnica Antunović, a i državni tajnik, ima sigurno za posljedicu smanjenje i gospodarskog rasta od 6,7% u prvom tromjesečju ove godine. to, da je razlog tome smanjenje potrošnje, da normalno smanjenje i proizvodnje, posebno je tu građevinarstvo stradalo, kao i robne razmjene s inozemstvom. Zbog tako negativnih gospodarskih aktivnosti prihodi državnog proračuna sigurno bilježe i značajan pad, stoga se pokazala prijeka potreba za uvođenjem maksimalne štednje gdje je to god moguće uključujući i područje plaća i mirovina. No podsjetit ću vas na činjenicu, a vjerujem da svi dobro pamtimo da u posljednjih 5 do 6 godina razina socijalnih prava u Hrvatskoj je znatno povećana. Ne govorim to bez veze i ne naglašavam to iks puta, nego upravo zato da razmislimo koja je cijena te razine socijalnih prava. Mirovine su povećane posljednjih 6 godina za 50%, prosječna mirovina je iznosila tada, prije 6 godina tisuću 500 kuna, danas iznosi 2 tisuće Minimalna plaća povećana je za 60%. Prije 6 godina iznosila je tisuću 800 kuna bruto.

a danas ona iznosi 2 tisuće 812,93 kune bruto ili 2 tisuće 251 kunu i 20 neto. Prosječna plaća povećana je za cirka 40%. Prije 6 godina iznosila je 3 tisuće 940 kuna, a danas neto prosječna plaća iznosi 5 tisuća Naknada za nezaposlene, što će se sigurno bivši ministar socijalne skrbi prisjetiti, koliko smo ga dugo molili, iznosila je dugo, dugo 900 kuna do tisuću kuna, kad je uspio za 100 kuna povećati tu naknadu za nezaposlene. Danas ona iznosi 3 tisuće 600 kuna, odnosno sa ovim novim smanjenjem po zakonu o kojem ćemo normalno raspravljati ili danas ili sutra, iznositi će 2 tisuće za prva tri mjeseca, a do godine dana za nezaposlene sada iznosi 2 tisuće 600 kuna, a po ovom zakonu o kojem ćemo raspravljati iznositi će tisuću 800 kuna. Pa to ja mislim da je vrijedno pažnje, a posebno za one koji primaju tu naknadu. Povećane su naknade za rodiljne i roditeljske potpore, kao i dječji doplatak. Sva materijalna prava koja su uređena kolektivnim ugovorom, tu mislim normalno na državne službenike i namještenike, poštivana su, nisu dirana. Znači nije bilo jednostranog smanjenja tih plaća, da podsjetim na neka vremena kada su se prvo plaće smanjile 30 do 40%, a onda zamrznule. Takva razina socijalnih prava o kojoj sam sada govorio u novonastalim uvjetima globalne gospodarske i financijske krize koja je bitno utjecala na na gospodarsko i socijalno stanje u Republici Hrvatske nije trenutno, bolje rečeno u ovu narednu godinu dana, više financijskih izdržljivo i zbog toga se privremeno smanjuje. Naglašavam privremeno. Ja znam da je to teško možda prihvatiti privremeno, jer sjećamo se vremena kad nije bilo privremenog smanjivanja socijalnih prava. Predloženim zakonom uvodi se poseban porez na plaće i mirovine i druge primitke, te obustava usklađivanja mirovina prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju. Ovaj interventni zakon, kao što sam rekao ima ograničeno trajanje na rok do 31. prosinca iduće godine, to je 2010. godina, a cilj mu je da u tom razdoblju doprinese povećanju prihoda i smanjenju ukupnih rashoda u državnom proračunu. Ovim posebnim porezom su obuhvaćene plaće, mirovine i drugi primici, kao što je ovdje već rečeno, a plaća se po stopi od 2% na ukupan iznos plaće i mirovine iznad 3 tisuće kuna, a po stopi od 4% na ukupan iznos plaće i mirovine veće od 6 tisuća kuna. Oporezuje se po načelu pravednosti i razmjernosti, tj. oni koji imaju veću plaću i mirovinu će normalno više izdvajati, odnosno više plaćati. No, s obzirom na načelo pravednosti jednakosti i razmjernosti što proizlazi iz samog Ustava Republike Hrvatske prema kojem je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima, slažem se tu sa zastupnicom Antunović pa onima koji isto tako misle, Vlada je trebala a predlažem da to učini ako će ići na naredni rebalans, obuhvatiti i kategorije građana koji ostvaruju prihode od obavljanja samostalnih zanimanja. Na primjer, odvjetnici, bilježnici, liječnici, stomatolozi u privatnoj praksi, obrtnici itd. To su sve grupacije sa većim prihodima i dohocima od većine radnika. I doista ne vidim razlog, bez obzira što su oni oporezovani sada po većem porezu, ali mi smo u jednoj izvanrednoj situaciji i ne treba ih tu štedjeti i ne vidim razloga da oni budu pošteđeni pošteđeni te kategorije. To jest da se i za njih uvede plaćanje poreza pa makar u paušalnom iznosu, npr. do neke razine mjesečno koliko plaća jedan prosječan radnik u Republici Hrvatskoj. Isto tako prema Ustavu i građanskom moralu bilo bi pravedno da plaćaju ovaj poseban porez iznajmljivači nekretnina, športaši, na za rade kao i na prihode od dividende udjela u dobiti. Kada već naglašavam takvu pravednost, tada treba isto tako skrenuti pozornost i na otpremnine koje nisu obuhvaćene ovim zakonom. A isto tako nema logike da radnik na bolovanju može ostvariti kroz naknadu za bolovanje veći primitak od utvrđene razine plaće kao granicu za plaćanje posebnog poreza, a koja mu ne će biti oporezovana. Kada bi znači sve ove kategorije koje sam pobrojao, sudjelovale u plaćanju ovog posebnog poreza na svoje prihode, tada bi sigurno još više ostvarili prihoda u državni proračun, nego što je to sada planirano. I zbog svega toga, uvažavajući ovu situaciju o kojoj sam rekao da treba ozbiljno razgovarati, zašto se donose ovi interventni zakoni, Klub Hrvatske demokratske zajednice je podržao donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Ispravci. Prvo gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Gospodin Kunst je rekao da su u posljednjih 6 godina mirovine povećane 30 i nešto posto, što nije točno. Mirovine su se u 6 godina usklađivale sa rastom plaća i porastom troškova života. 18 mjeseci su se usklađivale sa rastom plaća, a sve ostalo po izvornoj ili korigiranoj švicarskoj formuli. I kada se ovdje govori o nekim strahovitim porastima bruto iznosa za mirovine, onda treba reći da je u posljednjih 6 godina broj umirovljenika narastao za gotovo 200 tisuća umirovljenika. Jer mi mjesečno imamo svaki mjesec 4 tisuće umirovljenika više. Hvala. Isprava, gospodin Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ispravljam netočan navod kolege Kunsta koji je izjavio da je ovaj porez, porez koji je načelo pravednosti, jednakosti i razmjernosti. Kolega Kunst to ne da nije načelo pravednosti, jednakosti i razmjernosti, to je kao što smo puno puta jučer čuli harač na građane Hrvatske. Nakon harača na bolest dobili smo harač na život. Rastrošnu državu opet moraju spašavati građani i umirovljenici koji su upravo socijalnom osjetljivošću vaše Vlade dovedeni do toga da prosječna neto plaća pokriva 79% potrošačke košarice, a prosječna mirovina iznosi jedva 40% od prosječne plaće. Istovremeno ne dira se kapitalna dobit, ne dira se kapitalna imovina, a ne dira se zapravo najveći potrošač, a to je država. Država ostaje rastrošna i ništa se nije uštedilo. Uostalom amandmanima koje je SDP-e podnio, jasno smo pokazali da uopće nije bio potreban harač na bolest, bilo je dovoljno dovoljno stavki da se rezanjem tih nepotrebnih stavki uštedi iznos koji ćete vi uštediti ovim haračom na život građana Hrvatske. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Davorko Vidović. Izvolite. Pa ja bih teško mogao izabrati navod koji ću ispraviti, jer je ovo naprosto čitavo izlaganje bilo netočno i krivo. I ono što mene čudi da jedna velika stranka kao što je HDZ dozvoljava čovjeku koji ne raspolaže ili svjesno obmanjuje da uopće govori u ime kluba. Sve jedna brojka, sve i jedan podatak su bili potpuno netočni, svi izračuni su netočni. Primjerice, mirovine su u prošlom mandatu Sanaderove vlade rasle 15% nominalno, realno 0,6% niže, nego što su bile 4 godine prije toga. Ne govorim sada o godini i pol ovog mandata. Dakle, sve odreda je potpuna besmislica. Ali što ćemo mi govoriti kao da penzioneri ne znaju nrp. Kolika im je mirovina i koliko su mogli kupiti 2004., a koliko mogli 2007., osme ili devete. Tako da je to sve zapravo jedna velika potpuna besmislica. I ja bih molio da se uozbiljimo u ovom Saboru i da prestanemo govoriti neistine. Ili ako vi ne volite tu riječ laži koje ničemu ne služe. Gospodine Vidoviću, niti vi možete određivati tko će govoriti u ime HDZ-a, niti HDZ može govoriti u ime SDP-a. to vaša stvar nije. A koliko je tko govorio neistine, to će se vidjeti. Diskvalifikacije ne dolaze u obzir, diskvalifikacije. Mislim da to nije uredu. Budimo tolerantni raspravljajmo ali nemojmo diskvalificirati jedan drugoga. navoda. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Netočan navod kolega Kunsta da ovaj zakon znači uvođenje maksimalne štednje i to na načelu pravednosti. Ne vodi se maksimalna štednja, nego se uvodi maksimalan udar na najugroženije slojeve u Hrvatskoj, jer su se bogatašima proglasili oni i jednu kunu plaću. Dakle, štedi se što je najgore na njihovom pravu na dostojanstven život od rada i zaista je ako već to radi ova Vlada, krajnji cinizam da se to naziva pravednošću. To je sve samo nije pravedno. To je sve, samo nije dostojanstveno.

Naime, koliko je već rebalansa bilo dozvoljavam da je zaboravio da je zadnjim rebalansom umanjen upravo, da su umanjeni dječji doplatci. da je rebalansa već puno, da će rebalansa proračuna biti toliko dok proračuna uopće bude bilo. Dakle, idete očito do posljednjeg daha. Govoriti daje ovo pravedno. Pa je ovo nepravda, to je apsolutno netočno. Ovaj drugarski harač koji ste uveli pa to je nepravda koja vapi do neba. Ali zapamtite, tko sije nepravdu žanje gnjev.

oporezuje po načelu pravednosti. To apsolutno nije netočno. Vi očigledno ne znate niti što je pravedno a još manje što je pošteno. Jer reći da je pravedno to da umirovljenici sa 3 tisuće i 100 kuna plaćaju porez nema veze s razumom. Reći to Reći to da četveročlana obitelj sa primanjima od 3 tisuće i 500 kuna mora plaćati porez Mislim da ste izgubili svaki kontakt sa realnošću a s radnicima ga niste imali ni onda kad ste ih zastupali pa to ne možemo od vas očekivati ni sada. Hvala. Na redu je klub HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Pred nama je jedan zakon kakvoga rijetko koji parlament doživi u svome mandatu. Što bi rekli namet na vilajet, odnosno netko se sjetio da u izrazu vlastite nemoći, naravno radi se o Vladi, izrazu nemoći da radikalno obračuna s troškovima države koji su narasli kao germa u relativno kratkom vremenu od nekoliko godina, dakle da sjekiranjem krene na građane i umirovljenike oduzimajući im teško stečen novac. Podsjećam da je Hrvatska demokratska zajednica dobila izbore između ostaloga suprotstavljajući svoju poruku o tome kako ne želi uvoditi nikakve nove poreze svima nama koji smo propitivali mogućnosti da se drugačijom fiskalnom politikom stabilizira ekonomska snaga države. Kada se govorilo o mogućnosti oporezovanja kapitalne dobiti to je proglašavano maltene izdajom u trenutku kada stotine tisuća Hrvata kupuju dionice. Danas te stotine tisuća Hrvata dolaze u škare novog poreza. Ne zove se, nije šija nego vrat ali je nepravedan prije svega jer ne zahvaća one koji imaju nego ide redom ali opet u onom sloju koji nije klijentelistički sloj HDZ-a ni HSS-a. Dakle, Vlada nema snage porezom propitati imovinu, kapitalnu dobit i destimulirati izvlačenje dividende odnosno stimulirati njeno reinvestiranje u hrvatsko gospodarstvo kako bi se usmjerilo ulaganje profita u proizvodnju nove vrijednosti i to je ili strah i nekompetentnost ili smišljeno pogodovanje vlastitim klijentima. Demagoška poruka Vlade da se teret krize ravnomjerno raspoređuje na sve građane Hrvatske prije svega nije točna, a i kad bi bila točna bila bi opasna jer bi to bio jedan neprimjereni utilitarizam. Nije točna zbog toga što nije istina da svi podnose teret krize jer su iz priče o ovom novom porezu izuzeti pomno ne samo oni koji imaju prihode do 3 tisuće nego i oni koji imaju jako mnogo a ne zna se kako su to zaradili. Među njima i neke profesije kojima je teško uopće kontrolirati dohodak. Kada bi bilo istinito i kad bi Vlada doista raspisala porez svima jednako e to bi bilo opasno jer građani nisu dužni plaćati ovakvu politiku Vlade, jer građani nisu krivi za gospodarsku krizu. Nisu svi građani jednako sudjelovali u procesima koje je stimulirala Vlada povećanjem svoje prije svega javne potrošnje a onda i podizanjem razine nelikvidnosti koja koči čitav gospodarski sektor. Dakle, nisu svi građani jednako sudjelovali da bi im se jednako nametala ova obveza. Najbolje će proći naravno ponovo tajkuni. Malo koji tajkun uopće ima plaću, a ako ima plaću onda su to smiješne plaće od kojih se čudom čudite kako su namakli toliko bogatstvo jer postoje naravno načini kako da se živi luksuzno na visokoj nozi, kako da se leti privatnim avionima, jahtama, kako da se koriste sve moguće blagodati ovoga svijeta a da u a da u svojoj poreznoj kartici imate neke sitne novce pa bi se čudom čudio čovjek kako ti ljudi uopće spajaju kraj s krajem. Građani nisu doveli do ove krize nego Vlada koja 6 godina gradi i provodi jedan fiskalni model razvoja koji nije održiv, koji prije svega podrazumijeva galopirajući rast državnoga proračuna, dakle Vlada koja u 6 godina nije bila u stanju dovesti do proračunskog balansa. Sjetite se još u 10. mjesecu prošle godine Vlada je najavljivala da će riješiti pitanje budžetskoga deficita pa je u zadnji čas došla s prijedlogom proračuna za ovu godinu koji je ipak uključivao budžetski deficit. Već tada se na sva usta iz stručnih krugova, iz političkih krugova tražilo i molilo da se sjedne i da se odluči o radikalnim mjerama koje će zapravo dovesti do budžetske ravnoteže budžetske ravnoteže jer deficit koji je stvarala Vlada nažalost nije išao u razvoj jer deficit sam po sebi nije problem ako se njime financira razvoj. Ali ako se njime financira potrošnja onda je to veliki problem, to je uteg oko nogu i to je perpetum mobile koji nam se sada stavlja pod nos. Vlada se ljuti kad se ovaj porez naziva haračem. To nije izmislio nitko od nas ovdje, to je narodni genij prije nekoliko dana pustio u opticaj sjećajući se onih stihova Mažuranića koji kažu "harač rajo, harač treba", a oni odgovaraju… To nije deranje, gospodine Jarnjak, nego ekspresivno izražavanje. Radi se o pjesmi, gospodine Jarnjak. Volio bih da malo više čitate poeziju. Dakle, oni odgovaraju "hljeba, hljeba gospodaru, ne vidjesmo davno hljeba". Teret krize treba prije svega ponijeti država odnosno Vlada koja je i dovela do nje, smanjujući nabujalu potrošnju i smanjujući prekobrojnu administraciju u javnoj upravi i javnim poduzećima. Zašto je narod ljut? Vidi li uopće Vlada da je narod ljut? Zašto Vladi poručuje, citiram, to nisu moje riječi: "stegnite vi remen, bando lopovska" ili citiram: "uzmite sebi, a ne nama". Zašto to ljudi govore? Ako nije svjesna što se u društvu događa, bojim se da će ova Vlada udariti o zid narodnoga gnjeva i tada će biti kasno rješavati ove probleme, a sigurno neće više biti moguće s ovom Vladom. Teret krize treba prebaciti na leđa onih koji su se obogatili klijentelističkom politikom ove Vlade, koji su stekli imovinu na sumnjivi način, koji su se obogatili kroz razne zloupotrebe javnih nabava. Evo u javnosti tek jedan slučaj kakvih 700, 800 tisuća kuna. Ima tih kamiona jako mnogo i kad bi se pobrojalo gdje je sve iscurio državni novac bila bi to jedna velika kolona, vjerojatno i do Kine, u svim ovim godinama. A da nije tako zašto bi Vlada sad najavljivala središnji sustav javne nabave. Pa da nije sama svjesna da joj curi novac na sve strane, zašto bi sad najavljivala da će uvesti reda? A gdje je do sada bila, zašto do sad reda bilo nije? Znači, priznala je taj problem. Ovaj će porez smanjiti kupovnu moć velikoga broja građana i definitivno velikog broja hrvatskih obitelji. Ovo je porez kojega uopće ne zanima koliko prihod od 3001 kune hrani gladnih usta Vlada stavlja crtu na 3000 kuna, proglašavajući očito tu vrstu primitaka i plaća sasvim dovoljnim za život. To je naravno za svaku osudu. Mi u HNS-u ne možemo prihvatiti ovakav pristup rješavanju problema, to nije politika iza koje mogu stati liberalni demokrati u Hrvatskoj. Vlada avanturistički okreće leđa od problema i zahvaća u prihode najugroženijega sloja. To je onaj sloj koji pokušava živjeti od svoga rada, to je sloj koji na leđima nosi Hrvatsku i sve nas. Jednom sam rekao pa ste se naljutili, ali sad ću od gušta ponoviti. Dok god mi ovdje nismo svjesni da naša plaća ide iz plaća običnih građana, radnika, umirovljenika, dotle nećemo shvatiti njihove probleme. HNS neće podržati ovaj prijedlog zakona o nametu na vilajet. Hvala lijepa. Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite.

Molim vas, ja nisam čuo, ali da je gospođa rekla tu riječ, ja to osuđujem da je rekao bilo tko. Takav rječnik u sabornici nećemo tolerirati. Da sam čuo, gospođa bi dobila isti tren opomenu. Molim vas, nemojte upotrebljavati takve izraze u sabornici. Nemojte se međusobno vrijeđati.

Ja vas molim, kolegice i kolege, nemojmo se spuštat na razinu da tako kažem ispod razine saborskih zastupnika. Molim vas! I završit ćemo ovu raspravu samo ako se budemo međusobno poštovali. Nemojmo se podcjenjivati, nemojte se omalovažavati između sebe. Ja vidim takvih ironičnih osmjeha, ali to nije u redu. To je nedostatak argumenata. Pretjerivanje i vrijeđanje, to samo kad se nema argumenta onda se to upotrebljava. Molim vas, vas, gospođo ako ste to rekli to nije u redu, ispričajte se ako ste rekli. Ako niste, molim lijepo. Gospodine Markovinović, izvolite. Oprostite, ali morao sam malo na ovom primjeru upozorit sve nas zapravo. Dobro, evo u Hrvatskom saboru ćemo govorit hrvatski pa ću ja evo ispravit kolegu na hrvatskom jeziku, njegovu tvrdnju, jasno neistinitu tvrdnju da Vlada nije kompetentna da nas izvuče iz ove krize. Ako nije Vlada, a tko je onda? Vlada koju najavljujete recimo u kojoj je kolega Linić, kolega Čačić, a građanin Čačić zadnje vrijeme priča zaboravljajući da je kao ministar stotine ugovora potpisao sa vlastitim firmama … … /Upadica se ne

Probajte ispravit točan navod. Dalje, ako kolega govori netočno da bi bila duga kolona kamiona, kamiona je vrlo malo, svega 39, ali u toj koloni i to kupljeno, kupljeno, to ćete vidjeti uskoro, na ispravan način. Ali u toj koloni trebalo bi pridodat osam nagibnih vlakova 2003., 210 cisterni Mercedesovih… **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala! Podsjetite se, molim vas, vi koji se ljutite da vam upadaju u riječ s pravom se ljutite kad vam upada se u riječ, ali se onda i vi ponašajte da ne upadate drugom u riječ. Gospodin Niko Rebić, ispravak netočnog navoda. **Rebić, Niko (HDZ)** Pa kolega Richembergh netočno tvrdi da ova Vlada ne nudi ovim rebalansom izlaz iz krize, nego samo uvodi harač. Dakle, to je potpuno netočno jer zapravo vi iz lijeve oporbene koalicije ne date šansu ovoj Vladi, tražite da smjesta poteče med i mlijeka i provocirate, želite da zdrave snage što prije dođu na vlast. Zapravo ta su vremena prošla, vi morate se naviknuti da je ova Vlada demokratski, legalno na vlasti i morat ćete se strpjet. Dakle, ako ne možete pomagati, nemojte odmagat. Ova Vlada sigurno zna što radi, a vi zapravo još u ovih 6 godina koliko sam ja u ovom Domu još nisam vidio da ste nešto suvislo ponudili hrvatskom narodu.

U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite gospodine zastupniče. **Kajin, Damir (IDS)** Da vam pročitam najprije jedan e-mail od jutros. Obraćam vam se, iako bi se iznenadili koju stranku ustvari podržavam, znači ne IDS, ali dobro, nije sada bitno, vis a vis ovoga zakona, pri bilo kakvom određivanju pragova u Republici Hrvatskoj uvijek se uzimalo u obzir obiteljski status, tj. koliko članovi obitelji ima u zajednici. Ovaj put to nije ni spomenuto u ovom zakonu. Evo nekoliko primjera iz razgovora s ulice. Suprug i supruga koji primaju po 3 000 kuna, a ne uzdržavaju nikoga pored sebe proći će bez odbitaka, što je i pošteno jer je plaća mizerna, kaže, ali u isto vrijeme radnik sa 6 000 kuna plaće imati će odbitak od 240 kuna. Dvoje supružnika sa 4 000 kuna plaće, svaki imati će odbitak po 80 kuna, a radnik sa 8 000 kuna plaće i troje ljudi na uzdržavanje imat 320 kuna odbitka. Nitko nije uzeo u obzir broj članova obitelji koji se uzdržavaju. Molim vas da to iznesete u Saboru. Grupa građana iz Zadra ako se ne varam, tako je. Iz Jadrolinije. Čuo sam jednu saborsku zastupnicu tijekom rasprave o rebalansu kako se hvali s time da će milijun i 500 tisuća ljudi biti izuzeto od plaćanja kriznog poreza. Mislim da je stvarno jadno da se hvalimo s time kako toliko građana ima plaću manju od 3 000 kuna kuna itd. Eto, to bi bilo otprilike ovo što je itekako vezano uz ovaj zakon. Mi se, mnogi se ovdje slažemo vjerojatno da Vlada od 2003. do 2006. samom činjenicom da je zaposlila preko 40 tisuća novih zaposlenika je naprosto dovelo do toga da mi danas moramo skidati plaće i mirovine. Da se to nije dogodilo, da je taj trend zapošljavanja bio recimo manji za 50%, evo mi smo mogli svi zadržati postojeće plaće i postojeće penzije. U državnom aparatu u ovoj zemlji radi u ovom trenutku preko 240 tisuća ljudi. Jasno je da je to danas preveliki teret za ovo naše ranjeno gospodarstvo. Da se razumijemo, ja isto tako mislim da u ovome času 152 recimo zastupnika je prevelik broj. Čini mi se da je tamo 2000. u ovom Parlamentu sjedilo 120 zastupnika. Imamo preveliki broj državnih tajnika koji su svi listom u daleko boljoj poziciji od zastupnika, imaju aute, mobitele, kartice, zastupnici to nemaju, ok, u redu. Ja mislim da je vjerojatno i previše ljudi, što ja znam, u uredu Vlade, Predsjednika države, ja mislim da su u našim javnim poduzećima prevelike te menadžerske naknade. Mi imamo situaciju da na Hrvatskoj željeznici imamo 4 stotine ljudi koji imaju menadžerske ugovore. Od tih 4 stotine ljudi, njih 107 sindikalista ima menadžerski ugovor. Mislim da imamo previše pučkih pravobranitelja, kako se tko sjetio, tako je predlagao nekog novog pučkog pravobranitelja za spolove, za djecu, za invalide, ne znam što, imamo zasigurno i preveliki broj općina, gradova, županija itd., itd. Ono što u ovom trenutku ne treba dirati, to je zasigurno zdravstvo, školstvo, policija. U državnoj + lokalnoj samoupravi + javnim poduzećima u ovom trenutku radi preko 300 tisuća ljudi i to je jasno postao jedan neizdrživ teret. U ovom času imamo, ako se ne varam milijun 580 tisuća radnika i imamo milijun 180 tisuća umirovljenika. To je omjer 1:1,38. A ako od tog broja odbijemo i ovih 300 tisuća ljudi, onda taj omjer je otprilike 1:1. To je za jednu ekonomiju, to je za jednu korumpiranu državu razumljivo jedan prevelik teret. Bruto iznos svih plaća za zaposlene u vrijeme koalicijske Vlade iznosio je 14 milijardi kuna. Danas je to 24 milijarde kuna sa zdravstvom 34 milijarde kuna. Znači, neće biti dosta smanjivati ne znam, kvazi porezima, ovima o čemu mi danas raspravljamo, samo plaće, doći će vrijeme kada će se morati i otpuštati. Ti ljudi, znam, biti će teret socijali, zdravstvu, mirovinskom sustavu. Jednom riječju, biti će isto tako teret Držim isto u ovom trenutku da proračun ne bi mogao podnijeti potrebnu isplatu otpremnina kada bi danas na takav način rješavali se brojnih prekobrojno zaposlenih u državnoj administraciji. Dok je bilo dobro, Hrvatska Vlada se u strukturne reforme nije upuštala. U sadašnjoj situaciji, kao što netko predlaže da bi trebalo otpustiti 70 ili 40 tisuća ljudi ja mislim da je to nemoguće jer bi to značilo dodatan udarac na ionako već urušen proračun ako bi se prisegnulo davanju otpremnina ili pak prijevremenom nekom umirovljenju. No s obzirom na to da je tržište rada osiromašeno, tom se višku sada ne bi moglo ponuditi nikakva dodatna zaposlenja, a to je bilo tako 2001. godine kada se mogao zbrinuti višak policajaca, iako to jasno većina policajaca tada nije željela prihvatiti pa su 2003. svi listom ponovo vraćeni na posao. Za službenike i namještenike u javnim službama predviđena je povlaštena otpremnina, ako imaju više od 30 godina staža, u visini najmanje 65% prosječne bruto plaće isplaćena u posljednja 3 mjeseca za svaku navršenu godinu staža. Za državne službenike i namještenike nije u ugovoru određen potreban staž, a u računicu se uzimaju neto plaće. Uzmu li se u obzir da je prosječna plaća državnog službenika oko 3 tisuće i 500 kuna, te da se njihov višak procjenjuje u ovom trenutku, u ovoj zemlji na 40 tisuća, potrebna sredstva za njih, ako bi svi imali 30 godina staža dosegnula bi, znači ta otpremnina, oko 8 milijardi kuna što jasno je to država u ovom trenutku ne može osigurati. No kako se može očekivati da bi možda najviše otkaza bilo u policiji, u MORH-u, za njih vrijede drugi kolektivni ugovori, da ja sada to posebno ne elaboriram. Jasno je, nije problem Hrvatske samo rashodna strana. Ja ne mislim da su penzije visoke. Dapače, one su sramotno niske. Ja ne mislim da su plaće u državnom tom aparatu velike. Nisu. Mizerne su. Ja ne mislim da je plaća premijerke, predsjednika Sabora od 19 tisuća kuna sada velika plaća. Nije. Ali problem Hrvatske je i ta prihodovna strana, a prihoda vidite i sami da jednostavno nema. Problem Hrvatske u ovom trenutku možda broj jedan je kako doći do deviza, kako bi se samo ove godine servisirao vanjski dug koji premašuje 14 milijardi eura, To jasno ne govorim napamet, jasno je da se toga što će biti sa servisom tog vanjskoga duga svi u velikoj mjeri Prije nego što kažem da se za mirovine 2000. godine npr. izdvajalo 20,2 milijarde kuna, 2009. 48,8 milijardi kuna, za zdravstvo 2000. 9 milijardi kuna, 2009. 27 milijardi kuna. Za školstvo 2000. 6,6 milijardi, danas 11,9 milijardi kuna. Da spomenem i punjenje proračuna za prvih 6 mjeseci. Porez na dohodak 37,2% od planiranog. PDV 42,3% od planiranog, za prvih 6 mjeseci. Porez na promet svega 36,9%. Trošarine na automobile svega 29% od planiranog. Trošarine na alkohol 28,8%. U ovoj zemlji čovjek se više ni napiti ne može. Trošarine na duhan 38,3%. Trošarine na naftu 44,2%. Trošarine na uvoz 42,8%. Doprinosi za zdravstvo, tu su relativno korektno izračunati 48,7%, znači u veličini planiranog. Za mirovine 48,9%. To sve govori, ti brojevi, da nam se loše piše i da će prava kriza u ovoj zemlji dosegnuti svoj vrhunac ili ne znam svoj maksimum negdje u prvoj polovici 2010. godine. Osobno predviđam da bi se to moglo dogoditi u 5., 6. mjesecu tih pred sezonu 2010. godine. Gdje smo onda danas? Bojim se da smo pred nekim totalnim kaosom, a taj kaos mislim da potiču i vladajući bijegom od prijevremenih izbora. Ma ne da bi opozicija ponudila neki med i mlijeko, jasno nemamo nitko, nitko nema čarobni štapić, ali mislim da bi ova država dobila malo političkog mira, a to bi bilo sudbonosno da se možda mogu sprovesti pa i radikalniji rezovi i sprovesti možda i radikalnije reforme i da se građanima ponudi kakva takva, kako kako to neki vole reći, nada na kraju tog tunela. Pratim recimo prilike u Istri vidim da izvoz radi, prvi smo osjetili krizu zbog naše izvozne ekonomije, ali izvoz raste, to je dobro. Međutim oni koji rade sa domaćim tvrtkama, ti će zapravo tek sada zapasti u prave probleme. Jasno je da mi danas ne možemo obećati, šta ja znam povećati ćemo izvoz preko noći. Ne ide to tako. Za to nam treba dvije, tri, četiri godine, trebaju nam strane investicije, ni njih nema. Mi ne možemo povećati preko noći turistički prihod. Da bi se napravilo 10 hotela treba vam jedna milijarda eura, trebaju vam investicije, trebaju razne dozvole. To je posao od najmanje 3, 4 godine. Vi ne možete reći povećat ćemo prihod od trgovine. Pa i za to jasno da bi se, se, treba ne znam 2, 3, možda 4 godine itd., itd. Ali danas, ono što mislim, treba stvoriti temelje da se za 2, 3, 4 godine poveća industrijska proizvodnja, da se poveća turizam, obrtništvo, ali jasno i standard građana uz 2, 3 godine odricanja koje je pred nama. Bez toga od Hrvatske mogu ostati samo ruševine. Sve ćemo rasprodati, ostat ćemo bez ičega, sukobit ćemo se unutar Hrvatske po nekim grupama, po regiji, po ideologiji, ta radikalna desnica preko nekih koncerta već nam poručuje svoje pozdrave, radikaliziraju prilike, i bojim se da ćemo u godini pred nama možda češće biti na nekim ili pred nekim barikada nego u ovoj sabornici. Znam isto tako da ovaj porez koji se sada nudi, koji je nota bene nepravedan, bojim se da ga neće ukinuti ni neka buduća vlast. Ali ova vlast nema mandat za takvo što, jer je do jučer svima nama lagala u lice da krize u ovoj zemlji nema. To je možda i razlog nekih odlazaka sa političke scene. I utoliko mislim da neka se Vlada ne igra sa socijalnim bunt, jer će socijalni bunt na kraju sve pomesti, i Vladu i politiku, a tek tada ako bi se to dogodilo nastala bi prava kriza. No i ovdje, kod ovog zakona još jedno pitanje se otvara. Gospodo što je sa kolektivnim ugovorom? Da li sada poslodavac, da bi ispunio kolektivni ugovor, mora povećati prihode ne za 2,4, nego recimo za 3, odnosno 5 zarez nešto posto. Ili će tu jednu, pod navodnicima, tranzicijsku mjeru snositi sam radnik. Da li mi možemo sada van snage staviti hiljadu, dvije, tri, ne znam koliko kolektivnih ugovora ima u ovoj zemlji? Mislim da bi se o tome isto tako trebalo razmisliti. I nije pravično iako je tako uvijek bila, da je teret u pravilu snosila sirotinja. Izgleda da će tako biti i ubuduće. Iako bi u ovoj prilici netko tajkunima trebao postaviti pitanje, gospodo kako ste došli do prvog milijuna eura. Sve u svemu zakon je ovako postavljen nepravičan. Porez na plaće, mirovine i druge primitke oporezovane stopama od 2% iznad tri tisuće kuna i 4% iznad 6 tisuća kuna će u 2009. proračunu proračunu donijeti 755 milijuna kuna. A u dvije godine primjene s neusklađivanjem mirovina 2,12 milijardi kuna. Povećanje stope PDV na 23% u 2009. donijet će nekih 502 milijuna kuna, godišnje je tek milijarda i 500 milijuna kuna. Trošarine od automobila, plovila itd. to su minimalne naknade. Naknada za nezaposlene to je krajnje nepravično se smanjuje za nekih 20 koliko, 15 milijuna kuna to treba promijeniti itd.đ A što se tiče ove vrste poreza jasno da je on nepravičan i daj Bože da ga buduća Vlada bude u stanju ukinuti, sumnjam. U 11,15 je prošlo vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta. Imamo ispravke, gospodin Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa netočan je navod kolege Kajina da je ova Vlada zaposlila 40 tisuća zaposlenika u državnom. To je potpuno netočno. Ja ne znam odakle je dobio taj podatak, ali bi volio da to predoči javnosti, da točno kaže gdje se to zapošljavanje dogodilo, u kojim institucijama? Ako je mislio na zdravstvo, školstvo, na MUP itd. ni tu nije zaposleno. Daleko manji broj je zaposleno ljudi i u tim institucijama. Prema tome nema razloga da obmanjuje javnost na način kako to on uvijek i radi. Ispravak gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa netočan je navod kolega Kajina da su se uredi pravobranitelja osnivali kako je god tko to htio, pa je kolega Kajin spomenuo i pravobranitelja za invalide. Kolega Kajin nisu invalidi, nego su osobe sa invaliditetom, to je prava stvar. A druga stvar, Ured pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom osnovao se nakon dugog niza godina u kojem smo svi zajedno raspravljali da li je to opravdano ili nije. Postignut je dogovor, pa čak je i u Strategiji za osobe sa invaliditetom koju je donio Sabor 2003. godine, uvršteno da je potrebno osnovati Ured pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. Dakle, dogovor je postignut i nemojte govoriti da su se uredi osnivalo kako je god to htio ili kako je to nekom palo na pamet. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Kajin je netočno naveo da ćemo se mi sukobiti među sobom na barikadama, jer radikalna desnica poziva na ovo ili na ono. Netočno apsolutno. Ja se ne mislim s nikim sukobljavati, na nikom mjestu. Naprotiv, kolega Kajin vi zapravo stalno s nekim obračunavate ovdje sa ovim i onim. Mi smo ovdje da se sučeljavamo mišljenje i da razmišljamo na drugačiji način, a ne da se sukobljavamo. Hvala lijepo.

Pa o rebalansu sam govorio zapravo kao o debalansu. S obzirom na stavke i ukupne iznose koji se tamo nalaze. A sada ovim Prijedlogom Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, izazivamo zapravo i jedan disbalans. Izazivamo jedan nered kod onih na koje se ovaj prijedlog zakona odnosi. Naime, u ovome prijedlogu zakona u članku 1. jasno je istaknuto da je zakon zakon počiva na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti, temeljem kojih je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima. Kako je to lijepo rečeno i kako to lijepo zvuči. Kako netko reče kako to gordo zvuči, ovako formulirana rečenica. Ali kada se podrobno razmotre svi elementi ovoga zakona i onoga što se piše u trećem se piše u trećem rebalansu ili debalansu ove godine i četvrtom koji će uslijediti kažu za mjesec dana, tako je najavljeno za rujan, onda vidimo da nema tih načela ni pravednosti, ni jednakosti, ni razmjernosti. Evo da ilustriram konkretnim činjenicama. Naime, u članku 5. ovog zakona koji je vrlo kratak i mogu ga citirati se kaže da će po stopi od 2% biti krizni porez na plaće, mirovine i druge primitke kod onih koji imaju primanja od 3 do 6 tisuća kuna, a po stopi od 4% kod onih koji imaju primanja veća od 6 tisuća kuna. E pa sada vidite tu imamo jedan prag. Dakle dvije stepenice, 3 tisuće i 6 tisuća kuna. Što je sa sljedećim stepenicama? Što je sa sljedećim pragovima? Ima li prag od 10 tisuća kuna? Ima li prag od 20 tisuća kuna? Možemo li povećati tu stopu upravo iz razloga iz članka 1. dakle po načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti da uvedemo još koji prag? Zanimljivo da su pragovi uspostavljeni na ovim da kažem najnižim gotovo rekao bih novčanim iznosima. I nadalje, kakva je to pravednost ako netko ima plaću 6 tisuća ima 5 članova obitelji, dakle naša obitelj sa troje djece i netko tko je samac i ima 6 tisuća kuna. Po istoj stopi od 4% bit će razrezan taj novi porez i taj iznos koji ne pogađa jednako obitelji koja ima troje djece i nekoga tko živi potpuno sam. li se upitali da li broj članova obitelji je važan kod donošenja ovakvih zakona? Upravo iz razloga te socijalne osjetljivosti koji su ovdje formulirani u članku 1. u načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti. Kada sam polazio ovamo u Zagreb onda mi je jedna sutkinja Općinskog suda u Slavonskom Brodu rekla doktore smijete li vi reći u Hrvatskom saboru da porezna uprava ne razmatra nijedno rješenje suda u kojemu je napisana odvjetnička dobit pa bi onda porezna uprava po toj odvjetničkoj dobiti izvršila razrez poreza. Pitao bi, nema ovdje ministra, ima ovdje gospode iz ministarstva, da li je porezna uprava ikada razmatrala koliko imamo ovdje, ne ovdje nego u Hrvatskoj odvjetnika i koliko su njihove zarade vidimo po njihovom standardu i vidimo da nitko ne gasi odvjetničku kancelariju a pitam se je li ikada porezna uprava primila presudu općinskih, županijskih i ostalih sudova po kojima bi onda mogla, iz kojih je razvidno po rješenju kolika je tarifa, kolika je dobit odvjetnika po jednom slučaju. Dakle, to nikada nije ušlo u državnu kasu, takav prihod nikada nije oporezovan i pitam se zbog čega. Isto kao što ovdje na lijevoj strani imamo opravdane zahtjeve da se oporezuje dividenda, imovina, ekstra dobit, kapitalna dobit itd., opravdane kažem zahtjeve uz koje, za koje i osobno smatram da treba naći načina u zakonskim odredbama kojima bi se to reguliralo. Ako možemo oporezovati one u pragu, u rasponu od 3 do 6 tisuća kuna umirovljenike koji su stekli, netko je rekao ovdje jedanput ovdje za govornicom stečena prava. Kada sam ja govorio o ovim BMW-ima i Audi-ima, vozačima i zaštitarima, bodyguardovima onda mi je gospodin predsjednik Sabora rekao da su to stečena prava dužnosnika. Pa stečeno pravo je i mirovina, stečeno pravo je i plaća ali se reže. Zašto se i neka druga stečena prava ne režu, govorim o ovim pravima o kojima se iz rebalansa proračuna vidi da nisu dirana da nisu dirana a to su upravo da kažem institucije, uredi i ostalo državne uprave. I gospodo, možemo mi rebalansirati i uvoditi poreze kakve god hoćemo. Ovako pretrpana državna administracija i glomazni državni aparat ne može nijedna država platiti i puno bogatija država od Hrvatske. Zbog toga nema druge nama bez obzira da li bili novi izbori ili ne bili od rekonstitucije hrvatskog društva i Hrvatske države. To je ono što je gospodin pokoj mu duši Vlado Gotovac govorio potrebna je druga republika. Ako je Francuska peta republika onda zbog čega ne rekonstituirati Hrvatsku na principima druge republike, na nekakvim drugačijim načelima nego na onima koja su do sada vladali i pisali. Nema gospodina Šeksa ovdje, on je stručnjak za Ustav i konstitutivnost. Pardon! Već mi daje podršku u punom smislu, je li tako gospodine Šeks. Ali da se ja vratim ponovo na ovaj Zakon o posebnom porezu na plaće i mirovine. Dakle, jednom davno u Engleskoj u vrijeme Cromwella i ostalih uvedeni su porezi na dimnjake, porezi na prozore pa su ljudi zazidavali prozore. Dokle će naša Hrvatska država i naša hrvatska Vlada, kažem naša jer ona bi trebala biti Vlada svih građana Republike Hrvatske bez obzira tko je kakve stranačke pripadnosti, dokle će ići u ovim rebalansima i rezovima zaista je ne znam. Ako se ovako nastavi a radi se isključivo o spašavanju i krpanju proračuna, nipošto o antirecesijskim mjerama. gdje je sada Ekonomijsko vijeće bivšega premijera koji sad evo se voza što bi rekli u Slavoniji po moru na Malom vitru, Velikom vitru, ne znam ni ja kako se zove ta jahta kažu panonskog jednoga tajkuna. Gdje je Ekonomijsko vijeće koje je razglabalo, razmatralo mogućnosti izlaska iz recesije? Je li jedina mjera dakle rebalans proračuna, je li to jedina antirecesijska mjera? Gdje nam je pokušaj da proizvodnjom, da investiranjem u proizvodnju ono što sam jučer govorio pa gospodin Kovačević nije shvatio, dakle u prerađivačko-prehrambenu industriju što je vrlo moguće, što je vrlo izvedljivo da to na taj način pokušamo riješiti povećanjem nekakve proizvodnje, povećanjem prodaje nečega što možemo proizvesti, što imamo, što nam je Bog dao. Prema tome, osim toga osim toga gospodine Kovačević vidite građani sa nepovjerenjem gledaju o namjeni trošenja onoga što bi se uštedjelo što ja zovem prelijevanje iz šupljeg u prazno, uzmi tamo daj ovamo, to je ovo 2 i 4% jer građani su izgubili povjerenje o namjeni trošenja ovih sredstava. Jasno da i kao za rebalans tako i za ovaj prijedlog zakona HDSSB neće glasovati. Hvala vam lijepo. Pozitivno se odmarati u vlastitoj zemlji, bolje nego pogotovo ako je odmor zaslužan. Prelazimo na pojedinačnu raspravu.

kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče. Evo da rasprava bude malo i povijesno okrenuta moramo se prisjetiti prije jedno dvije godine su se pojavili plakati diljem Hrvatske. Netko neiskusan tko nije u prvi mah dobro vidio šta piše na plakatima pomislio bi da dolazi jedan veliki klub Barcelona u Hrvatsku, pošto su to crveno plava boja, ali onda nakon šta je bolje pogledao vidio bi o čemu se radi. Znači, da malo pojasnimo. Na jednom dijelu plakata, možete ovdje i vizualno vidjeti, je bila plava boja, na drugom dijelu plakata je bila crvena boja. Na jednom dijelu plakata je bilo pisalo porez na dividende, na crvenom dijelu, nepotpisao, a na drugom dijelu plakata je pisalo protiv novih poreza, HDZ. I ljudi su poneki zbilja pomislili gle ovi govore istinu, uskoro će izbori, glasat ćemo za HDZ, oni govore istinu. Nažalost, evo dvije godine nakon toga mnogi od tih 800 i nešto tisuća ljudi su vidjeli da su prevareni. Danas dobivamo nove poreze, znači više nije priča protiv novih poreza nego za nove poreze i zato je dobro podsjetiti na ovakve primjere jer bit će plakata u budućnosti još. Svašta će na njima pisati. I vrlo je bitno građanima Hrvatske reći kada vide ovakav plakat ili kada vide plakat na kojem će biti potpis HDZ-a da ne vjeruju, jer vidite dvije godine nakon ono što je pisalo, što je bilo obećano ne dešava se. Uvode se novi porezi. Znači crveno plavo, vrlo jasno. Na plavoj strani laž, na crvenoj strani ono što bi trebalo napraviti, a to je porez na dividendu da oni ljudi koji nešto i zarade od kapitala u Hrvatskoj moraju nešto i platiti zbog toga što su to zaradili. A da se to ne dešava prvi puta treba podsjetiti, bila ja kampanja i 2003. Šta je onda HDZ govorio? Smanjit ćemo PDV na 20%. Sada ćemo imat danas raspravu oko Zakona o PDV-u gdje ga dižemo na 23%, znači nemojte i treći puta, poštovani hrvatski građani i građanke, nasjesti na ono što će vam poručiti stranka koja je ovdje na plavoj boji. Oni ne govore istinu. A kakav je ovo porez? Ja ovo neću nazvati porezom, ja ću ovo nazvati prijedlogom zakona o posebnom haraču na plaće, mirovine i druge primitke. To je posebni harač koji se uvodi ove godine zbog toga što država nije u stanju kontrolirati svoje troškove i zbog čega bi, i opravdano građani svakim danom pitaju, zaustavljaju nas na ulicama i pitaju zašto da mi to plaćamo. I onda nažalost morate im odgovoriti, pa većina HDZ, HSS, njihovi koalicijski partneri će donesti taj harač. Živimo u zemlji gdje se zakoni moraju poštovati i da slučajno ne bi bilo građanske neposlušnosti, oni će vam uzet prije nego što vi to novce dobijete, znači poslodavac će biti u obavezi platiti taj porez prije nego što vi dobijete neto plaću, mirovinski će uplatiti taj porez prije nego što vi dobijete mirovinu. Da im vi onda ne bi mogli reći što mislite o tom haraču i da onda ne vide koliko bi bilo uplata kada bi ljudi samostalno odlučivali da li će to platiti ili neće. A sve samo zbog jednog razloga, zato što je to nepravedno i nepošteno. Nepravedno zbog toga što se netko u ovoj zemlji sjetio, opet ću podsjetiti taj netko je na ovoj plavoj strani, piše i HDZ, možete to vidjeti ako je netko u nedoumici, da je preko 3000 kuna puno novca. To je veliki iznos koji ste zaradili, pa možete u ovim kriznim trenucima platiti 2%, umanjit ćemo vam za 60 kuna jer državi treba pomoć. Vama ne treba pomoć, državi treba pomoć. A 3000 kuna, dvije plaće nisu u stanju prehraniti jednu prosječnu hrvatsku obitelj, pogotovo u ovoj godini kada smo im još uzeli i školske udžbenike, kada smo im još uzeli i prijevoz u u školu itd. Sve smo to uzeli od onih koji nemaju. Ali zato u proračunu, oni koji imaju, platit će puno, 30 milijuna kuna će platiti oni koji imaju jahte, aute itd. I to je ta, ja bih rekao, poštena Hrvatska koju nam nudi HDZ, koalicijski partneri HSS, bitno je ovdje reći, HSLS i zastupnici određenih određenih manjina. Oni nam nude tu poštenu Hrvatsku da hrvatski građani koji nemaju plate zato što ta ista Vlada troši preko mjere, nije u stanju regulirati potrošnju šest godina i sada će ih spasiti milijardu i 400 milijuna kuna harača koji će se ostvariti do kraja godine. Doduše od ovog dijela harača samo 750 milijuna kuna koji će platiti, rekli smo, otprilike 900 i nešto tisuća građana, a od onog harača, od PDV-a otprilike 500 milijuna kuna. Prosječna mirovina je, dame i gospodo, 2100 kuna, sa 3000 kuna se ne može živjeti ako imate četveročlanu obitelj, a dvoje zaposlenih i vi ćete sada nekome uzeti 2%, to je otprilike jedan dan u u mjesec dana života troškova i sada tom čovjeku treba objasniti da u proračunu nije moguće smanjiti intelektualne stavke, intelektualnih ugovora, ugovora o djelu, da u proračunu nije moguće neke radove prebacit na sljedeću godinu, ali će oni morati platiti taj dio novca. Mi u SDP-u kažemo ne i to je nedopustivo i to je zadnje što ova Vlada smije napraviti, nažalost napravit će, ali to je nepravda koju ne smijemo dopustiti. Ne smijemo dopustiti da se sve prelama preko leđa najsiromašnijih. Mi smo predložili danas, i imat ćete priliku i vi u HDZ-u o tome se očitovati, našli smo u proračun uštede 1,6 1,6 milijardi kuna gdje ne bi bilo potrebe ovo uvoditi. Jasna poruka hrvatskim građanima ovo se ne treba uvoditi da HDZ ima volje napraviti uštede koje se napraviti u proračunu mogu. Nažalost, znamo svi kako će to završiti, teško se odvojiti od nekih javnih nabava do kraja godine. Znate kako to u Hrvatskoj ide, 40 40 milijardi, 45 milijardi nabava tijekom godine procjenjuje se da su 10% od njih preplaćene i da na mito i korupciju od 4 i pol milijarde kuna. I zbog toga naravno da se teško HDZ-u odvojiti u proračunu od ustezanja tih troškova koji bi se mogli, nego će se nabave i dalje provoditi. Radit će se ceste četiri puta skuplje nego što je to bilo prije pet godina. A nema veze, zna se tko će to platiti, hrvatski građani. To je poruka HDZ-a i protiv toga smo mi, ali svom srećom i sve više hrvatskih građana, sindikata koji opravdano najavljuju prosvjede i trebaju prosvjedovati protiv ovakvih harača. Ne treba se šutjeti jer se ovo ne smije dozvoliti da se radi. Ne smiju hrvatski građani, umirovljenici plaćati ovakvu vlast jer ovo nije pošteno i pravedno. I na kraju treba reći da SDP čim dođe na vlast, a vjerujem da će to biti prije nego što će isteći rok ovog zakona će ukinuti ovaj nepravedni zakon. Hvala lijepa. Hvala. 5 ispravaka, 1 replika. Prvi, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Teško je nakon ovakvog govora koji je pun neistina ispraviti sve neistine, ali pokušati ću barem nekoliko. Kaže, Vlada nije u stanju regulirati potrošnju. Pa kolega, Vlada koja je iz godine u godinu smanjivala deficit državnog proračuna i dovela ga do razine kad je bio prijedlog za 2009. čak 0,8%, dakle za razliku od onih vaših famoznih 6,3% dovoljno govori na koji način je regulirala potrošnju. Drugo kaže HDZ ne govori istinu. Teška uvreda kolega za sve nas. Ja mogu reći da vi ne govorite istinu, ali neću reći da SDP generalno ne govori istinu. To je teška uvreda za sve nas ovdje. Nemojte vrijeđati. Kolega vi ako ne govorite istinu, a ne govorite istinu kad kažete da su 4 su 4 puta skuplje autoceste sada, nego što su bile u vrijeme Račanove vlasti. To nije istina. Pogledajte usporedne podatke koje je napravilo ministarstvo pa ćete onda vidjeti … Znam da je teško slušati istinu pa me zato gasite. Nije istina, dakle još jedanput ću ponoviti da su ceste 4 puta skuplje danas, nego što je bilo u Čačićevo vrijeme, to je totalna neistina. Imate usporedne podatke za ministarstvu, zatražite ih pa ćete vidjeti što je istina. I treće, isključili su me, rekao je da se sve prelama preko leđa najsiromašnijih. To nije istina jer su najsiromašniji izuzeti ovim zakonom. 900 tisuća umirovljenika je izuzeto i 560 tisuća radnika je izuzeto ovim zakonom. Drugi ispravak, gospođa zastupnica Željana Kalaš. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ispraviti ću netočan navod uvaženoga kolega iz SDP-a koji je rekao oni ne govore istinu, ovo je zakon o posebnom haraču. Država nije u stanju kontrolirati svoje troškove. Nije istina. Vi zapravo stvarate dojam da je osjećaj da ništa u životu zapravo nije važno, odnosno da je sve ono što činimo besmisleno. Reći ću vam točno, da 900 tisuća umirovljenika i 600 tisuća zaposlenih neće plaćati taj porez, svi, i oporba naravno moramo biti svjesni trenutka u kojem se nalazimo. Svi, i oporba naravno moramo biti odlučni da napravimo najbolje za hrvatsku. Svatko treba ponijeti svoj dio odgovornosti, a vi očito kolega ne živite samo u crno-bijelom svijetu, nego u crveno-plavom svijetu. Treći ispravak, gospodin zastupnik Nevio Šetić. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ovaj je bio jedan govor vrlo klasičan beznađa. Tu hrvatski narod ne može profitirati. Ja želim ispraviti da porez na dividendu bi spasio ovu zemlju jer tu bi se puno našlo, ali ste zaboravili reći hrvatskim građanima da se srušilo financijsko tržište, ne u Hrvatskoj, u svijetu. Prema tome, oni porezi koje ste vi nudili hrvatskom narodu bili su teški oko 15 milijardi kuna. Ovog časa bi trebali spustiti za oko 25 milijardi naš proračun da se vas poslušao. A onda treba reći hrvatskom narodu da osim što je financijsko tržište palo, da je palo i tržište gdje se radi, realni rad. A što smo mi ponudili hrvatskom narodu? Da realno raste iz sebe? Na ovaj način gospodine nikako to ne bi mogli. Sljedeći ispravak gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, ispravljam netočan navod gospodina Marasa koji kaže da HDZ ne govori istinu. To nije točno gospodine Maras. Kada govorimo definitivno o ovom zakonu, o posebnom porezu na plaće i mirovine i ostale primitke, onda jasno prijedlog zakona ističe rok njegove primjene sa 31. prosinca 2010. godine, a ja sam više nego uvjerena da će Vlada prateći stanje u gospodarstvu i u pozitivnim kretanjima sigurno predložiti njegovu kraću primjenu. Hvala lijepa. Pa evo, SDP-u nikad dosta neistina, da budem fin. Pa je nova neistina da se sad autoceste grade 4 puta skuplje nego ranije. Ja vas molim, tražite usporedne podatke pa ćete vidjet, ali sa prosječnim dionicama, pa ćete vidjeti da je cijena podjednaka. Jedino što sad ne grade ministrove firme kao što su gradile prije, ali to nema veze. Dalje, porez ovaj nije točno da je harač i ljudi s kojima sam razgovarao, ali pazite, sa malim plaćama, malim mirovinama, daleko bolje shvaćaju nego vi. I čini mi se da je kompletna dreka SDP-a ta što će vama uzeti znatno više, nego što ste mislili pa se teško odričete toga. To je očito najbitnije u svemu tom. SDP čim dođe na vlast, ukinut će tu nepravdu, znači mislio je na ovaj krizni porez. Ali to gospodine Maras apsolutno ne govorite vi istinu jer kad bi govorili, onda bi trebali sa činjenicama, a činjenica je ta, najnovije jučer što se dogodilo u Gradu Zagrebu na odluku SDP-a jer SDP vodi Zagreb 10 godina. Proširenje parkirnih zona u Gradu Zagrebu. Što to znači gospodo SDP-ovci? To znači … /Govornica vi uvodite harač na građane. A druga stvar, 18% prireza 19 godina je u Gradu Zagrebu, 19 godina. Pa dajte u ovoj kriznoj situaciji gdje živi milijun stanovnika u Gradu Zagrebu pa pomognite, pokažite svoju sposobnost, svoju pamet, svoju brigu za hrvatske građane … /Govornica je isključena pa ponovo uključena./ … Nemojte me isključivati. Zašto nećete slušati istinu? Jedno pričate, drugo radite. Neću dalje govoriti, Zagrepčani dobro znaju što vi radite. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Samo bih htio reći da je povrijeđen Poslovnik, 209., 210. jer gospođa Šolić je ispravila, kaže kada vi dođete na vlast nećete to promijeniti. Kao da ona zna znači već što ćemo mi napraviti. To je nemoguće ispraviti jednostavno, pa bih vas molio, to je jednostavno logička inverzija koja ne može biti ispravak netočnog navoda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ne radi se povredi Poslovnika. Nemojte. Ispravljala je vašu tvrdnju. Da, da. Vašu tvrdnju. Tvrdnju koja je projecirana u budućnost. Dakle, da je netočna vaša tvrdnja da će se dogoditi ta činjenica u budućnosti. Najvjerojatnije je stvar procjene budućnosti. Replika, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Kolega Maras, istina je aktuelna, dakle ova vlast dobila je između ostalog izbore i na tome što je plašila hrvatske građane da će SDP uvesti nove poreze, a oni eto da neće. Vidite, tko pod drugim jamu kopa, sam pada u nju. Eto sada HDZ uvodi nove poreze, i to zašto? Zato da bi zakrpao proračunske rupe. SDP je predlagao porez na kapitalnu dobit i imovinu da bi se ostvarila ona Ustavna odredba koja kaže da bi svatko u Hrvatskoj trebao pridonositi državi onoliko kolika je njegova ekonomska snaga. To bi zapravo bilo i pravedno i solidarno. Međutim ovaj porez o kojem danas raspravljamo plaćati će svi oni građani koji imaju već od 3 tisuće kuna naviše. bez obzira na to koliko članova obitelji uzdržavaju. A oni bogati s ogromnom imovinom, s ogromnim primanjima opet će i po ovom zakonu ostati pošteđeni. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolika je ta proračunska rupa, svi možemo vidjeti u prijedlog proračuna i zato mene čudi kad gospodin Matušić, vjerojatno iz neznanja, govori da je deficit smanjen i da je on manji nego kad je bila bila koalicijska Vlada na vlasti. On je danas u prijedlogu proračuna 5 puta veći planiran, nego što je bio 2003. godine. I to je nevjerojatno da jedan saborski zastupnik taj podatak koji je javno dostupan svim građanima ne zna. Tad je bio deficit 2 milijarde i 100 i vidio se u šta ide, u autocestu itd., a sad je deficit 9 milijardi i 300 i ne vidi se u šta ide. Znači jedan iskusni saborski zastupnik bi bar mogao naći na Internetu ono što svaki prosječni hrvatski građanin može. A druga stvar, gospođo Jelaš, šta je ova Vlada učinila kada iz HDZ-a govore da su se potrudili. Vidi se. Uštede 260 milijona, hrvatskim građanima harač milijarda i 400. Zbilja velika ušteda. I ono šta me posebno iznenadilo od strane zastupnika HDZ-a. Ja sam u svojoj raspravi par puta spomenuo da je HDZ prevario birače 2007. godine. Nevjerojatno nitko to nije ispravio. Znači u HDZ-u su svjesni toga da su muljali 2007., da je ovaj plakat bio lažan i to jednostavno nisu ispravili. Hvala lijepo na potvrdi ono što sad već i svi hrvatski građani znaju. Sada ste kolega Maras napravili tešku povredu Poslovnika Hrvatskog sabora, jer ste u svome izlaganju se osvrnuli na izlaganje zastupnika Matušića. To nije bio predmet replike. Drugo ste se osvrnuli, opet ste ponovo išli na jednu uvredu Hrvatske demokratske zajednice, ali izričem opomenu. Držimo se toga reda. Nemojmo, stalno vas se upozorava da ne možete jednu stranku generalizirati i umilnim riječima i ukvalificirati najtežim izrazima. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovdje danas razgovaramo o jednom zakonu koji se zove Zakon o posebnom porezu. Ja mislim da bi bilo puno jednostavnije da to zovem onako kako je to narod prozvao Zakon o haraču. E sad postavlja se dva pitanja. Zašto uvodimo harač i što ćemo sa haračem napraviti? Harač uvodimo zato što imamo Vladu koja doista ne zna kontrolirati troškove i to one neproduktivne troškove. Jedino što ova Vlada zna i što je pokazala veliku sposobnost, to je da gurne ruku u džepove građane. Ovim haračem gurnut će ruku toliko duboko u džep građana da će te džepove probušiti i u tako probušenim džepovima tražit će još poneku kunu da dođe u državni proračun i da onda nemilice to troši. Kaže se ovdje, treba nam harač zato jer ako ne uvedemo harač nećemo imati za isplatiti mirovine i plaće u 9. mjesecu. To naprosto nije točno. Za plaće i mirovine mora biti, jer valjda se prvo plaće i mirovine moraju iz državnog proračuna isplatiti. Pa nije valjda da ćemo samo sa tim kunama imati za plaće i mirovine. Znači za ništa drugo neće biti. Ali situacija je malo drugačija. Vidite, svi se nečega odriču u ovoj krizi, jedino mi se čini da se Vlada pomalo odriče svojih građana. Zašto se ustvari uvodi ovaj harač? Ne zato da bi se isplatile mirovine i plaće, nego zato da bi Vlada do kraja godine mogla potrošiti 100 milijona kuna na informiranje i promidžbu. Treba platiti još ovakvih plakata, treba platiti televizijskih reklama, treba uvjeriti građane da im je puno bolje nego što ustvari oni budu živjeli. Za to će Vlada potrošiti daljnjih 100 milijona kuna do kraja godine. Za to se uvodi harač. Do kraja godine treba potrošiti i 250 milijona na zakupnine i najamnine poslovnog prostora. U Hrvatskoj u kojoj milijoni kvadrata zemljišta i posebnog prostora, posebice vojnih objekata stoje neiskorišteni, koji propadaju, gdje država plaća da bi se čuvali ti objekti. Plaćamo 500 milijona kuna godišnje samo na zakupnine i najamnine, u drugom dijelu godine 250 milijona. Zato se uvodi harač. Zato da bismo negdje imali iznajmljene urede za ovu prekobrojnu administraciju. Harač moramo uvesti zato što Vladi treba još 500 milijona kuna do kraja godine za intelektualne usluge. To su silne studije, ugovori o djelu, pisanje razno raznih ugovora i savjeta, bez čega ne možemo. U prvom djelu godine potrošeno je 700 milijona na to, i gledajte do čega su nas te intelektualne usluge dovele. Do harača. E sada nam i to nije bilo dosta, sada da bi platili drugi dio godine moramo uvesti novi harač. Do kraja godine Vladi treba i 250 milijona da kupi novi namještaj, jer upravo toliko iznosi stavka koliko će Vlada do kraja godine potrošiti za namještaj. Prema tome, građani će plaćati harač da se kupe nove fotelje i foteljice, a ne da se isplate penzije. Uvodimo harač zato što Hrvatske ceste moraju platiti 33 milijona kuna zateznih kamata. Uvjeravaju nas ovdje da se sve plaća na vrijeme. Ako se sve plaća na vrijeme, pa zašto se plaćaju zatezne kamate? Pa zar je netko u Hrvatskim cestama sklopio ugovor da za plaćanje na vrijeme plaća zatezne kamate? Ne vjerujem. Plaća se harač, ne zato da bi se isplatile mirovine i plaće, nego zato što je farbanje tunela sv. Rok koštalo 233 kune po kvadratnom metru, a kooperant kojim je firma koja je dobila to farbanje dao posao i naplatio taj posao 33 kune. Zato plaćamo harač, jer treba nadomjestiti tu razliku od 200 kuna po kvadratnom metru koje je nestalo u tunelu "sv. Rok" u mraku. Plaćamo harač zato što doista ova Vlada ne želi kontrolirati niti jedan jedini nepotrebni trošak do kraja ove godine. Jer da je bilo imalo volje, ne bi bilo potrebno uopće da raspravljamo o rebalansu niti danas o ovom zakonu, jer smo to mogli sve riješiti na prošlom rebalansu. Ne bi bilo uopće potrebe da povećamo prihodovnu stavku haračem, jer se bez ovoga o čemu sam ja govorio možemo odreći u ovoj krizi. Nemojmo se odricati građana, njihovog standarda, njihovih prihoda za korist potrošnje. Ovdje se postavlja još jedno načelno pitanje. Znate bilo je velike rasprave prije neko vrijeme o decentralizaciji. I tada je Vlada govorila o tome da evo kako će lokalna samouprava dobiti poreze na dohodak, a država će za sebe uzeti i poreze od poslovanja, dakle porez na dobit, trošarine, carine i PDV. Što mi sada radimo? Otimamo lokalnoj samoupravi porez na dohodak. Jer ovo jest porez na dohodak. Ovim zakonom Hrvatska postaje ne najcentraliziranija država u Europi jer to danas jeste, nego postaje 30% centraliziranija nego što je bila jučer. Doći će do ozbiljno nesrazmjera u poreznim prihodima između lokalne samouprave i centralne države, jer ću uslijed ovog zakona i uslijed situacije koja postoji u Hrvatskoj doći do dramatičnog smanjivanja poreznih prihoda lokalne samouprave između 15 i 20%, a doći će do enormnog povećanja poreznih prihoda s osnova poreza na dohodak centralnoj državi. Tada ćemo ponovno doći u situaciju da lokalna samouprava mora klečati pred ministarskim vratima i moliti za mrvice, ali niti tih mrvica više biti neće, jer u 10. mjesecu nema niti mrvica, niti pred niti u ministarskim uredima. Znate, postoje gradovi koji nemaju prirez. Iz jednog takvog grada dolazim i ja. 8 godina sam čuvao građane od prireza i onda dođe netko i tim građanima koji su imali 6 do 8% veću plaću nego primjerice u Varaždinu, primjerice u nekim drugim gradovima, danas uzima tih 6 ili 8%. I ne ostavlja ih u Koprivnici, odnosi ih u Zagreb. I dobro bi bilo kada bi mi u Koprivnici vidjeli gdje su ti novci, kada bi se primjerice počela graditi ta čuvena A12, A13 ili nizinska pruga. Ali danas kažu, ne da neće biti gotovo do 2011. kao što se uvjeravalo u predizbornoj kampanji, nego do 2013. će biti tek na zemljanim radovima. Pa to možete napraviti sa motokultivatorom do 2013. A12, A13 zemljane radove. Dakle, ne da otimate građanima Koprivnice harač, nego oni neće apsolutno nikakve koristi od toga imati. I ovo je potpuno nepravedan porez, zato jer odlazi u nenamjensku potrošnju i rastrošnost države. Odlazi u nešto čega se građani mogu odreći. Nitko u ovom Saboru nije dobio mandat građana Hrvatske da glasa za ovaj harač. Za ovaj harač i bilo koji drugi porez koji se predlaže uvesti u Hrvatskoj, treba pitati građane. Građane možemo pitati na dva načina. Referendumom i izborima. Po meni mislim da bi bilo puno pravednije da građani na izborima odlučuju za ono što žele, kakva Hrvatska da bude u sljedećem razdoblju i da odluče tko će voditi tu Hrvatsku. Ovaj način vođenja Hrvatske, vodi Hrvatsku u bankrot. Hvala. 6 ispravaka, 2 replike. Prvi gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prvi netočan navod je Vladi treba novac za informatizaciju i informiranje da bi tiskali još ovakvih plakata. Vlada nikada nije tiskala stranačke plakate. Prema tome kolega nemojte obmanjivati. Drugo, Vlada ne zna kontrolirati troškove. Vlada zna kontrolirati troškove, jer je dovela deficit proračuna u okvire u kojima je Europska unija je postavila standarde ispod toga. Čak i nakon ovog svega zajedno, nakon svih problema koje imamo radi svjetske i financijske krize, proračun će biti u razini europskog standarda 2,8, a europski standard je do 3%. Dalje, rekli ste otimaju se lokalnoj samoupravi porez na dohodak. To nije istina. Nitko ne otima nijednog postotka poreza na dohodak lokalnoj samoupravi. I rekli ste objekti i nekretnine. imate najbolje iskustvo sa objektima i nekretninama. Dobro se zna na koji je način završilo ono odmaralište u Crikvenici, pod kojim je uvjetima bilo dobiveno za građane Koprivnice i kome je to prodano i na koji način. Vaš način upravljanja nekretninama je vrlo dobro poznat. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo moram ponoviti ovo prvo, jer građani dobro znaju da se iz ovih novaca neće financirati nikakvi plakati, nikakva promidžba. Ali gdje ste bili kolega kada se 2002. i 2003. štampali plakati Ministarstva obnove i razvoja, kako se zvalo, sa likom ministra Čačića, 'jel u to vrijeme, koji je hvalio evo svoj posao, a plaćali su porezni obveznici. Drugo. Nemojte ili pričajte koliko god hoćete o haraču. Dobro ljudi znadu da to nije harač. Ali moram vas podsjetiti, jedan pokojni pučki tribun uvijek je govorio kada je htio nešto sam reći, moji, ovi oni, da sada ne spominjem tko. Tako i vi isto. Nemojte pričati u ime naroda, jer vas narod ne zove, jer vam ne vjeruje. Govorite u svoje ime jer ćete najviše izgubiti s ovim porezom i to ne možete prežaliti. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću ispraviti tri navoda gospodina Mršića koji kaže. Vlada se odriče svojih građana. Nadalje, Vlada uvodi harač. Nadalje, ne želi kontrolirati niti jedan nepotreban trošak. Sve netočno gospodine Mršić. Niti se Vlada odriče svojih građana, niti uvodi harač, niti ne želi, odnosno želi kontrolirati svaki nepotrebni trošak, već upravo radi suprotno i poduzima sve. A u cilju gospodarske i fiskalne prilagodbe kako u svezi sa rebalansom državnog proračuna, tako i u svezi sa ovim zakonom. Hvala lijepo. Četvrti ispravak, gospođa zastupnica Željana Kalaš. Vi se gospodine zastupniče pomalo odričete odgovornosti koju nosite sa sobom. Naime, točno je da je premijerka Kosor na državnoj televiziji već rekla, a to ste mogli čitati i u tiskovinama, da građani mogu biti sigurni da će primati plaće i mirovine i da je to prioritet. I u ovom proračunu. I ne samo to. Ni za jednu lipu nismo dirnuli doplatak za 400 tisuća djece i rodiljne naknade. I ne samo to. Ni za jednu lipu nismo dirnuli socijalne naknade koje smo povećali prošle godine. Isto tako, vaša zadaća gospodine je štititi građane a ne strašiti ih kao saborski zastupnik. Hvala lijepa. evo, mom štovanom kolegi Mršiću bih htio ispraviti navod da je narod ovo nazvao haračem. Nije kolega Mršić narod ovo nazvao haračem, to ste promovirali vi zajedno sa djelom medija da izazovete kaos, stanje beznađa. To isto ste pokušali napraviti prije ovih lokalnih izbora ali vam to kod građana nije uspjelo. Ne uspijeva vam ni sada. Mislim, čisto da vam bude do znanja. Nije to to baš. **Šeks, Vladimir Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Pa ispravit ću ovo što je zapravo već i rečeno a to da nikako nije točno da nam treba harač jer nećemo imati za plaće i mirovine. Jednako tako pomalo je već i iritantno slušati ovu riječ i to minimalno pedesetak puta ste izgovorili pa ću ja to možda pripisati tome da je to riječ o retoričkoj širini koja očito ovdje ne postoji. Osim toga, što se tiče novaca za promidžbu i informiranje, dakle ovi plakati su sjajni i ja vjerujem da ih se svi sjećaju iz kampanje kada ste vi naravno izgubili izbore, a ako želite nešto više čuti o novcima za promidžbu i informiranje Vlade Republike Hrvatske onda ne bismo ovdje oduzimali vrijeme, ja ću vam to rado pojasniti. Hvala lijepa. svaki udar na standard radnika trebali ste ako hoćete biti objektivni tada zvati harač. Podsjetit ću vas da danas imate dvostruke kriterije jer sjetite se perioda vladanja SDP-a kada ste drastično smanjivali plaće, materijalna prava zaposlenika, znači sva ona prava koja su čak došla na naplatu i ovoj Vladi. Pa onda podsjetit ću vas kada ste uveli, kada ste zacementirali plaće a uveli i poskupjeli energente struje prosječno 16,2%, uveli ste novi tarifni sustav. Svih tih stvari, pa smanjivali Zakon o radu, Zakon o stečaju, znači o pravima ljudi i stečaju svih tih svojih ja bih rekao tada nemoralnih uradaka se ne sjeća ni tadašnji vaš ministar socijalne skrbi koji očito pati sada od amnezije tog vremena, jednostavno nije on ni tada znao kakvo je stanje u državi što se tiče socijalnog stanja a još danas manje zna o tome. Tada niste prizivali nove izbore i tada niste rekli neka građani referendumski odluče hoćemo mi njima smanjiti plaće, ukinuti materijalna prava iz kolektivnih ugovora, hoćemo povisiti cijenu struje itd. Tad niste pozivali na izbore, a danas da.

Da 90. do 2000. u tom razdoblju jer očito je bilo od 90. do 2000. med i mlijeko, onda je bilo nešto drugo a sad je ponovno med i mlijeko. Vi nudite jedino i isključivo gospodine Kunst sa strankom zajednicom u kojoj sada jeste suze i pelin ovom narodu jer budite iskreni pa onda komparirajte sve podatke, recite što jest bilo a što nije. Ako se nekome je smanjivalo pravo između 2000. do 2003. sasvim sigurno se nije uvodio harač nego se uvodio sustav unutar državne uprave što ćete nažalost vi ili netko tko dođe iza vas a nadam se da će doći konačno sposobna i poštena Vlada ponovno morati učiniti. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Mršić, ja se inače s vama ne slažem da je ovaj porez harač, a zašto objasnit ću za dvadesetak minuta kad ću imati pojedinačnu raspravu. Ali spomenuli ste Koprivnicu kao grad bez prireza, i u mojem Šenkovcu također nema prireza. I što će se sada desiti? Uzmimo zaposlenika sa 4 tisuće kuna bruto plaće u Koprivnici, Šenkovcu i negdje drugdje gdje postoji prirez. Zbog toga što nema prireza neto plaća tog čovjeka će biti veća i upast će u škare ovog poreza. To što se lokalna samouprava odricala prireza sad će tim zaposlenima dovesti plaćanja poreza poreza bez obzira jer plaćaju u Hrvatskoj se utvrđuju bruto a ne neto iznosi. To je defekt načina utvrđivanja porezne osnovice po ovom zakonu. To ću kasnije ilustrirati kod invalida zaposlenih sa ili bez djece pa i teritorijalnu distribuciju nepravednu koja će to donijeti. Ovo vam je ujedno i odgovor na pitanje zašto Vlada nije došla sa izmjenom Zakona o porezu na dohodak. Zato što bi tada i lokalna zajednica, dakle lokalna samouprava imala zaštićene ili nešto malo čak veće prihode ali je država odnosno Vlada odlučila da samo za sebe uvodi nove poreze što će dovesti doista do disproporcije odnosa poreznih prihoda lokalne samouprave u odnosu na državu. Gdje god postoji manje terećenje bruto plaća posljedica je neto veća plaća, posljedica je zadiranje ovog novog poreza. niti ne misli kada će tim haračem raspolagati. Ona naprosto misli jedino i isključivo na sebe kako ubrati što više novaca. Što će se zbivati sa građanima, što će se zbivati sa njihovim općinama i gradovima sasvim im je svejedno. Mi smo prije dva ili tri mjeseca sudjelovali u najvećoj obmani poslije pretvorbe jer smo sudjelovali u jednom letećem cirkusu koji se zvao predizborna kampanja gdje su se pikali kameni temeljci svagdje gdje je bilo dovoljno prostora da se zaustavi malo veća kolona. U tom trenutku se moralo znati stanje države. Otvarali su se radovi, auto-ceste, škole, željezničke postaje, pruge, trajektna pristaništa kao da je blagostanje, ne kao da je blagostanje nego da je blagostanje dječji vrtić za ono što mi imamo u hrvatskoj. Nekoliko dana iza toga ništa više nije bilo kao što je bilo u predizbornoj kampanji. I ne samo to, nego sada i oni koji su pošteno izlazili pred svoje birače i nudili realan program, sada im Vlada ovim cijelim paketom zakona to onemogućava. Ona će uzeti i onim jedinicama lokalne samouprave koji pošteno upravljaju poreznim prihodima i rashodima, sada će im uzeti mogućnost da realiziraju svoje programe. Vladu je jedino briga kako preživjeti, kako da ona preživi sljedeći mjesec. Kako će to učiniti građani, sasvim joj je svejedno. Davorko (SDP)** Kolegice i kolege, rekao bih da možda, koliko ja pamtim, u Hrvatskom saboru nismo imali tužniji zakon od ovoga o kojem danas raspravljamo. Namjerno upotrebljavam jedan emotivni izraz, jer mislim da oni koji nas gledaju, koji nas prate i slušaju što ćemo mi ovdje izgovoriti povodom ovoga zakona, nisu lišeni emocija, najvjerojatnije ljutnje, bijesa, zgražanja. I ono što mene malo čudi, očekivao sam da će svi u ovom Saboru, bez obzira na svoje stranačko opredjeljenje, sa stanovitom nelagodom, ako već ne mogu napast ovaj zakon, da će ga manje strasno branit. Ovaj tužni zakon je u isto vrijeme i zakon istine i mislim da nema nikakve potrebe da govorimo u rukavicama ili da skrivamo tu istinu. Ona je znana, nju osjećaju oni koji nemaju veze sa ekonomijom, koji nisu završili fakultete, ali koji svakoga dana moraju prehranjivat svoje obitelji. Zavući ruku, zavući šapu debele, masne, premasne države, u džepove umirovljenika i radnika koji imaju 3000 kuna i pri tome tvrditi da se oporezuju oni koji imaju je vrhunski cinizam. Vrhunski je cinizam reći da netko tko ima 3001 kunu, koji ima možda troje, četvero ili petero djece koje mora školovati, kojima mora kupiti knjige, da je imućan i da ga treba oporezovati. To je cinično. Čuvajmo se takvih vrsta kvalifikacija i obrana ovoga pretužnoga zakona o kojem danas razgovaramo. Šta je prava istina i šta je podloga ovoga zakona? ta istina je gospodo da živimo u zemlji koja evo treći rebalans proračuna ima u svega tri mjeseca, u zemlji u kojoj maločas se spominjao kolega, se do prije mjesec i pol dana nije smjela spomenut riječ kriza. Imamo situaciju u kojoj su Potemkinova sela i kulise potpuno srušeni. Mi sada znademo, valjda sada znademo i svi u ovoj zemlji znadu i ne napadam niti jednu stranku, za građane je to potpuno irelevantno znate. U ovim vremenima više ih se ne tiče ni HDZ, ni SDP, ni ovaj ili onaj. Imamo situaciju u kojoj je definitivno jasno da Hrvatska ima rukovodstvo, ima vlast koja ne zna, koja nema nikakve strategije. Hrvatska je zemlja u kojoj se ne zna što je to poreska politika. Fiskalna politika, ovo što doživljavamo velim u ova tri mjeseca, pa čak evo uzmite prošli tjedan, 12 puta u tri dana, znači svakih 12 sati su se mijenjale ideje o tome kako oporezovat građane. Mi ne znamo da li imamo dobru monetarnu politiku, mi nemamo industrijske politike, regionalne politike. Mi se nalazimo u posvemašnjem neznanju i kaosu. Ali najtužnija i najzabrinjavajuća činjenica je da mi nemamo Vladu koja ima političku volju da se istinski suoči sa stanjem u kojem se zemlja nalazi. Nema političke volje. I ovdje nije riječ o nekakvom zazivanju novih izbora. Tko bi želio nove izbore? Oni doista znače dva mjeseca, tri mjeseca dodatne paralize itd., ali bolje i to nego dva mjeseca ili tri mjeseca daljnjeg srljanja u kaos, u provaliju u kojoj sasvim sigurno, to svaki građanin ove zemlje zna, mi tonemo iz dana u dan. I još nešto, u hrvatskoj Vladi i onima koji opravdavaju ove mjere prevladava to i pokušaj da se kriza ili ili ova kataklizma u kojoj se nalazimo, u koju ulazimo, da je ona prouzročena nečim što se vani dogodilo. Ma gospodo, možemo biti Bogu zahvalni što se desila svjetska financijska kriza. Bogu zahvalni, znate zašto? Zato da smo imali još od koga uzimati, jeftini novac, ovo bi se stanje produžilo dalje i stanje bi bilo još gore za godinu ili dvije dana. Od prvoga dana od prije šest godina, nekim ljudima koji znaju prepoznavat šta se radi je razvidno i sasvim jasno da tonemo i da je politika koja se u ovoj zemlji vodi, koja je inaugurirana, da je potpuno pogrešna. Koncepcija te vladavine je postavljena naopako. Nju karakterizira visoka doze neodgovornosti, visoka doza traženja paušalnih rješenja i jeftinog demagoškog stvaranja slike i dojma. Ja znam da je problem svjetske politike što se ona estradizira i što se na dojmu pokušavaju pridobiti podrške građana, ali potpuno je ispražnjeno od sadržaja politike, kao što je to slučaj kod nas. Ispražnjeno od bilo kakvog sadržaja, bilo kakve koncepcije, ono što je zapravo katastrofalno i srednjoročno i dugoročno za jednu zemlju. Ako ovo nije trenutak u kojem ćemo se otrijeznit i u kojem ćemo reći zaboga ljudi, mi koji se bavimo ovim poslom, politikom moramo konačno stati odgovorno pred građane ove zemlje i promijeniti čitavu paradigmu političkog života, onda ne znam kad će to vrijeme doći. Mi doista tonemo i preuzimamo odgovornost, tonemo u kaos, ma šta pričali i ma kako o tome govorili ili ne govorili. To je naprosto objektivno stanje stvari. Ovdje se spominjala i prošlost. Doista, ja se sjećam 2000. godine vremena koje je bilo slično ovome, dolazimo u zemlju ili nasljeđujemo Hrvatsku koja je međunarodno potpuno izolirana država. Država koja je pretrpjela rat, velika razaranja, ljudske gubitke itd. Ali državu kojoj je 6 godina trebalo da uđe u Vijeće Europe. Mi smo bili izolirani otok, osim disfunkcionalne Bosne i Hercegovine, Bjelorusije, jedina zemlja koja je stajala zapravo izvan bilo kakvih europskih integracija. Te 2000. godine nasljeđujemo zemlju koja ima negativnu stopu rasta, kao što ima i sada. Nasljeđujemo zemlju u kojoj državne tvrtke generiraju gubitke od desetak-dvanaest milijardi kuna. Zemlju u kojoj 17 milijardi je nenaplaćenih potraživanja u kojima je država najveći neplatiša. I što tražimo, što radimo? Pa ne ovo što vi sada gospodo pokušavate ponuditi kao model, nego naprotiv. Ostvarivati, osiguravati, još smo imali i MMF za vratom i Svjetsku banku, osigurati da upravo najugroženije kategorije stanovništva, siromašni, nezaposleni, umirovljenici da mogu preživjeti ta teška vremena. Bio sam nezadovoljan našom Vladom, mislio sam da ne radimo dovoljno dobro. Sada kad gospodin Kunst podsjeća, čini mi se da smo bili nobelovci u odnosu na ovo što se sad događa. Podaci govore da je ono što se ovdje htjelo prikazivati kao da smo socijalno, da smo se potrošili zato što smo imali velika socijalna davanja su naprosto laž. Svi podaci govore mirovine su 2003. iznosile 28% državnog proračuna ili čak u jednom trenutku 2002. 14,3% BDP-a, a 2007. 10,6. Pao je udio mirovina, pao je udio naknada za nezaposlene sa 0,42 na 0,32 BDP-a. Doplatak za djecu se skoro prepolovio kada se gleda udio u BDP-u. Naknada za redovni rodiljni dopust, sustav socijalne skrbi, svi ti parametri su pali. Pa na što se onda trošio novac ako to nisu bili povećani socijalni izdaci? I sada dolazimo u situaciju da najsiromašnijima i najugroženijima uzimamo novac. I još samo da kažem jedan detalj, molim vas. Je li isteklo vrijeme? Onda se ispričavam i poštujem vrijeme. Nažalost, tema

Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović, ispravak netočnog navoda. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo, šteta što ispravak ne može trajati bar pola sata jer kolega je rekao da je ovo najtužniji zakon koji je donesen u ovom Saboru, a definitivno nije. Puno tužniji je bio zakon kad ste došli na vlast pa ste uzeli ljudima odmah plaće, 30% plaće, 40% plaće, pa ste ne znam, rodiljne dopuste skratili, uzimali gdje god ste stigli. Tužniji zakon je bio i kad ste donijeli Zakon o stečaju, kad ste radnike stavili na dno prioriteta. Sreća da se to dalo ispraviti. Tužan zakon je bio i puno tužniji kad ste prodali INA-u za 25% plus upravljačka prava, a najtužnije, vaša tuga ide iz čistog zbrajanja jer ste ostali prvo bez 10% plaće, pa 5% plaće, pa 4% plaće, pa parkiranje u garaži, dakle bez 25% plaća. Nemojte jaukati, još uvijek nam je puno bolje, nego onima u čije ime pričate. Sljedeći ispravak, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočno je da imamo vlast koja ne zna i da nema političke volje da se istinski suoči sa problemom. Itekako, upravo ova vlast ima istinske volje da se suoči sa problemima, da doista uravnoteži proračun i to se i događa. Što se tiče toga što ste rekli, rekli ste da je netko u HDZ-u proglasio imućnima građane od 3 000 kuna. Rezultat ovih poreza, ovi porezi su rezultat dogovora sa socijalnim partnerima gdje se tražilo najbolje moguće rješenje koje će imati najmanje štetnih posljedica i zaobišlo se one koji imaju manja primanja. A samo da podsjetimo građane kad vi već govorite o ovom porezu od 24%. 30-40% ste smanjili plaće kad ste došli na vlast 2000. godine. Umanjili ste prava, ukinuli ste im prava, niste poštivali kolektivne ugovore. Je li to način na koji se ponaša odgovorna vlast? 30-40%. Mi govorimo o kratkoročnom porezu od 2-4% koji će trajati do kraja sljedeće godine, ako se ne popravi situacija. Ali samo do kraja sljedeće godine i govorimo o situaciji koja je izvanredna, koja i jest rezultat svjetske financijske krize, ma što vi o tome mislili. ispravljam niz netočnih navoda koje je izrekao gospodin Vidović, da je pogrešna politika ove Vlade, da je neodgovorna, da ima paušalna rješenja, da je sve to jedna demagoška slika na bazi dojma. Upravo suprotno gospodine Vidović, vi ste ovdje stvarali dojam. Ispočetka sam vas pozorno slušala, bili ste vrlo vjerodostojni dok niste počeli upotrebljavati izraze, ova provalija, kataklizma, tužna, tonemo, otrijezniti. Upravo ste vi kao vrlo iskusan demagog pokušali pokazati sliku koja je jednostavno netočna i kad bi sve to bilo tako kao što ste vi govorili za vrijeme 2000. do 2003., zašto ste onda izgubili izbore? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kao što su i kolege u ispravkama navoda primijetili, kolega Vidović je koristio dosta emotivnih izraza i ja ću pokušati objasnit koji bi izraz na neki način emotivan bio najprikladniji, a to je izraz tragedija. Naime, tragedija je vrsta drame u kojoj glavni lik ili ideje za koje se on bori nestaju ili propadaju. Ova ideja za koju ste se borili da nema novih poreza upravo je nestala ili propala. Prema Aristotelu, temeljna uloga tragedije je katarza, odnosno osjećaj sažaljenja kojeg tragedija mora izazvat kod gledatelja. Kod gledatelja, kod građana nije izazvalo osjećaj sažaljenja, nego je kod Vlade izazvala osjećaj samosažaljenja kako nju građani ne razumiju i kako je javnost linčuje. Tragedija mora produbiti gledateljeve moralne svjetonazore i u njemu potaknut osjećajnost i na taj način pročistit njegovu dušu. Nažalost, tragedija ova će pročistit džepove građana. Jedina razlika između grčke tragedije i hrvatske tragedije je ta što se grčka tragedija temelji na mitu, a hrvatska na korupciji. Zahvaljujem. Zašto se kaže dužan kao Grčka? Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Davorko Vidović. **Vidović, Davorko (SDP)** Ovo je bilo zanimljivo kolega slušati, zapravo samo obrazlaganje tragedije, no međutim ne bih ja u ovu temu unosio nimalo elemenata teatra koja je doista ozbiljna. bojim se da nas ljudi koji nas slušaju doživljavaju kao one koji su se izdvojili iz realnog života i mi sad ovdje sjedimo i pričamo tko će od nas biti pametniji, tko će koga uvrijediti više ili tko će kome bolje smjestiti. To nije dobra poruka, ljudi pa jesmo li mi svjesni toga da mi uzimamo 3 milijarde kuna iz džepova ljudi u idućoj godini? Briga me je li tragedija ili komedija. Ljudi ovo je, ovo jest tragedija ako mi nismo svjesni šta se zapravo, šta mi ovdje danas dogovaramo i što ćemo mi napraviti. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Vidoviću, govorili ste o cinizmu i zaista može se kazati da ono o čemu se ovdje radi velikim dijelom jest cinizam. Zaista je cinizam tvrditi da onaj koji ima 3 tisuće i jednu kunu da je dovoljno bogat, da ga se treba opaučit i još dodatnim porezom još je veći cinizam kod onih kolega zastupnika koji kažu ne, sirotinja će biti zaštićena jer mi imamo čak milijon i 500 onih i milijon i niti 3 tisuće kuna, pa se ispada da se hvale s time da ima još ugroženijih, još siromašnijih, još obespravljenijih. E njih nećemo dirati, pa se hvale svojevrsnom humanošću prema onima koji su na dnu dna što se tiče materijalnih sredstava. A najveći cinizam je kad se tvrdi da je sve to skupa pravedno. …/Upadica se ne razumije./… Tišina muzičari. Što se tiče još jedne stvari. Stalno se bježi od istine i to je ono najgore. Jučer je bilo puno riječi o tome. Ljudi moji govorite što hoćete, ali budete li bježali od istine nećete nikad riješiti ovu situaciju. Što se tiče ispravaka netočnih navoda, svašta se ovdje čuje zaista. Svašta se čuje, ali sve je lako dok narod ne kaže ili ne zagrmi ispravak netočnog navoda, pa da vidimo koji će to junak ili junački poslovnih zaustaviti te da kaže što mislu. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Davorko Vidović. **Vidović, Davorko (SDP)** Evo mogu se složiti kolega da su građani ti koji će, ne daj Bože da nam daju ispravke netočnih navoda onako kako se to na žalost i može očekivati, ali želim reći da se blago provlači jedna neistina. Kažu se do 3 tisuće kuna, ispod toga mirovine nitko ne dira. Ovim zakonom diraju se i te mirovine, se i te mirovine, bez indeksacije mirovina one padaju. Indeksacija je negdje oko 670, 700 milijona kuna godišnje. To znači da će se toliko uhvatiti i ti najsiromašniji, onima koji imaju mirovine od tisuću kuna i njima će se uzeti. I njima će se uzeti. Dakle ljudi ostaju, dakle i najveća sirotinja, ljudi koji jedva preživljavaju i njima se …/Govornik se ne razumije./… u džep ta jedna rastrošna država. Ne zaboravite u Hrvatskoj radi svega 40% radno aktivnog stanovništva. To je najniža razina zaposlenosti u Europi. Nigdje nema manje zaposlenih ljudi. Sve ostalo je zapravo u ovoj zoni o kojoj ste vi govorili. Hvala lijepa. Kolega Vidović, rekli ste u jednom trenutku svoje rasprave da je narodu dosta demagogije i dosta je razmišljanja o tome prepucavanju nas ovdje koja je stranka za što dužna ili zaslužna u ovoj Hrvatskoj. Ali građani svaki dan zovu nas i u naše klubove zastupnika i pitaju konkretne stvari i na te konkretne stvari trebaju dobiti odgovore. Pa ću ja formulirati tri na koje se nadam da ćemo dobiti danas odgovor ovdje od državnog tajnika ili koga već ispred Vlade. Mirovine od 3 tisuće kuna i jedne lipe, dvije lipe. Hoće li se i one oporezivati? Da li će se oporezivati dodaci na tjelesna oštećenja i na invalidnost, koje su ukupno isto u zbroju mirovine? Da li će se i one oporezivati? I recimo, da li će se oporezivati pripadnici klera, svećenstva, vjerskih zajednica? Koji također su financirani iz državnog proračuna i iz poreza svih nas. Eto to su konkretna pitanja na koje nećemo dobiti odgovor, ili možda hoćemo, vidjet ćemo koliko će on biti vjerodostojan i iskren i da li će to biti tako. To su pitanja koja muče građane. Pričajmo o tome. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Davorko Vidović. **Vidović, Davorko (SDP)** Da. Na žalost, previše je pitanja, premalo odgovora. Ta pitanja koja proizlaze iz ovoga iz ovoga prijedloga zakona, a koje se tiču svakoga pojedinca dolaze dakako, ja se nadam i u redove vladajućih koji su osmislili takav jedan skandalozan zapravo i krajnje neprihvatljiv porez. međutim, pitanja koja se postavljaju i krajnje svrhe. Mene čudi, gospodine državni tajniče, čudi me da nitko nije vas upozorio koji bolje znadete računati od mene da će se ovakav krajnje nepopularan porez

Dakle, neće dovesti do priliva novoga novca jer znate tko je najveći potrošač? Tko kupuje hrvatsko? Penzioneri. Umirovljenici kupuju hrvatske proizvode. Oni nemaju niti za jahte, oni nemaju za sonyeve televizore, plazme, itd. Oni kupuju kruh, mlijeko i najnužnije potrepštine uglavnom hrvatske proizvode. Možda sada i kineske zato što se prodaju po 15 kuna u onim dućanima. Nemojte na taj način, čudi me, nemojte na taj način činiti suprotan efekat od onoga kojega ste kanili postići. Hvala lijepo. Gospodine Vidoviću, rekli ste da je ovo tužan zakon. I apsolutno ste tu u pravu. Vi kada ste bili ministar prosječna mirovina je iznosila 44% prosječne plaće. Danas je prosječna mirovina 39% prosječne plaće, a sa ovim haračem sa ovim haračem će biti i ispod toga 38%. Ali vrlo bitno je reći još jednu stvar. Ovim haračem da ljudi shvate i nominalno koliko to iznosi, prosječno će svakom umirovljeniku i svakom hrvatskom zaposlenom građaninu koji je obuhvaćen ovim posebnim haračem biti uzeto svaki mjesec 150 kuna. 150 kuna gospodo ćete uzeti svakome da biste namirili ono što potrošite više nego što imate. I sa druge strane predložio bih vam

Zahvaljujem se na ovo podsjećanje. Ja uistinu nisam bio ponosan znate na mirovine od tisuću 723 kune koje smo prije 6 godina ostavili kao prosječnu mirovinu. Ovo je bio rast mirovina u tim kriznim, teškim 2000., 2003. ovo crveno. Ovo je rast mirovina koji se dogodio nakon toga. U godinama bi se dalo vidjeti da su te mirovine u 4 godine toga moga mandata o kojem govorite porasle za 48%, a realno 33%, dok je 9,4% bio rast u mandatu prošle Vlade. Što želim reći? Ne hvaliti ono, nego upozoriti da ova Vlada može imati samo dva cilja. Jedan je što prije podići proizvodnju, povećati zaposlenost. I drugo, u ovim teškim vremenima čuvati najugroženije, čuvati plaće i mirovine. To je moralo biti zadnje što se smjelo taknuti, zadnje što se smjelo taknuti. Ako se već diralo onda se to moralo vidjeti unutar državne uprave koja je enormno narasla i koja je postala ogroman teret za većinu ljudi u ovoj zemlji. Gospodin zastupnik Boris Kunst, replika. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa kolega Vidović vi ste jedan od rijetkih nobelovaca bivše Vlade kojeg su građani i radnici jedva dočekali da ga smjene, ali na redovnim izborima 2003. godine. A sada obzirom da smo obojica bili sudionici toga vremena, pa vas molim isitne radi javnosti samo potvrdite. Da li ste smanjili plaće 30 do 40% dolaskom na vlast? Da li ste mijenjali Zakon o radu pa ste smanjili otpremnine ljudima? Da li ste smanjili vrijeme prava naknada za nezaposlene? Da li ste dirnuli Zakon o stečaju pa ste radnike iz prvog isplatnog reda prebacili u drugi isplatni red? Da li ste u to vrijeme imali 400 tisuća nezaposlenih? Da li ste naknade za nezaposlene imali negdje od 900 do tisuću kuna? Ako već ne vjerujete statistici o kojoj ja govorim, jer baratate vremenskim razmacima, a inače to nije teško provjeriti, tako da ne morate govoriti da je ta neistinita statistika koju ja ovdje imam, a mogao bih vam pobrojiti još. Da li je točno da su tada štrajkali? Nema tko nije štrajkao u toj državi za vrijeme te Vlade. Od umirovljenika, radnika, branitelja, državnih i javnih službenika. Ja ne znam tko sve nije štrajkao. I to ne jednom. Nego skoro svake godine su štrajkali. sa ove strane kada danas vi govorite i ovako suze lijete, s obzirom na ove zakone, nemojte zaboraviti vrijeme kada ste se prozivali nobelovcem. Mislim da stvarno kao nobelovci niste dali takav doprinos, jer znate ova Vlada još plaća račune tih nobelovaca iz 2000. do 2003. godine. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Davorko Vidović. **Vidović, Davorko (SDP)** Ja jesam dečko od 53 godine, ali hvala Bogu pamćenje me dobro služi. Nadam se da moga vršnjaka također služi i da zapravo ova pitanja koja postavlja, zahvaljujem se na tom šlagvortu, mi daje priliku da kažem nešto o tim vremenima već kada se govori. Istina je uzeli smo 40% plaće. Znate kome? Sebi. Ministrima i saborskim zastupnicima. Kada sam došao za ministra plaća mi je bila 22,5 tisuće kuna. Nakon dva mjeseca mi je došla na 14. toliko i gospodinu Markovinoviću koji misli da se plače za tim. Drugo. Mjesec dana prije izbora 2000. godine Matešina vlada je podigla plaće za 17%, ničim izazvana znajući da ih neće morati isplaćivati. Ničim izazvana. To je istina o plaćama službenika. Naravno da zemlja koju smo zatekli u kaosu ovakvu kakvu vi sada zaboga ostavljate. Da nije se moglo podnijeti da se činovnicima, službenicima osiguraju plaće 17% veće. Samo su jednu takvu dobili u 12. mjesecu '99. i nikada više. Sav novac koji smo imali smo ostavili gospodarstvu. Spominjao sam državne tvrtke. Znate koliko su dobiti imale? Sve su pozitivno, osim HAC je bio jedna specifična priča, sve su pozitivno poslovale. INA je imala dobit od 2 milijarde kuna godišnje. Sav novac je ostao za reinvestiranje i za razvoj. Ostavili smo gospodo uređenu zemlju u kojoj su ozbiljne reforme poduzete. Taj Zakon o radu kojega smo napravili i onaj isti kojeg sada sindikati brane i rukama i nogama, kao jedan od najsocijalnih najsocijalnih i radnički najboljeg zakona u europskim okvirima. Provedba je ono što ne valja. Niste u 6 godina bili sposobni osigurati mehanizme

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vidović govorili ste o razlikama između vremena nakon izbora 3. siječnja 2000. i one Vlade i svih ostalih HDZ-ovih vlada naročito ovo u zadnjih pol mandata. Hoću vas podsjetiti da niste spomenuli da je kada je 3. siječnja 2000. došla tadašnja koalicija na vlast, unutrašnji dug bio 9 milijardi. Plaćanje unutar države je bilo duže od godine dana. To se svelo na nulu, dakle taj unutrašnji dug i plaćanje se svelo na 60 dana. I do konca mandata te Vlade plaćanje je bilo 60 dana. E sada, istina je različite stvari su se smanjivale, mijenjale na različite načine, ali je bilo jasno što je cilj. I mislim da je to bitna razlika. Bilo je jasno da je cilj jačanje gospodarstva i davanje gospodarstvu prostora da onda povuče cijelu zemlju naprijed. I to je rezultiralo činjenicom da je stopa rasta poskočila na 5,4%. Prošle godine prije Božića kada smo ovdje raspravljali o proračunu, ministri iz ove Vlade, podvlačim recimo potpredsjednik Vlade Polančec, rekao je da će rast biti prošle godine, dakle u prosincu je to rekao, 3,3%. Kao što znamo bilo je 2,4% Da li je moguće da ova Vlada nije znala u prosincu koliki će biti rast bruto bruto domaćeg proizvoda. Prema tome, naravno da svi nešto režu, nešto dodaju itd. Pitanje je samo da li je jasan cilj, u koju svrhu se to radi, što je smisao cijele stvari. Da li da gospodarstvo raste, da li da nešto drugo raste, da bilo što se događa ali ne stihijski po principu ajmo samo malo držati prst u brani odnosno začepiti rupe Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Da, spomenuli ste upravo ono što mislim da je od krucijalne važnosti. Ja sam čuo puno ljudi u Hrvatskoj koji kažu odrekli bi se mi svojih 200 kuna i još bi teže živjeli kada bismo vidjeli koja je svrha toga, kuda mi to zapravo idemo. Vraćamo se na početak te tužne naše priče. Odsustvo bilo kakvog cilja. Ja ne bih htio uvrijediti baš nikoga ovdje, ja bih volio da se moramo ovdje izvrdavati i govoriti neistine zbog političkih poena ali ovdje je istina ljudi samo se hoće sačuvati gola vlast. Nitko normalan danas u ovoj zemlji tko je odgovoran, tko misli o teškim problemima tu vlast ne želi jer ona ne može biti mast i čast. To je teški rudarski krvavi posao. To što smo mi radili kad ste već spominjali u te četiri godine to je bio krvavi teški posao. Svjetska banka i MMF su nam bili za vratom, nismo mogli ih izbjeći u to vrijeme. Provodili smo reforme ali smo čuvali ta dva ključna cilja rast gospodarstva kojeg smo osigurali, imali smo najveću stopu gospodarskog rasta u čitavoj tranzicijskoj Europi i osiguranje socijalne sigurnosti za ljude koji nisu imali. To su dva ključna cilja. Zašto oko tih ciljeva ne napravimo konsenzus pa ne kažemo da će to biti ciljevi i za ubuduće. Neznanje ili laž. Slažem se gospođo Pusić, ne znati u 12. mjesecu koliki će nam biti ma ni približno rast BDP-a ili pad BDP-a govori ili da smo totalne neznalice ili da smo onda znali a da smo svjesno govorili neistinu. Zahvaljujem. Imamo još jednu repliku uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Kolega Vidoviću rekli ste malo prije kad ste spominjali zakon istine govorili ste o emocijama koje naši građani proživljavaju, pa ste spomenuli ljutnju, bijes, zgražanje. Normalno da to osjećaju upravo zbog toga što je ovo sve besciljno a sad ste u svom odgovoru na repliku odgovorili ono što sam vam ja htjela reći u ovoj replici pa neću ponavljati, ali sam sigurna da bi svi tako postupili. Međutim, rekla bih vam da ne samo da osjećaju ove emocije koje ste nabrojili, oni osjećaju tugu, osjećaju nemoć a to su dvije emocije koje su najgore, koje su bezizlazne. Upravo zbog ovakve politike HDZ-a naši građani osjećaju to, oni su oguglali. Jedina stvar što im ostaje to je bunt koji pokazuju na izborima, koji pokazuju nažalost neizlaženjem odnosno apstinencijom o izborima. Još bih se osvrnula na jednu stvar. Nije mi jasno kako pojedini saborski zastupnici ovdje kolega Vidoviću kažu da ste iskusan demagog. Meni to stvarno nije jasno. Zar je demagogija suosjećati s našim građanima. jadan ti je onaj čovjek koji ne može suosjećati s onima zbog kojih smo izabrani. A da vas podsjetim da je jedna od antirecesijskih mjera 10. bila u Vladinim antirecesijskim mjerama održavanje životnog standarda najugroženijim skupinama **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Kolegice ja mislim da je jedan od nus proizvoda ovakve politike ali strahovito opasan nus proizvod gubitak povjerenja građana u sve. To je To je ono što se zove u sociologiji socijalni kapital. Građani su prestali vjerovati bilo kojoj instituciji. Jedni drugima ne vjeruju. Jedni drugima ne vjeruju. Razina povjerenja u hrvatskom društvu je dosegla katastrofalne zabrinjavajuće razmjere. Mi nemamo više pozitivno ozračje da bilo tko bilo kome povjeruje kada se bilo što predloži, gleda se zapravo tko će me tu prevariti, tko će mi što uzeti jer je to postalo generalno pravilo ponašanja i ono ide direktno od vlasti. Vlast je ta koja stvara i takvo ozračje. Znate, nekad se govorilo o socijalizmu "Snađi se druže.". Ne moramo se držati zakona kao pijan plota. Ta jedna anomija, taj osjećaj nemoći i prepuštenosti sebi, nesigurnosti je zapravo ovakvim zakonima se dalje produbljuje i ja ne vidim bez generalnog ozbiljnog reza promjene čitave političke paradigme da je to moguće riješiti. Ljudi zavaravati se možemo koliko hoćemo, odradit ćemo ove naše mandate ali vjerujte da nas neće pamtiti ni po čemu dobrome ljudi koji će jednog dana odgovorno ovu zemlju voditi poslije nas. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i dosta smo toga jučer i danas čuli vezano za temu rebalansa pa i za ovu zakonsku regulativu koja prati dakle sam rebalans odnosno vremena u kojima živimo. Evo, čujemo i različita mišljenja i stavove vraćanja u povijest, komedije, tragedije itd. Ja bih se zadržao na samoj temi na početku bez obzira što smo čuli dakle već dovoljno pokazatelja na ovim osnovnim parametrima jasno koje imamo prigodu u izmjenama ovog zakona vidjeti a odnose se na 2% oporezivanja primanja za one sa primanjima od 3 do 6 tisuća kuna neto i sa 4 koji imaju veće od 6 tisuća kuna. Ono što je važno istaknuti a očito što mnogi zapravo ne žele isticati u svojim raspravama jeste

Isto tako, važno je kazati da uvođenjem ovog poreza za proračun bi to značilo 2 milijarde i 100 milijuna kuna, a još oko 630 milijuna bi se uštedjelo na rashodovnoj strani i to isto se očito ne želi kazati, kao i u konačni ono što je i znakovito, a to je da ovaj zakon ima svoj rok do 31.12.2010.

Vlada je pokazala kako ono što radi ima smisla. Zašto? Pa osigurava se jedno potpuno realno sagledavanje stanja, prihvaćanje činjenice da se uz neminovna odricanja danas osiguravaju izgledna rješenja za poboljšice u vremenima koja dolaze, a to je jako bitno. To je jako bitno, to je poruka građanima koja ima svoju znakovitost. Ovaj zakon isto tako pokazuje, kao i ostali zakoni koje ćemo danas čuti, da Vlada uvažava sve članove vladajuće koalicije, ali isto tako da joj socijalno partnerstvo nije samo nekakva puka forma. Cilj je bio čuti mišljenje svih zainteresiranih, a onda međusobnih dijalogom doći od najboljeg rješenja. Da je to zaista tako potvrđuju i poslodavci koji su pokazali odgovornost i staloženost jednu u podržavanju vladinih mjera, a ja vjerujem da će to oni isto tako pokazati i dalje u pregovorima i da će biti i socijalno osjetljivi i da će imati smisla za realnost u postojećoj situaciji. A to je opet i s njihove strane i vladine strane poruka nekima da se do rješenja, kao što sam kazao, dolazi za stolom i dijalogom, a ne na način da se na ulicama uz uvrede i prijetnje pokušava rješavati problem. Vlada je jasno ovim također iskazala da nastoji zadržati, i to je istaknuto jučer, i radna mjesta i socijalni status. Čujemo danas isto tako od nekih da se ne vole vraćati u povijest, ali vratiti se moramo jer očito moramo pogledati alternativu koja se nudi. Alternativa, uvažene kolegice i kolege s lijeve strane, koju vi nudite je zapravo povijest. Uzmimo samo primjera radi gospodina Linića i gospodina Čačića, gospodina Linića sa njegovim Europetrolom, sa Riječkom bankom, sa "Viktorom Lencom", gospodina Čačića sa 120 ugovora koje je potpisao sam sa sobom. Gospodo, govorite o jahtama i boravke na jahtama. Pa boravke na jahtama ste vi zapravo patentirali. Vaša Vlada je donosila odluke na jahti vlasnika "Viktora Lenca", gospodina Vrhovnika, a on je zauzvrat jasno dobio nekoliko stotina milijuna. I na kraju, gospodo, govorili ste neki o komedijama i tragedijama, pa vidite bila tragedija ili komedija, i u jednom i u drugom slučaju vi ste statisti. Zahvaljujem. I sad imamo najprije tri ispravka i onda šest replika. Prvo ispravci. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, da nije pogođeno milijun i 500 tisuća ljudi, jer da imaju plaću ispod 3000 kuna. Ti su ljudi već dugi niz godina pogođeni, među njima 800 tisuća umirovljenika. Također svi oni koji rade, a imaju plaću ispod 3000 kuna. To su pogođeni ljudi. I očekivali smo da ćete s ovim mjerama povećati plaće i mirovine tim ljudima. To se od vas očekivalo, to ste i obećali i to stalno obećavate, a sada se hvalite da eto njima kojima se nema što oduzeti ili pak kad ste vi u pitanju ništa nije sigurno. Pravo je čudo da se još niste pohvalili kako ne dirate u dječje kasice prasice, ali kada je HDZ u pitanju ponavljam, ni to nije više sigurno. Mislim da ne bi trebalo na taj način ironizirati jednu stranku. Nemojte to činiti. Pojedinačno možete nekom nešto ovako reći, ali cijeloj stranci nemate zaista pravo to reći. Idemo dalje sa ispravcima, a to je uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Kolega je utvrdio, po meni netočno, da sa ovim prijedlogom zakona nisu dirnuti umirovljenici u kategoriji do 3000 kuna. To je negdje oko 850, 860 tisuća tih umirovljenika. Kolega, onda niste dobro pročitali zakon i tim umirovljenicima se neće usklađivati mirovine. To ste zaboravili, to nitko ne želi ovdje reći. Prema tome, po ovom kako vi kažete da će trajati do kraja 2010. godine, oni se mogu pozdraviti sa redovnim usklađivanjem mirovima. I kako to onda može biti da niste te mirovine dirali? Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ja bih, uvažit ću vašu molbu da ne generaliziram stranke i pojedinca, ali kako mislim dotaknut gospodina Hrelje onda ne znam koliko ću tu crtu prijeći jer je on jedini zastupnik svoje stranke. Dakle, ispravit ću netočan navod gospodina Matkovića koji je rekao da su bili pregovori, dijalozi i da se na kraju našlo najbolje rješenje. Kako su ti pregovori i dijalozi i monolozi i ne znam šta je to već bilo izgledali najbolje pokazuje primjer toga što je shvatio gospodin Hrelja u ime Hrvatske stranke umirovljenika, što su shvatili sindikati … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite, šta je ispravak tu netočnog navoda? **Bauk, Arsen (SDP)** Ispravak je to da je gospodin Matković rekao da su bili pregovori sa raznoraznim partnerima, da se tražio najbolji način, a ja pokušavam ispravit da to nisu bili pregovori, nego je to bio monolog, da su jednima govorili jedno,

ali je propustio reći neke podatke koji su vezani uz tu prošlost. Npr. danas cijeli dan slušamo iz oporbenih redova kako su oni naslijedili neke dugove 2000. godine itd., a zaboravljaju reći da su ostavili dug nepokriven, sakriven preko 8 milijardi kuna 2003. godine. To je zaboravljeno reći ovdje. Dakle, 8 milijardi i 300 milijuna kuna je tadašnja vlast 2003. godine ostavila nepokriveno, sakriveno na razno-raznim računima. Dalje, kolega točno je da postoje velike razlike između nas i njih, premda oni nam predbacuju da ne znamo mi rješavati probleme i da ne znamo što želimo. Mi znamo jako dobro što želimo. Želimo i zaštititi najsiromašnije slojeve, što i činimo upravo donoseći ovaj zakon i želimo dati mogućnost gospodarstvu da se razvijemo na pravi način. Zašto? Zato što to gospodarstvo treba poticaje, poljoprivrednici trebaju poticaje i mi smo jasno rekli da, poljoprivrednicima trebamo dati poticaje jer nam je to strateško opredjeljenje. Dok iz oporbenih redova jasna poruka, evo npr. iz HNS-a ide treba ukinuti sve poljoprivredne poticaje. To je razlika između naše i njihove politike. To je konkretno. Ili idemo dalje, vidimo da nam danas šalju poruke iz SDP-a zašto ne dirate dječje kasice prasice? Pa nećemo dirati dječje kasice prasice kao što su to oni radili, kao što su smanjivali dječje doplatke, kad su porodiljne naknade ukidali, naravno da nećemo to dirati. To košta ovu državu, Vladu 4 milijarde kuna i to je razlika između naše politike socijalne i njihove koja i ukinula i subvencije poljoprivrednicima, koja bi ukinula i dječje doplatke i porodiljne naknade, koja bi Zahvaljujem. Vrijeme je. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Matušiću, zahvaljujem na ovoj dopuni. Vaša dopuna je stvarno dio mojih razmišljanja. Vi ste samo određeni dakle činjenicama, svakako elaborirali još jednom ovaj dio sadržaja o kojem sam i ja govorio. I u svakom slučaju mogu samo potvrditi još jednom, a to je da mi sigurno smo svjesni dakle pozicije i znamo da je kriza produbljena. Znamo isto tako da treba iznalaziti rješenja za nju. Rješenja za nju, dakle rekao sam i malo prije, Vlada zna i ima ih i evo, oni su tu pred nama, a oni su ta rješenja su zapravo dio onoga što sam i malo prije kazao, jedne izgledne dakle situacije i pozicije koju treba stvoriti radi poboljšica u budućnosti, radi zadržavanja radnih mjesta i socijalnog statusa kakav je on trenutno sada. Dakle, ići na to da se zadrže radna mjesta, a ne ići za tim, kao što kaže gospodin Linić da treba otpustiti 70 tisuća ljudi iz državne uprave, otpustiti 30 tisuća ljudi iz javne uprave, pozvati MMF. Naglašavam to s razlogom gospodo dakle jer očito i vi i oni koji vas podržavaju bavite se dakle nekim sasvim sporadičnim i marginalnim stvarima i da znate da ima nešto što morate upamtiti i što ćete zasigurno upamtiti, a pamtite već godinama, a to je, ponavljam ponovno, statisti ste bili i ostat ćete. Zahvaljujem. I sada imamo repliku, uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Kolega Matković, vidite ove interventne zakone naši simpatizeri iz SDP-a cijelo vrijeme nazivaju haračem. uzeti 2 milijarde kuna državnim službenicima i namještenicima zbog kojih danas ova Vlada plaća i sudske troškove i kamate itd. jer je to došlo zbog velike odgovornosti one akademske Vlade danas na naplatu ovoj Vladi i smanjivanje plaća od 40% tada dok mi uvodimo ove interventne poreze sa 4%, oni nazivaju, kaže sređivanje sustava državne uprave. Znači ono što su oni radili gdje su kresali materijalna prava, plaće, to su sređivali državnu upravu, a ovo nazivaju haračem. Vidite, tada se ta Vlada nobelovaca iz 2000. do 2003. godine dogovarala sa Međunarodnim monetarnim fondom i sklapala stand by aranžmane bez znanja socijalnih partnera, bez znanja javnosti i drastično su rezali prava bez da su uopće pitali socijalne partnere. Danas kad socijalni partneri, bar većina socijalnih partnera i sindikata je svjesna, svjesniji očito od njih nastale situacije koja normalno nije samo izazvana u Hrvatskoj, nego je posljedično na Hrvatskoj izazvana zbog svjetske financijske krize, oni jednostavno su dali podršku tome jer razumiju situaciju. A tada kad je ta, velim Vlada nobelovaca donosila takve drastične rezove smanjenja socijalnih prava, tada nije konzultirala socijalne partnere, niti ih je išta pitala, nego je to učinila na svoju ruku. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Evo zahvaljujem vama kolega Kunst. Apsolutno točno ste kazali, dakle nadopunili ovaj dio koji se odnosi i na povijest o kojoj oni očito kao ne bi htjeli razgovarati, ali ona je tu jer ona je i pokazatelj i za događanja koja idu i koja će slijediti. U svakom slučaju, dakle jasno je i poznato da su oni ostavili dosta tih dugovanja koja se i danas vraćaju i s kojima i danas Vlada ima problema, kresali su i kresali bi i ovo danas i to se vidi, pa možda ovo što nudi kolega Linić, možda to u sebi ima nešto dobro, možda to i nosi u sebi rješavanje jednim dijelom krize, ali to je brutalno, a mi nismo za brutalnost. Mi smo, kao što sam i maloprije kazao, mi smo za zadržavanje radnih mjesta, pa i sa nižom plaćom, ali neka se radi. Čovjek mora raditi, a ne ostati bez posla. Mi smo za zadržavanje tih radnih mjesta. I kad ste već spomenuli socijalne partnere i razgovore, dakle ja sam malo prije isto tako kazao da Vlada je ta koja dakle je uvažavala i htjela čuti mišljenje socijalnih partnera da bi se došlo do najboljeg rješenja i ona je to i napravila, a radi to i dalje da bi se došlo do konačnog cilja, a to je dakle prerasti ovo stanje i zapravo stvoriti poziciju koja će biti apsolutno izgledna za poboljšice u budućnosti i sutra i u vremenu koje nas očekuje. I ja sam u to uvjeren i ja vjerujem, ja sam optimista. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada je na redu replika, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Matkoviću, spomenuli ste u svojoj raspravi i sindikate i to što čini Vlada i to me potaklo na jedan odgovor, odnosno na jednu, evo repliku s vama. Dakle, Vlada čini sve što činiti može i koji su joj instrumenti na raspolaganju kako bi zaštitila radnike, kako bi zaštitila najosjetljivije skupine, ma koliko se ne znam oporba iščuđavala koliko mi takvih imamo. Koliko imamo imamo ljudi u smislu sa malim mirovinama, sa malim ne znam ni ja plaćama, ali Vlada ih štiti. I ovim svim što sada čini, štiti te ljude. Sindikati po toj logici bi također trebali štititi te ljude. Nije mi jasno kako je moguće da onda jedna čelnica sindikata štiti te ljude iste, a poziva ih na ulicu, a ulica ne rješava apsolutno ništa. Ulica samo donosi nove probleme. Ulica jamči da će biti gore. I ma koliko se ljudi čudili kad se ovdje neke rasprave prozvane demagoškim, neki su kazali pa je ulica nije dobra, ali eto barem ulica. Tobože kad nema ništa drugo, onda barem ulica. U prijevodu, mi hoćemo na vlast, a ne zanima nas zapravo stanje radnika, ne znam ni ja ni onih najugroženijih. E sad mogu razumjeti čak oporbu jednim dijelom, ali kako razumjeti uopće predstavnike sindikata koji na određeni način se ponašaju kao da su već odjenuli stranačke dresove oporbe koja usuglašeno, ja bih rekao i artikulirano djeluje zajedno s njima. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. Apsolutno ste u pravu kolega Bagariću, kad ste govorili o ovom problemu. Dakle, ali ja tu kažem i htio bih kazati da se radi samo o jednom dijelu sindikata. Ne radi se o svim sindikatima, nego o dijelu sindikalnih dakle vođa. Oni su ti koji, u pravu ste je li, kazali jedno dakle na jednoj strani, a ovamo pozivanje na drugoj. Mislim da sam ja jučer u jednoj svojoj replici u nečemu kazao da se zapravo tu radi o jednom, a vi ste to sad kazali, politikantstvu, ali to je i kratkovidnost isto tako. A politikantstvo jer je vezano zna se uz koga. Vezano je uz ovo što čujemo sa strane dakle opozicije, uz pusta otpuštanja i Pa to su rigoroznije mjere, nego ovo o čemu dakle vi govorite da radi ova Vlada. Ali onda gospodo to morate kazati, to oni moraju kazati, kolega Bagariću moraju kazati biračima da je to to, a onda isto tako ti sindikati bi trebali vidjeti je li to to ili nije to. Dakle, pozivati nekoga ovamo na ulice, a na drugoj strani politikantski stati iza nekoga tko bi otpustio 100 tisuća ljudi. Mislim to je dokaz da se radi o politikantstvu, ali isto tako i kratkovidnost nečije. Umjesto kao što sam i kazao u početku sjesti i dogovarati se i postići dogovor, biti odgovoran, biti realan, biti dakle socijalno osjetljiv, i biti zaista u pravom smislu, dakle ponavljam ponovno odgovoran prema situaciji u kojoj jesmo. Zahvaljujem. Replika, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Matkoviću, ovo naše cijelo prijepodne vraćanje u prošlost kod naših građana može izazvati samo bijes i ništa drugo. Bijes na nas, a ovdje koji smo odgovorni za njihovu sudbinu, jer mi odlučujemo kako će oni živjeti. Oni na žalost sami mogu o tome odlučiti svake 4 godine ili samo na izborima. A to što vi kažete da gotovo milijon i pol tisuća ljudi u Hrvatskoj neće plaćati ovaj posebni porez. Pa to je nešto prestrašno kad se o tome govori u 2009. godini. To znači to se ne govori o 3 tisuće kuna. To se govori o tisuću 200, tisuću 300, tisuću 800, 2 tisuće, 2 tisuće 200, 2 tisuće 500 kuna koje primaju umirovljenici i zaposleni. To govorite o onim tekstilnim radnicama i prodavačicama koje odrade 200 sati i dobiju 3 tisuće i jednu lipu i morat će platiti taj porez. Ali to govori da će se zamrznuti i plaće i mirovine za godinu pol dana skoro. Da neće biti usklađenja mirovina, da neće biti rasta plaća za one koji imaju manje od 3 tisuće kuna. Ali će plaćati jedan postotni poen više PDV-a, ali će to njihovo mizerno primanje obezvrijediti inflacija koja neće biti ova koja je planirana sada u proračunu, nego će vjerojatno biti veća. I onda kad vi kažete Vlada zna šta radi. Pa Vlada je samo bezobzirna prema onima koji imaju najmanje. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Zgrebec i ja bih se u svakom slučaju želio barem jednim dijelom i to zaista iskreno i mislim složiti s vama u ovom pogledu da se ne vraćamo u povijest. Složio bih se s vama u tom pogledu. Apsolutno. Dakle, bez sad neke malicije u tome ili nekakvog demagoškog sad mog nastupa prema vama ili ne znam čega drugoga. Apsolutno bih se složio. Ali ima ovaj dio zbog kojega se moramo vratiti u tu povijest radi konstantno jedne te iste teze koju vi imate sadržanu u svojim raspravama cijeli dan jučer, a i od jutros. A ona se svodi. Kolegice Zgrebec ja vas nisam prekidao, molim vas. A ona se svodi na to da svi ste u svojim raspravama na kraju to zaključivali prizivanjem zapravo prijevremenih izbora. Što zapravo, jeste li kazali vi građanima Republike Hrvatske što bi prouzročili prijevremeni izbori? Vi ne nudite nikakve konkretne prijedloge za ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Znači vi biste samo produbili krizu. Ali objasnite građanima što bi značili prijevremeni izbori. Objasnite im to. Meni je jasno i ja im mogu objasniti. Ja građanima u gradu u kojem živim objašnjavam sve ono što mogu na kavici kad se nađem dolje subotom i nedjeljom. Objasnite. A onda nećemo govoriti ni o povijesti, ali objasnite prije pozicije na koju se stalno sada pozivate, molim vas. Zašto to ne kažete? Nego samo isprazne neke priče i pozivanje na nešto. A nećemo riješiti ništa pozivanjem ni na ulicu, ni neredima i prijetnjama. Riješit ćemo situaciju samo dogovorom. Građani Hrvatske prijevremeni izbori značili bi da bi dobili odgovornu, poštenu vlast koja bi vas izvukla iz krize, a ne bi prodavala iluzije kao što to čini aktualna vlast. Evo kolega Matković odgovorio sam na vaše pitanje. Vi se stalno pozivate u povijest. Evo ja nisam bio u toj povijesnoj Račanovoj Vladi na koju se vi stalno pozivate, ali ste se vratili u povijest. Ova Vlada je vratila Hrvatsku u 1999., 10 godina unazad zahvaljujući nesposobnosti i nestručnom vođenju ove države. A ako se pozivate stalno na Račanovu vlast imali ste 6 godina da ispravite sve njene greške i da Hrvatsku uvedete u jedan bolji i kvalitetniji život. Niste uspjeli. Govorite da je Vlada ovim mjerama pokazala da želi spasiti radna mjesta. Pogrešno. Ovaj porez znači manju potrošnju, manja potrošnja znači manju proizvodnju, manja proizvodnja znači manje radnih mjesta. Vi čuvate radna mjesta u javnoj upravi gdje ste namnožili svojom populisitčkom politikom do 24 milijarde godišnje trošak koje je možda trebalo usmjeriti u proizvodnju, jer jedino proizvodnja i radna mjesta u proizvodnji znače rast bruto domaćeg proizvoda i bolji život za Hrvatsku. Prema tome, vaša priča o tome da je ovo jedan program koji pokazuje rješenja je zapravo još jedan dokaz da ova Vlada već 6 godina prodaje samo iluzije. I to je jedino što znate. Prodavati iluzije, a ne ponuditi građanima Hrvatske nadu. Novi izbori bi značili građanima Hrvatske novu nadu, nadu u bolji i kvalitetniji život nego što ga danas imaju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. u samom začetku kolega Jovanoviću vi kažete da bi prijevremenim izborima bi dobili odgovornu i poštenu vlast. Pa evo ono što mene zapravo začuđuje jeste kako to da isti ti građani na koje se vi pozivate, da vam daju podršku u ovome jasno u ovome što vi hoćete, zajedno sa onima koji vas u tome promoviraju svakodnevno u medijima, jeste kako to da vas nisu prepoznali krajem 2007. godine? Kako to da već 6 godina daju podršku vladi koju vodi Hrvatska demokratska zajednica sa koalicijskim partnerima? Dakle, to je jedan dokaz povjerenja građana. Drugi dokaz povjerenja građana su sada lokalni izbori koji su nedavno bili. Evo ja konkretno sam izabran u trećem mandatu. Prije toga sam još bio nešto. nešto. ... Pa znači da građani imaju povjerenja. Tako građani na razini države imaju povjerenja u Hrvatsku demokratsku zajednicu i koalicijske partnere. Dakle toliko o odgovornosti vašoj. Isto tako kada govorite o vašoj odgovornosti kolega Jovanoviću onda ne biste predlagali antirecesijske mjere koje su teške 15 milijardi kuna. Tko bi to sada u ovom situaciji i u ovoj poziciji u kojoj jesmo zapravo razriješio ili rebalansom ili usklađivanjem kako to mi kažemo, prihoda i rashoda? Ne bi nitko. I vi ste odgovorni prema građanima, a vi biste stvorili mjere kojima biste im dodali još dodatnih 15 milijardi. Usput, pa znate li vi koliko bi koštali prijevremeni izbori da ste imalo odgovorni u interegnumu jednom koji bi nastao, nema ni djelovanja ni Sabor, nema djelovanja ni Vlade itd. Kolegice Pusić smirite vaše živce. Obuzdajte se. Molim bez dobacivanja iz klupe. Ja ovdje vodim sjednicu i morate se pridržavati redova. Uvažena zastupnica i sada imate riječ. Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Rasprava po klupama je redovna procedura u svim parlamentima svijeta. Ako se vraćamo u povijest, na čemu HDZ stalno inzistira. Jedna od ključnih kolega zastupniče koji si HDZ-ove jedne i pol vlade u ovom mandatu pripisuju je vraćanje duga umirovljenicima. Pa kada ćemo se vraćati u povijest, ovaj mali segmentić duga umirovljenicima koji ste vratili je dug umirovljenicima koje su HDZ-ove vlade prije toga napravile. I ako ćemo se vraćati u povijest ajmo pogledati stvarno što je istina. HDZ-ove vlade u devedesetim godinama su napravile taj dug i onda sada smatraju velikom zaslugom što su jedan segment toga duga vratile. Dakle budimo onda pošteni prema cijeloj istini. Druga tema, sve što je koalicijska vlada radila možete kritizirati ili ne, radila je u cilju povećanja gospodarskog rasta. On je u to vrijeme bio 5,4%. Ove godine nema gospodarskog rasta, nego gospodarski pad. Prošle godine je bio 2,4%. Možete reći da gospodarski rast nije važan, to nije vaš cilj, ali cilj te vlade je to bio i ona je taj cilj realizirala. Treće, preporučila bih i vama i ostalim kolegama iz HDZ-a da je ja mislim u vašem političkom interesu da što manje spominjete Čačića. Jer zamislite što ljudi gledajući nas ovdje, bi tim im mogla pasti na pamet koliko bi se sigurnije i bolje osjećali da sada imamo Vladu u kojoj gospodarske resore vode ljudi kao što je Čačić, Jurčićč, Huštrak, Grčić. Sigurno bi se osjećali sigurniji

građani su ti koji dodjeljuju glavne uloge, sporedne uloge ali i statiste. Građani su ti koji dodjeljuju uloge. Usput na početku da odmah kažem kolegice Pusić, morao bih vas ispraviti radi građana grada Vrgorca koji nas vjerojatno sada dijelom slušaju. Ja nisam načelnik, nego gradonačelnik, Vrgorac nije općina nego grad i to je grad koji ima svoju tradiciju, svoju povijest i svoj život i dan danas. I to biste trebali znati kao predsjednički kandidat sutra, ako dođete u to mjesto da je to grad, a ne općina. A ja ću mojim građanima kazati da vi ne znate ni gdje Ono što vi govorite kao dug koji je nastao u povijesti. Pa da napravili smo ga mi iz HDZ-a, ali HDZ je u to vrijeme stvarao državu i morao je braniti državu. I taj dug je nastao u ratu, u obrani Republike Hrvatske, a trebalo je i također obnoviti državu nakon rata, što očito vi zaboravljate, a ja to ne želim zaboraviti, jer je to najveća vrijednost ovoga naroda. A to je da imamo svoju državu izvojevanu Na kraju, govorite o padu gospodarskog rasta. Da vam odgovorim i na to. Pogledajte samo još države u kojima imamo pad gospodarskog rasta Njemačku, Italiju, Švedsku, Estoniju, Mađarsku, Litvu, SAD, Japan, Slovačku, Rumunjsku, HDZ je upropastio sve. I na kraju još bez obzira što sjedi ovdje, od svih ovih nabrojenih koje ste vi htjeli da sutra vode državu, ja bih možda osobno zbog lokal patriotizma digao ruku za kolegu Jurčića. Ali za ove druge ne bih ni približno, jer su se dokazali. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom petom raspravom od 25. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Usput da kažem i najavljeno je jutros da će se raditi bez pauze, pa tako da nastavljamo dalje. Oni koji idu želim dobar tek. Uvaženi zastupnik Lesar (Nezavisni)** Kolegice i kolege ranije sam već rekao da se ne slažem s onima koji ovaj porez nazivaju haračom. Naime, harač je uvela tuđinska vlast a koliko ja znam ovaj prijedlog zakona i ovaj prijedlog za novi porez nitko nam iz Europe i sa strane ne nameće nego ga predlaže narodna vlast. Imali smo povijest u kojoj smo najprije dobili mostarine. Kad smo prokopali Učku dobili smo tunelarine. Nakon auto-puteva imamo cestarine, nakon Ivana Milasa u Saboru trošarine a sada se predlaže da se u Hrvatskoj uvede hadezarina. Ja mislim da narodna vlast koja predlaže ovakav porez zaslužuje tu čast da se on nazove njenim imenom. Drugo, govori se samo o porezu a nitko od vladajućih neće spomenuti i onu odredbu zakona u kojoj je propisano da ovaj zakon zamrzava usklađivanje mirovina do kraja iduće godine svim umirovljenicima pa i onima ispod 3 tisuće kuna. Znači, neće biti švicarske formule u idućoj godini i njima će se smanjiti mirovine u ukupnom iznosu za oko 630 milijuna kuna. Efekat ovog zakona na godišnjem nivou je 2 milijarde 120 milijuna uzimanja od građana i 630 milijuna uskraćenja od mirovina što je ukupno 2 milijarde 750 milijuna. U obrazloženju zakona ovaj porez je nazvan porez solidarnosti. S kime bi se novi porezni obveznici trebali solidarizirati? Tko ih poziva na solidarnost i s kime? Nadalje se tvrdi da se radi o pravednom porezu. Pravedni porez je samo onaj koji uzima u obzir i koji utvrđuje poreznu osnovicu dohodak po članku obitelji. Svaki drugi porez koji ne uvažava na to činjenicu ne može se zvati niti pravedan, niti socijalno osjetljiv niti ikako drugačije. Kratkoročno će možda ovaj porez u državnu blagajnu nešto donijeti, možda prva tri mjeseca. Dugoročno zbog smanjenja porezne baze država će imati iste ili manje prihode nego prije. I drugo, povećat će sivu ekonomiju. Čak i oni poslodavci i vlasnici poduzeća a to su mi osobno rekli kojima do sada nije padalo na pamet da u isplatnim listama daju jedan prikaz plaća a stvarno isplaćuju drugu rekli su sad ćemo i to raditi jer uvijek smo kažnjeni mi koji smo radili po slovu zakona, poštivali ovu državu i njene zakone. Sada se nas i naše radnike ponovno dodatno opterećuje a oni koji na tržištu rade nelojalnu konkurenciju bez obzira da li se radi o tržištu rada, kapitala ili usluga opet će bolje proći od nas. Povećat ćete sivu ekonomiju i dobiti manje. Sinoć kasno kolega Jurčić vam je obrazložio da je samo 10% razloga gospodarske krize u Hrvatskoj došlo izvana iz inozemstva. 90% razloga naše krize smo proizveli sami. I nemojte se zato pozivati na svjetsku recesiju jer doista ili se samo možete 10% na to pozivati. Zbog načina utvrđivanja porezne osnovice samo dva apsurda. Uzmimo uvijek u razmatranje ljude sa 4 tisuće kuna bruto plaće jer po svim propisima u Hrvatskoj postoji samo bruto plaća, bruto i ništa drugo od minimalne nadalje. Dva radnika, jedan je invalid a drugi nije. Invalidi plaćaju manje poreze i prireze, imaju veću neto plaću zbog toga. Invalid će plaćati ovaj porez, radnik koji nije invalid sa istom plaćom neće. Uzmimo zaposlenog sa djecom i zaposlenog bez djece. Zbog odbitaka na djecu ovaj sa djecom ima veću neto plaću, plaćat će ovaj porez a ovaj bez djece neće. Uzmimo zaposlenog u Vukovaru i Zagrebu zbog prireza u Zagrebu s istom bruto plaćom neto je manja, u Vukovaru je veća. Vukovarci će plaćati ovaj porez, u Zagrebu ne ili bilo gdje drugdje sa istom bruto plaćom od 4 tisuće kuna. I to je defekt način utvrđivanja porezne osnovice. No, ne želi se to prihvatiti, čuti ili priznati da će doista to doći jer je ovo praktički prvi porez kojeg država uvodi na neto primanja koji zapravo nigdje ne postoji, nema neto plaće u Hrvatskoj po propisima. Ovaj će porez smanjiti potrošnju građana. Ja vas podsjećam da je u prvih šest mjeseci promet u trgovini na malo pao 17%. povećanje PDV-a i uvođenje ovog poreza i psihološkog efekta kojeg izazivate u narodu taj psihološki efekat u svim kriznim situacijama dovodi i do povećanja kamata, smanjenja osobne potrošnje građana, jedne nervoze u kojem prihodi države padaju. Sada će ponovno doći do toga da će građani manje trošiti, manje kupovati, imat ćete manje prihode s naslova PDV-a i trošarina, naša proizvodnja manje će moći prodavati, zbog toga će imati veće zalihe, veće troškove i počet će ponovno val otpuštanja radnika, bit će manja porezna baza i neće biti velikog efekta već početkom ili krajem ove godine. I naprosto ne mogu razumjeti zašto se svi ti argumenti koji se ne daju samo ovdje u Sabornici nego koji je dao i veliki broj nezavisnih ekonomskih ili poreznih stručnjaka to slušati, uvažiti i prihvatiti kao činjenicu. Jedini razlog kojega vidimo da zbog velike panike koja je nastala u Vladi se predlažu potezi koji odmah za dva tjedna moraju dovesti do novog priliva u državni proračun, ali siva ekonomija doista jeste područje za koje dva mjeseca ili dva tjedna ne možete dobiti rezultate. I sada ju ostavljate po strani, ni sada ju ne dirate jer nemate vremena i ona će ostati, a ona nagriza 25 do 30% bruto društvenog proizvoda. Uništava gospodarstvenike, poduzetnike koji žele poslovati po zakonu i plaćati poreze i doprinose za svoje zaposlene. Razmislite o tome kako će se sad morati ponašati oni koji će biti prisiljeni krenuti ili otići u sivu zonu gospodarstva zbog onih koje ste do sada tolerirali. Ja doista ne mogu i ne želim glasati za uvođenje hadezarine na siromašne i ponovno dajem prijedlog da hadezarinu uvedete na svoje tajkune, na imovinu i kapitalnu dobit koja se ostvaruje dividendom, prodajom dionica i kamata. Onda ćete moći reći ako to ne bude dosta da se narod poziva na solidarnost da spasimo situaciju. Hrvatskoj ovaj porez, ova HDZ-arina nije potrebna, ali je doista potrebna nova i sposobna vlast. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, ja se u cijelosti slažem s vašim izlaganjem. Ljudi nas jučer popodne, danas prate vrlo pažljivo i zamoljen sam prije sat vremena, upravo vezano uz ovo što ste vi sad govorili, oko "pravednih" poreza i položaju invalida, ovdje pročitam nekoliko rečenica jednog starijeg gospodina sa Korčule. "Imam 88. godina, 100%-tno tjelesno oštećenje, moja supruga 89. godina. Ja spadam u bogate umirovljenike. Imam mirovinu od 6125 kuna. Mnogi porezi, "pravedni porezi" kako ih nazivate, oduzet će mi 691 kunu." Čovjek je ekonomist i izračunao je vrlo brzo. "Tih 691 kunu meni život znače. Nitko mene ne pita odakle ću ja namaknuti za četiri sata ispomoći u kući za mene i moju suprugu, jer mi imamo gotovo 90. godina, nitko me ne pita kako ću pokriti režije, a one su gotovo 2000 kuna. Moja supruga je bolesna. Za lijekove trošimo 1000 kunu. Za mene 691 kuna manje život znače." Dakle, i položaj ljudi koji imaju velike mirovine je ugrožen. Toliko o našoj socijalnoj osjetljivosti i rebalansa i zakona i svega što čini ova Vlada. Zahvaljujem. Malo sam se konzultiral, nemre nikak bit 600, može bit ak je 4% 240 mjesečno a godišnje jasno onda se to pomnoži. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Kolega Doriću, čovjek koji vam se javio točno je izračunao iznos koji ste rekli jer je on obračunao i povećanje PDV-a za 4,5%. Jedan indeksni poen rasta PDV-a nije 1% povećanje PDV-a, to je 4,5% pa jedan na 22. Trošarine na mobilnu telefoniju, povećanje PDV-a za jedan indeksni poen i uvođenje novog poreza kojega sam ja nazvao HDZ-arina. Na kućni budžet od tri ili dva člana sa prosječnom plaćom nosi više od 650 kuna novog troškova, zavisno o tome jeste li ili niste invalid, imate ili nemate djecu i u kojem gradu ili općini u Hrvatskoj živite. I to je ta nejednakost koja doista je dovela …/Govornik se ne razumije./… nejednakost građana u poreznom sustavu pred zakonima ove države. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Dragica Zgrebec, pojedinačna rasprava. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. S ovih nekoliko zakona koje ćemo danas i sutra raspravljati, mi zapravo zadiremo u porezni sustav. A šta kaže naš Ustav oko poreznog sustava? Kaže članak 51. da svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima i porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti. A šta naš Ustav kaže o primanjima onih koji rade? O tome govori članak 55. našeg Ustava, stavak 1. kaže da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. Dakle, kad govorimo o poreznom sustavu koji oporezuje primanja iz rada mi bi se morali voditi načelima iz Ustava. A šta mi radimo? Ovim zakonom predlažemo da se uvede posebni porez na primanja iz rada i mirovina, drugim riječima to je porez na dohodak koji već i naši zaposleni i dio umirovljenika plaća, ali na taj dio koji su do sada plaćali imali su i porezne olakšice od osobnog odbitka i za uzdržavane članove obitelji. Za ovaj posebni porez to nemaju. Dakle, predlaže se da se oporezuje prihod od plaće i mirovine koji je veći od 3000 kuna do 6000 kuna sa 2% i koji je iznad 6000 kuna sa 4%. Istovremeno zamrzavaju se i sve mirovine, bez obzira na njihovu visinu do kraja 2010. godine. Što to znači? To znači da će oni koji imaju manje od 3000 kuna također imati smanjenje mirovine. Neće im se usklađivati mirovina, ali će na nju utjecati inflacija, dakle usklađenje zapravo znači eliminirati dio inflacije koja se u toku godine nakupi u jednoj državi. Šta to dalje znači? Mi ćemo donijeti zakon o povećanju stope PDV-a sa 22 na 23%. To znači veću inflaciju do kraja 2009. godine, a pogotovo u cijeloj 2010. godini kada će se taj zakon primjenjivati. Kako će se to odraziti na umirovljenike? Oni koji sada već plaćaju porez na dohodak jer imaju veću mirovinu i njihov osobni do 3000 kuna ne plaćaju porez porez na dohodak, dakle oni već sada plaćaju stopa poreza na dohodak od 15%. Prije kraćeg vremena uveli smo im i dodatni porez kojeg ne zovemo porez, nego ga zovemo doprinos za zdravstvo 3%. Što plaćaju oni koji primaju plaću iz rada? Oni do sada plaćaju porez na dohodak u rasponu, ovisno o primanjima, od 15 do 45% i plaćaju paraporez koji se zove zdravstveni doprinos od 15,5% i samo oni financiraju porezom zdravstvo. Sad bi još morali plaćati i novi posebni porez koji je zapravo porez na dohodak i porez na rad. Što se recimo dešava kad mi kažemo da je ovo pravedni porez, da je ovo porez koji je socijalan, koji je solidaran itd. Reći ću vam samo na dva primjera što to znači u obitelji gdje su dva zaposlena i jedan i drugi zaposleni primaju plaću od 3000 kuna i 1 lipe. Oba člana obitelji imat će stopu poreza od 2% i ukupno će platiti 120 kuna. Njihovo neto primanje će biti manje od onoga tko nije obveznik plaćanja poreza, dakle njihovo će neto primanje koje će dobiti biti 2940 2940 kuna. Ali što ako u obitelji radi samo 1 i zaradi 6 tisuća i 1 lipu ili 2 lipe kao i ova obitelj gdje radi dvoje? On će već morati platiti stopu od 4%, ali na ukupni iznos i on će platiti 240 kuna ili duplo više nego u obitelji koje imaju isti prihod, ali ali rade dvoje. Dakle i to je ta solidarnost i pravednost. A tko neće ništa platiti? Onaj tko ne radi, ali iznajmljuje 10 stanova ili 5 stanova. On neće platiti taj posebni porez. Nikakav porez neće platiti onaj tko će u banku staviti 10 milijuna kuna i sada po ovakvim pasivnim kamatama koje daje naša banka između 7 i 9% ostvari nekoliko milijuna kuna prihoda od kamate, on neće platiti nikakav porez, neće platiti ni PDV, on neće platiti ni porez na dohodak, neće platiti ni ovaj posebni porez. Onaj tko će dobiti dividendu isplaćenu u milijunskim iznosima također neće platiti porez. Ja sam već ovdje govorila u parlamentu da je u prošloj godini isplaćeno 4,6 milijardi kuna dividende na koje nitko nije platio ni jednu lipu poreza. 50% od toga, zapravo više od toga preko 2 milijarde kuna je otišlo izvan Hrvatske jer su dioničari strani vlasnici. Nije se njima pogodovalo. Oni su u svojim zemljama platili porez na takav prihod jer Europske države, pogotovo države Europske unije plaćaju i porez na kapital i porez na imovinu. U starim članicama Europske unije, sad sam pročitala neki podatak da se iz poreza na imovinu prikupi 5% ukupnih poreznih prihoda. I kad već zadiremo u porezni sustav, onda bismo trebali imati veći obuhvat onih koji do sada ne plaćaju porez, a ne gomilati poreznu presiju na one koji već maksimalno participiraju u punjenju u punjenju državnog proračuna i svih drugih naravno i lokalnih proračuna. Što je veći porez i što je veća porezna presija, efekti su sve manji što se tiče prihoda. Ako su veći porezi, veće su utaje. Izbjegava se njihovo plaćanje, povećava se siva ekonomija, povećava se isplata plaća na crno. To znači dalje pad kupovne moći, to znači pad proizvodnje, to znači manje radnih mjesta, ali to znači i manji prihod u državni proračun. ovo kao što sam jučer rekla, ljepilo kojim se želi pokrpati razbijeni vrč, zapravo neće držati dugo, on neće dati efekte, pogotovo ne one efekte za koje je Vlada izračunala i on neće zapravo predstavljati ništa drugo nego da oni koji su do sada maksimalno plaćali, koji su maksimalno podnosili teret i teret rata i teret tranzicije morat će sada podnijeti i teret krize koja se nije, kao što nam to uporno govore iz Vlade i danas je to bilo reklo prelilo iz svijeta u Hrvatsku. Pitanje je samo ako se prelilo, koga će potopiti? Do sada je već mnoge potopila, Vlada se pravda da želi uvođenjem novih poreza održati glavu iznad vode, međutim dok Vlada drži glavu iznad vode, dotle su se već mnogi potopili. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. ljudi koji su državljani Republike Hrvatske i osobe koje to nisu. I sada osoba koja jest državljanin Republike Hrvatske na svoj prinos od dividende ili dobili koju imaju ugrađenu u ugovor ne plaćaju nikakve poreze. Osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske, a jest u toj upravi i po istom menadžerskom ugovoru ima pravo na naknadu ili raspodjelu djela dobiti, kada se vrati u svoju državu mora platiti porez. I sada tamo pomažemo gospodarstvu talijanskom, austrijskom njemačkom, a mi ovdje nećemo uzeti od naših menadžera koji bogato su nagrađeni zbog toga, nego ćemo uzeti od umirovljenika i od radnika. Mi nećemo oporezovati niti opcijske dionice koje su posebni oblik nagrade za ono što se radi u upravama, a koje se nažalost ne dobivaju kao nagrada za uspješnost tvrtke, tvrtke, nego nagrada za ostvarivanje poslovnih planova. Uprava definira poslovni plan, poslovni plan je nedovoljno ambiciozan i uprava ga ostvari i imate sada situaciju gdje jedna tvrtka je navodno u posljednjih 8 godina isplatila gotovo 100 milijuna kuna opcijskih dionica. Na tih 100 milijuna kuna, niti jedan od tih menadžera nije platio niti lipe poreza. Dakle, kada dobijete 10 milijuna kuna opcijskih dionica, nema poreza, kada dobijete mirovinu 3 001 kunu imate 60 kuna poreza. Prema tome, ovo nije niti socijalno osjetljiv porez, on nije niti pravedan, on nije niti ravnopravan, on je naprosto porez na siromašne koji se uzima da bi se rasipnički i dalje nastavilo trošiti u državi. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. naplatili porez od 15% kao što je to bilo do 2003. godine na isplatu dividende, uprihodovali bi nešto više od, ili negdje blizu oko 700 milijuna kuna. Kad bi porezna uprava kontrolirala sve one beneficije koje imaju kolega Mršiću ovi članovi uprava, velikih kompanija, dakle koji koriste službene stanove, vile, a za to ne plaćaju najamninu, to je njihov dohodak koji se koriste službenim automobilima 24 sata, to je njihov dohodak, koji koriste za godišnje odmore i jahte, to je njihov dohodak. I kad bi im se to uračunalo u njihova primanja na koja moraju platiti porez na dohodak u visini od 45%, onda zaista ne bi trebalo oporezivati one koji primaju 3 000 i 1 lipu. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Biserka Vrbanić. Izvolite. Vranić, oprostite. **Vranić, Moram reći da smo, danas smo puno toga rekli o situaciji u krizi. Na kraju krajeva i ovu sabornicu iskoristili za preuveličavanje i prezentiranje svojih egzibicionističkih karakteristika na jednoj i drugoj strani, međutim situacija je toliko složena da bismo zaista trebali svi razmisliti o tome što možemo učiniti za ovu državu, a da ju čim prije izvedemo iz krize. Uvođenje poreza poznato je još od ranog srednjeg vijeka i nije nikakva novost i čak dijete u osnovnoj školi može procijeniti da je najjednostavniji i najbrži način uvesti uvesti porez na skupinu koja redovito plaća i koja je najbrojnija u državi i da se time može ostvariti velika ušteda, odnosno na brzi način i jednostavan stvoriti određeni fond sredstava za trošenje. Moram reći da sam izrazito iznenađena jednom sporošću, zastarjelošću i jednim potpuno krivim načinom rada i naših savjetnika poreznih i onih ostalih koji savjetuju ministra i Vladu, jer u ovim kriznim situacijama možemo iskoristiti da unesemo neke novine, neke promjene, neka kvalitetnija rješenja, jer kriza može biti i šansa za rješenje nečega što u normalnim okolnostima i u normalnim uvjetima nemamo niti hrabrosti, niti volje, niti to možemo napraviti. Međutim mi smo zauzeli jedan zastarjeli srednjovjekovni, starinski model udari po puku, pa puk bude to već nekako platio. Iskreno rečeno nisam sigurna da će to dugo držati vodu, zato što je ta skupina stanovništva na koju mi vršimo pritisak za povećanje poreza je zapravo skupina koja čini temelj našega društva. Skupina koja je najugroženija, koja je najčešće znači i radno sposobna ili su to penzioneri koji imaju kakvu takvu mirovinu. Mi smo danas puno puta i jučer čuli koja skupine nismo dirali. Pa normalno, nećemo dirati one skupine do 3 tisuće kuna, kad su oni već na rubu snaga i na rubu mogućnosti da normalno žive, pa smo udarili one malo kvalitetnije skupine od 3 tisuće kuna, kao da se radi o 3 tisuće eura ili nekakvoj cifri koja bi, ako ju porezovate recimo i tih nekih 150 kuna nije ništa značajno. Time smo smanjili toj skupini kupovnu moć, time smo stvorili mogućnosti situaciju straha, nepovjerenja u državu, situaciju da vi zapravo ne znate kako ćete preživjeti od danas do sutra. Ne znam zašto, opet se vraćam na porezne savjetnike i stručnjake koji su ipak dali ovdje svoju nekakvu riječ. Oni su zaboravili da u ovoj državi ima niz stvari koje mi nikada da dovedemo do kraja i da riješimo njihov status i iskoristimo te resurse koje imamo, nego se ponašamo kao pijani milijarderi i zaboravljamo da imamo ogromne količine neizgrađenog građevinskog zemljišta u ovoj državi. Da imamo ogromne količine neiskorištene poduzetničke infrastrukture. Da imamo veliku količinu viška stambenog prostora. Da imamo ogromne parcele neobradivih poljoprivrednih površina. Da imamo ogromne bonuse u javnim poduzećima. Da imamo ljudi koji imaju ogromne vrijednosne dionice i za koje ne plaćaju ni kune poreza. Isto tako imamo mi i drugih resursa. Tu mislim na one intelektualne i mislim da ih u današnjoj krizi premalo koristimo, kao što to čine druge europske ostale države, da pozovu stručnjake koji nešto znaju, koji imaju petlje nešto predložiti i da imamo hrabrosti poslušati ljude koji nešto znaju. Ne mi se striktno držimo nekakvog modela koji se nama sviđa, nama je najbrži, najjednostavniji i time uništavamo i ovo malo stanovništva što imamo. Ova situacija neće dugo potrajati i već u jesen vidjet će se prvi znakovi ovog zakona mislim da će biti zaista teško i poziciji i opoziciji da masu tog naroda uvjeri da je ovo normalno i da je ovo državi potrebno. Tu smo čuli i česta prepucavanja koja su zapravo nepotrebna. Mi smo svi ovdje odgovorni, bez obzira na kojoj strani sjedili. Normalno je da je pozicija odgovornija, jer od ukupne 19 godina vlasti, 15 godina vodi ovu državu. Tako da je normalno da za sve dobro i za sve loše odgovornost snosi onaj koji je najdulje na vlasti i tu ne bismo trebali uopće ići u nekakve rasprave, jer problemi u kojima se mi nalazimo su problemi svih nas i oni će nam u jesen, eventualno u zimu zaista pokazati svoje pravo lice, pa je pitanje da li će hrvatska država podnijeti taj pritisak siromašnog stanovništva, penzionera i ostalih. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom. Uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo na početku ja moram izraziti kao čovjek koji razumijem ono što se događa i ono što bi moglo uslijediti nakon donošenja ovog zakona, jedno duboko žaljenje što se uvodi sada i uvodi na ovakav način, je efekti koji će proizvesti su recesijski i ovaj zakon kao i svi zakoni koji stvaraju nove poreze, a rekli ste da neće biti novih poreza, će izazvati recesijske efekte, odnosno ubrzati put u stagnaciju stagnaciju hrvatskog gospodarstva, odnosno u urušavanje porezne baze. Mogli ste slušati jučer prof. Jurčića i ono što je govorio i to je sukus svega. U Hrvatskoj sada imamo određenu gospodarsku masu koja je de facto porezna baza za sve oblike oporezivanja, tako i za ovo. Da ste ovim porezom i dizanjem poreza na dodanu vrijednost usmjerili novce u gospodarstvo na način da se stvara dodana vrijednost, da se stvara nova vrijednost došlo bi do gospodarskog rasta. Ovako se događa jedino preraspodjela između sudionika društva. Država uzima dio građanima i gospodarstvu. Država će taj novac potrošiti, građani i gospodarstvo taj novac koji im je uzet neće potrošiti, a efekt svega je još dublji ponor koji će uslijediti po uvođenju ovih poreza. I to se vrlo jasno vidi i slijedi iz ekonomske teorije. Znači novi porezi u situaciji recesije, kad cijeli svijet, Europa, SAD rade upravo suprotno, porezno rasterećuju gospodarstvo, porezno rasterećuju građane, ulaze u velik deficit da bi upravo potakli gospodarski rast i da bi upravo potakli stvaranje nove vrijednosti, porezi u ovom dijelu na slabo hrvatsko gospodarstvo djeluju upravo suprotno i urušavaju poreznu bazu. I to će se osjetiti. To svi ekonomisti koji iole razumiju ekonomsku teoriju znaju. Zašto? Zato što dolazi do čiste preraspodjele između gospodarstva i građana i države. I dolazi do dva efekta. Prvo građani će morati platiti više, država će ubrati više i neće s tim novcem stvoriti novu vrijednost, jer će što vjerojatno podmiriti obaveze iz prošlosti, a znamo da je u Hrvatskoj nelikvidnost dostigla 17 milijardi i da država ima nepodmirenih obveza koje ne plaća i po 180, odnosno i duže dana. Dok s druge strane gospodarstvenici su u situaciji da moraju platiti porez na dodatnu vrijednost odmah. Znači s jedne strane država će taj novac iskoristiti ne samo za tekuću likvidnost, nego i za podmirenje obaveza iz prošlosti. S druge strane taj novac nije uložen u gospodarstvu. Građanima se smanjuje dohodak. Automatski čim se građanima smanji dohodak, manja je njihova kupovna moć. Čim slabi njihova kupovna moć, manje će se poreza na dodanu vrijednost dodati. Ali i ne samo to tu se događa i do jednog drugog efekta i zbog čega nam je i prema van porastao kreditni rizik i zbog čega su nam i porasle između ostalog i kamatne stope u Hrvatskoj. To je potrošački pesimizam s jedne strane i fiskus odnosno ponašanje fiskalne politike države s druge strane. Kada građani vide da se njima uzima da bi se namirila tekuća likvidnost u javnim financijama, da bi se zakrpali stari dugovi, onda oni odgađaju svoju potrošnju. I zapravo ovaj efekt prvog udara po džepu će se već vidjeti sljedeći mjesec ili mjesec nakon toga, tako što će prihodi od PDV-a od same potrošnje još dodatno pasti. Ne samo zbog toga što će dohodak raspoloživi biti manji, nego i zbog toga što je ovo poruka građanima, nemojte trošiti. Dakle, analize o prihodima od 750 milijuna samo od ovog posebnog poreza na dohodak, odnosno 1,3 milijarde možete slobodno do kraja godine pospremiti, jer to ostvarenje tih analiza se sigurno neće dogoditi iz ova dva razloga. Ovaj proces i proces ubiranja poreza djeluje vrlo kratkoročno. To je efekt od mjesec dva, najviše tri dana, nakon toga doći će do saturacije, odnosno što se u klasičnoj teoriji kaže, to renormiranja na još nižu vrijednost nego na kojoj je sada. S ovim samo ubrzavamo urušavanje porezne baze. Zašto? Zato jer radimo upravo suprotno ono onome što rade razvijene države koje izlaze iz recesije. Dakle što oni rade? Oni daju likvidnost koliko god treba gospodarstvu. Spuštaju kamatnu stopu i njihove centralne banke i sama država. S druge strane proučavaju proračunski deficit ali upravo da bi potakli gospodarski rast. Ne povećavaju proračunski deficit da bi zakrpali rupe ili stare obaveze, nego da bi potakli gospodarski rast i stvorili novu vrijednost. E ta nova vrijednost kada se oporezuje, onda ona može donijeti ekstra prihod. A s druge strane, a s treće strane zaštićuju građane da upravo kroz zaštitu građana uliju im potrošački optimizam i potaknu ih na potrošnju. Ono što mi radimo sa ovim prijedlozima zakona je upravo suprotno od toga, i zbog toga se vidi da je politika koju vodi MInistarstvo financija nefiskalna, ona je porezna politika. S jedne strane ubrati, s druge strane potrošiti. Input, output. Ulaz, izlaz. Bez vizije što se u suštini događa u realnom gospodarstvu. Ne može se porezna i fiskalna, ne može da vi pretpostavljate da će čovjek koji je danas kupio stan i platio na njega PDV od 22%, odnosno sad već 23 od 1. kolovoza stvar kupiti i platiti PDV za 5 godina. Pa neće. Neće kupiti za 50 godina možda kako je krenulo. O tome se radi. Odgovorna politika mora voditi računa o tome na koji način će dopremati poreznu I s treće strane čuli smo ono što je zapravo stvarni uzrok ekonomske krize u Hrvatskoj koja definitivno nije svjetska ekonomska kriza. Dio svjetske ekonomske krize se samo vidi u tome da više nema jeftinog zaduživanja pod onim uvjetima. Prvo hrvatski financijski sustav nije ulagao u second razumije./... u SAD-u, u sekuritizirane obveze drugorazrednih dužnika, znači hrvatski financijski sustav u to definitivno nije ulagao, tako da taj val krize nas sigurno nije pogodio. S treće strane i s druge strane, kad se gleda što se još događalo. Ako je proizvodnja i ono što je Jurčić pričao pala za 10%, a hrvatski izvoz je u tom dijelu od 10% sudjelovao sa 1%, a svjetska ekonomska kriza je prije svega kriza onoga što se izvozi, onoga što se ne može prodati, razmjene sa inozemstvom, odnosno inozemnih efekata na domaće gospodarstvo, onda je taj utjecaj krize vrlo lako izračunati 1 kroz 10, 10%. sudjeluje s 10% u globalnoj hrvatskoj krizi, 90% je unutarnje generirana domaća kriza. Jedini razlog je taj, jedina prepreka je ta što se ne možemo zaduživati jeftino kao što smo se mogli zaduživati prije i to je kad sam govorio o PDV-u, spomenuo sam da se novi porezi su dužnička ovisnost, u njih se lako ulazi, ali se teško izlazi. Kad se uvedu novi porezi oni se teško ukidaju, to će se vidjeti i na primjeru ovog poreza koji za godinu i pol dana sigurno neće biti ukinut. Pa bojim se, bez bez obzira o tome da li budu prijevremeni izbori ili ne budu prijevremeni izbori, jer jednostavno neće biti dosta sredstava i svi oni nameti koji su upravo suprotno politikama koje radi i Europa i svijet da izađu iz recesije ne da neće spasiti proračun, nego oni ubrzavaju urušavanje porezne baze. To treba imati na umu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Antun Mance. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega je rekao pa i neki drugi sugovornici jučer i danas, kaže pa ova svjetska ekonomska kriza, pa nema ona baš neke veze sa Hrvatskom. Čak i uvaženi prof. Jurčić je čini mi se spomenuo 10%. I sad vi kažete krivo su, nije dobro imati ovaj porez. Ja ću vam sad spomenuti samo primjer drvne industrije, da negiram ovo što ste vi iznijeli da nema kriza. Drvna industrija je izvozna, ona izvozi. Ako ona izvozi u Europsku uniju, ako samo Italija ima 35% europskog tržišta, pa vlasnici te drvne industrije ulagači kod nas su upravo stranci Talijani, kako nema veze. Ima veze, jer je palo tržište za više od 30%, broj radnika se smanjio, odnosno sada mi govorimo, jer ovaj porez o kojemu mi govorimo mi bi trebali sad toj firmi, vjerojatno i hoćemo platiti taj neradni dan. Prema tome, kolega nije točno ovo što vi govorite. Imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Bernardić, kazali ste i pozivali se na kolegu Jurčića koji je komentirao količinu utjecaja svjetske financijske krize na krizu u Hrvatskoj. Utjecaj krize se ne može mjeriti u apsolutnim brojevima, nije to temperatura u zraku koju možemo izmjeriti termometrom i kazati danas je 32 stupnja. Tako olako kazati da je 10% utjecaj svjetske krize a 90% da su naši domaći strukturni problemi je malo ponekad i pretenciozno i neozbiljno. Istina da se utjecaj krize osjetio u Hrvatskoj, da je kriza u Hrvatskoj djelom izazvana svjetskom financijskom krizom a djelom i unutarnjim unutarnjim problemima, a i kazao sam često puta ti unutarnji problemi čak sežu iz procesa tranzicije, procesa pretvorbe i privatizacije koji danas dolaze na naplatu. I nećemo još nekoliko godina izići iz tih poteškoća koje nam dolaze na naplatu zbog pogrešnih poteza prije petnaestak ili deset godina, ili u bilo kojem razdoblju ranije. Prelijevanje krize je i psihološkog momenta. Dovoljan je samo jedan natpis u novinama da će propasti jedna institucija i da propadne ta institucija a da nema inozemne krize uopće. Dovoljan je jedan neoprezan istup i kazati da će slijedeće godine biti inflacija 10% i sigurno zbog takve izjave će djelom i inflacija bit,

ja se s vama slažem da ne možemo u točnom iznosu odrediti. No ja sam vam samo pokušao dočarati količinu te ocjene. Znači, u točnom iznosu sigurno da ne možemo odrediti i upravo ovaj psihološki efekt ja sam i o tome govorio jer poruka novog poreza nije dobra, ona djeluje tako da odgađa potrošnju, ona djeluje tako da građani štede i smanjuje se porezna baza. To vi isto tako vrlo dobro znate. Ono što vam još moram reći a vezano je kad smo pričali i na tragu onoga što je zastupnik Mance rekao vezano za drvnu industriju. Pa da, upravo je izvoz drvnih proizvoda koji je možda pao 30% ali šta mi izvodimo iz drvne industrije. Sirovinu, prodajemo je Talijanima. Ja bih volio da mi izvozimo većinom namještaj. Mi prodajemo Talijanima da bi oni kojekakve firme skupi brendovi istu tu robu hrvatsko drvo prerađeno vraćali ovdje i prodavali po puno skupljim cijenama. To je onaj problem. Mi u hrvatskoj drvnoj industriji ne dodajemo vrijednost i taj efekt je vrlo mali. Ja bih volio da mi imamo 30% pada ali na skupim proizvodima u namještaju. Nažalost, to nije tako. Mi njima dajemo drvo, oni proizvode skupi namještaj i taj nam skupi namještaj ovdje prodaju u Hrvatskoj. To je efekt. Ta ocjena je jednostavno pokušaj približavanja koliki su razmjeri svjetske krize u odnosu na Hrvatsku ali isto tako se slažem s vama da je osjećaj psihološki, on je dublji i stoga novi porezi isto tako odgađaju potrošnju i produbljuju krizu. Ovo je jedan takav slučaj. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana predstavnice Vlade, kolegice i kolege. Nema sumnje da prijedlogom ovakvog zakona Vlada pokazuje da se nalazi u potpunom kaosu prije konačnog bankrota. Vidjeli smo to i kojom snagom argumenata se brani ovaj zakon. Dakle, nema tu argumenata. To su samo eventualno još dok smo bili pod svjetlima kamera argumenti visokih decibela i bijeg u blisku ili dalju prošlost, prošlost takvu ili takvu ili čak falsificiranu prošlost. Dakle, umjesto rješenja nude se opravdanja, umjesto pogleda u budućnost što je ona neizglednija to je daljnji pogled u budućnost. Prema tome, evo kako je u biti sve ovo došlo i da li je ovo iznenadilo i samu Vladu, ja bih rekla da ne jer još daleke, sada već daleke 2004. godine ta ista Vlada je zabranila okupljanje, zabranila je prosvjede na Markovom trgu. Zašto već tada? Dakle, njezina misija i vizija je bila dobrobit svoja, svojih, bližih i daljnjih ali ne i građana. Time je pokazala od samog početka, još od te daleke 2004. godine da ne želi dijeliti sudbinu svojih vlastitih građana pa ni onih koji su joj dali povjerenje a koji su je tako na ovaj način bezočno izigrali. Ovaj zakon on je zakon protiv pojedinca, protiv čovjeka, protiv njegove obitelji, onih koji su najvrjedniji i najmarljiviji upravo u poštivanju države, njezinih zakona i u plaćanjima poreza unatoč tome što krvavo zarađuju kruh ako uopće imaju prilike ga i zarađivati. Dakle, ovaj zakon zaista nije nikada na odmet ponoviti da je to samo harač po posljednjeg kolapsa. Ovo je nepravda zaista koja vapi do neba, pa se zato zaista treba postaviti pitanje li to vrhunski cinizam pozivati se sada na odgovornost i na solidarnost prema onima kojima je država trebala pomoći. A sad i ti isti osiromašeni i prevareni moraju spašavati ne državu nego vladajuću garnituru da bi se još koji mjesec održala na vlasti. Dakle, vlast od samog početka nije shvaćala da vlast nije ništa drugo nego odgovornost i u svakom trenutku uvijek je na djelu bijeg od odgovornosti. Uvijek je kriv netko drugi, netko treći, bliži ili daljnji, nikad oni. I onda nije se ni moglo završiti nego ovako. Ovo je normalna posljedica nenormalnog stanja još od 2004. godine a na vlastito od 2007. godine. I dok se zadire u džep tim najsiromašnijima koji brinu o obitelji, o maloj djeci koju treba školovati, podići. Što država radi paralelno s time? Dozvoljava da je se pljačka i to mirno gleda. Ne trebaju za to posebni istražitelji ni prikriveni, to se događa naočigled njezine. Nitko ne snosi odgovornost, ne naplaćuje se krađa rudnog blaga, postoje veliki iskopi vidljivi već gotovo već sada s mjeseca. Država uopće ne reagira. Pa je li to moguće se pitamo, postavljamo pitanje. Ali nije samo to način na koji se država pljačka. Paralelno s ovim, kakve li ironije, dolazi i Zakon o turističkom i građevinskom zemljištu kojim smo mislili i kojim se obećavalo i prijašnjim vlasnicima kojima je država trebala vratiti temeljem zakona o oduzetoj imovini to zemljište, ali jednako tako riješiti pitanje bespravnog korištenja zemljišta, ogromnih, milijuna i milijuna kvadrata koje bespravno godinama, gotovo sada već desetljećima drže turistička poduzeća, I sada umjesto da tim zakonom se država naplati, jer to je i rezervirano za državu, upravo zbog toga što nije ušlo u temeljni kapital tih tvrtki i sada ovim zakonom gotovo da im se poklanja. Država im je čak obavezna dati, prodati, dati u privilegiranu koncesiju. Dakle, izigravaju se čak i odredbe o koncesiji, jedan od najvažnijih antikorupcijskih zakona i pod obvezom odnosno posebnim javnim izlaganjem ministra Šukera da se nijednim pojedinim zakonom neće drugačije rješavati pitanje koncesije. Dakle, i zakonom omogućavamo da se te odredbe izigravaju i da se izravno ili neizravno pljačka ono što je najvažnije ostalo, a to je narodna imovina, blago koji svi otimači i zavojevači koji su bili, dolazili, prolazili ili otjerani, nisu to otuđili, a sada mi to radimo, sada vi to radite. Premijer Sanader, bivši premijer, onaj koji nas je u ovo uvalio, onaj koji je netragom nestao, onaj koji je pobjegao i rekao ne damo ni metra, ni centimetra strancima, a sada im daje kilometre i kilometre kvadrata i to u isto vrijeme dok se zahvaća u džep najsiromašnijima. Još sam jučer rekla zaista nema mjesta čuđenju, jer to nije prvi put. Svaki put upali, jer građani povjeruju. Ako je i bilo nekih propusta pa nije moguće da se toliko možemo varati. Zar je moguće da vlast može toliko varati? Prevarom se zaista može doći na vlast, ali prevarom se ne može ostajati, bar ne tako dugo na vlasti. Nema onoga tko ne osjeća ironiju u nazivu i u obrazloženju ovog zakona da je ovo porez solidarnosti. I onda se postavlja pitanje kako danas ta nesposobna vlast može ukloniti ovaj proračunski deficit, kako će ukloniti taj deficit kad broj korisnika mirovina zbog katastrofalne i demografske situacije u Hrvatskoj poraste sa milijun i 16 na na više od milijun i pol umirovljenika, a gospodarstvenici pritisnuti i oni haračem države više ne budu imali snage da se nose sa globaliziranim kapitalizmom i da izbore svoje mjesto na takvom jednom tržištu. Ako Vlada neće slušati glas razuma i ako donese ovakvu štetnu odluku onda ćemo biti načelo građanskog neposluha, rekao je sindikalac Matijašević. I neće biti tih zabrana … /Govornica se ne razumije./… okupljanja na Markovom trgu, a bit će očito uska i splitska riva. Postavlja se pitanje, dobro bilo je i sposobnih, manje sposobnih, nesposobnih Vlada, ali se postavlja pitanje pa kakvi ste vi to ljudi kad oduzimate tim ljudima, pa ima drugih načina da se oduzme. Evo nekoliko samo primjera, da naplatite ono što bespravno drže oni koji su se obogatili na narodnoj imovini, na zemljištu, na kopanju rudnog blaga. To su milijuni i milijuni, desetine i desetine milijuna, ako ne i stotine. Ali što radi Vlada? Dakle, ne samo što donosi paralelno takve zakone kojima to još želi blagosloviti, nego i dalje ostaje na braniku megalomanskih investicija, a u biti kad su takve investicije u pitanju nikada do sada nismo znali u startu koliko će to koštati i koliko će trajati takva gradnja. Nikad to nismo doznali, uvijek ima prostora za dodatna proširenja, za dodatna produljenja, jer naravno to onda više i košta. Prema tome, ovaj zakon koji se predstavlja uz to kao jedna antirecesijska mjera, jedna je od najgore mogućih mjera, pljačkati vlastiti narod. Najbolji je porez stari porez, a već smo čuli ovdje nebrojeno puta da oni porezi koji kad se uvedu teško onda i kad nema baš nikakvog, nikakvog opravdanja, teško da se ukidaju. Zato eto ovo je prilika da se kaže građanima da nemaju i da ne traže više ništa od ove vlasti

Držimo se teme i dajmo govorimo o onome što je na dnevnom redu i drugo, klonimo se tih teških riječi. Pa nemojte to činiti, mislim mi smo ipak ovdje u Hrvatskom saboru. Molim vas, nemojte da vas moram upozoravat na to. Na redu je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Evo ja ću platit kavu, samo mogu ja počet? Vi se dogovorite. Ništa, ja vas molim da stavite štopericu na početak iako mislim da neću svih deset minuta pričat, već sam danas dovoljno. Mogu sad krenut? Dakle, gospodine potpredsjedniče, kolegice, kolege. Ovaj zakon o još jednom porezu i uvijek se dobro sjetit a tko plaća porez, porez plaća naravno, ovaj porez će platiti oni ljudi koji dobivaju plaću i to koji dobivaju plaću ili neki drugi prihod iznad 3000 kuna. A koja je uloga države u tome da odredi tko će plaćati koliko porez? Uloga države je ustvari da od onih koji imaju prikupi nešto novca u državni proračun i onda ih temeljem svojih političkih odluka, temeljem važećeg zakona podijeli ljudima na način ili institucijama na način za koji misli da je najbolje da upravlja država. I tu ustvari država odlučuje kome uzeti, a kome dati svojom politikom i donošenjem zakona i nekih drugih propisa. I ova Vlada je jasno odlučila kome uzeti, ali je nejasno odlučila kome dati. Naime, uzet će svima, dakle onima koji će platiti ovaj porez, onima koji zarađuju iznad 3 000 kuna, a svima, to su oni koji će plaćati više cijene zbog povećanja PDV-a, a kome dati, to je već jedan malo veći problem. Ponovo dakle dati u neracionalno veliku i skupu državnu upravu, dati u projekte sumnjive kakvoće, da ne kažem kvalitete i sumnjivih motiva, dati u sve ono što hrvatski građani ne trebaju plaćati, ali evo, platiti će. Što je SDP predložio? Predložio je jedan set amandmana kojim bi se to što država daje smanjilo za milijardu i 600 milijuna kuna čini mi se, a da kvaliteta života, usluga države u Hrvatskoj ne bi pala. A ne bi uzeli nikome. I upravo je to razlika onoga što bi mogla napraviti SDP-ova Vlada i onoga što radi Vlada HDZ-a i njegovih partnera. Tijekom ovih rasprava pitali smo se što je to bogatstvo? Da li su oni koji imaju iznad 3 000 kuna bogati? Međutim, nisam siguran da se po određivanju stope ovog poreza vodilo računa o tome tko je bogat, a tko nije. Jednostavno se izračunalo koliko treba novaca, vidjelo se koliko iznosi prosječna plaća u Republici Hrvatskoj i kakva je struktura i onda se odrezalo tamo gdje se moralo. Prema tome, nije ovo porez da se štite najugroženiji, najsiromašniji, ovo je jednostavno uzmimo od onih od kojih još možemo nešto uzeti. je tome tako, pokazao je naravno cijeli prošlo tjedan kada se ustvari nije ni znalo kako će izgledati ovaj porez. Krenulo se od 8% pa je onda bilo 5%, pa je bilo 3% pa su onda došle ove dvije stope 2 i 4, pa se onda govorilo na cijelu plaću, na ovo što je iznad. Pa se onda govorilo biti će povećanje PDV-a 25%, 24%, 23%. Prema tome, nisu tu sad bile neke velike i briljantne ekonomske analize da bi se vidio utjecaj toga na gospodarska zbivanja, nego se jednostavno uzelo kalkulator, vidjelo se ima toliko plaća iznad 3 tisuće, toliko je plaća iznad 6 tisuća puta 2%, puta 4, to je toliko novaca. Bez nekih velikih gledanja kako će to sad opet imati utjecaj na gospodarska kretanja, da li će onda poslodavci sad prijavljivati ljude na 2 999 kuna ili na 5 999 itd. Uostalom, onaj tko ima 6 001 kunu će platiti 240 kuna poreza, a onaj koji ima 5 999 kuna će platiti 119 i 119 i nešto kuna poreza, prema tome i u tom dijelu bar malo zakon je nepravedan. Ovo je ustvari ad hoc porez. Dakle, cijeli prošli tjedan smo slušali promjene stopa i međustopa ovog poreza i na kraju, evo kao u ovome kolu sreće, eto sva sreća petak je bio zadnji dan kad je Vlada trebala odlučiti pa su onda odlučili ovako na 2 i na 4%. Možda bi neko rješenje drugo da je to bilo subota, nedjelja bilo bolje, možda bi bilo i lošije, to nikad nećemo znati. Dakle, svi plaćamo 1% većeg PDV-a, a građani će, oni koji zarađuju iznad 3 000 kuna platiti još nešto iz plaće, ustvari neće platiti oni, za njih će to platiti poslodavci, odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za svaki slučaj jer proračunu treba novaca, državi treba novaca i naravno onda se ne biraju sredstva kako bi se do njih došlo. A drugo rješenje da se smanji proračun, da se smanje rashodi se nije željelo, nije moglo ili nije htjelo naći. Nije bilo dovoljno političke volje ili snage da se to napravi. U raspravi naravno o proračunu ministar Šuker nas uvjerava da ne može ovo, da ne može ono, da se neka prava ne mogu rezati, da se neke stavke ne mogu rezati, da se neke investicije ne mogu rezati. Ja sam stekao dojam da je ustvari on rekao da on ne može ništa napraviti, što se u mnogo čemu možda i slaže sa stvarnom situacijom i to ne mislim da samo ne može on napraviti, nego ne može napraviti ni cijela ova Vlada. Zbog toga je naravno potrebno da građani odluče kakvu Vladu i dalje žele jer na ovim obećanjima koje ste dobili, na ovo povjerenje koje je Vlada dobila od građana u studenom 2007. na ovom plavom plakatu protiv novih poreza, to obećanje je očito iznevjereno. Prema tome, mandat za ovo više nemate. Kolegice i kolege, ovo nije običan porez. Mogu samo završiti sa jednom rečenicom. Ovo je porez koji vas vodi u poraz. Zahvaljujem. uvažena zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici koji su preostali u dvorani i predstavnici Vlade. Da je netko od nas ili bilo koji građanin bio odsutan iz ove zemlje mjesec i pol, dva mjeseca zadnjih ovih 2 mjeseca, da je bio recimo na nekakvom dužom putovanju i sad se iznenada vratio, upalio televiziju, ja vjerujem da mu ništa ne bi bilo jasno. Ne bi znao o čemu mi danas ovdje raspravljamo. Jesmo li svi poludjeli? Kakva je ovo sad odjednom nastala kriza? Pa do samo prije dva mjeseca mi smo živjeli u državi blagostanja, otvarala su se gradilišta, dijelili su se, obećavali su se besplatni udžbenici, otvarali su se javni radovi. Jest bila nekakva svjetska kriza, ali eto, ministar financija je rekao da val te krize neće se odraziti na Hrvatsku, neće se prenijeti na Hrvatsku. Danas čujemo od kolega s druge strane sabornice da smo osupnuti tim valom koji nas nije trebao zahvatiti. Sada uvodimo krizne poreze i to na neto primitke i to od danas na sutra iz vedra neba. Jučer je u ovoj sabornici kao i danas, a bit će ih i dalje, bilo puno kritika na račun ove Vlade. Jučer je u jednom trenutku gospođa premijerka rekla mi smo tu kako bi sve to podnijeli. Pa valjda je mislila na preostali dio Vlade koji je tu ostao nakon što je glavni glumac ove, kako bi je ja nazvala izvršne kazališne družine otišao i sada se odmara po luksuznim jahtama na prekrasnom moru ove naše zemlje koju je opustošio on i njegova svita. Jer Vlada Republike Hrvatske ponaša se po meni kao kazališna družina. Ona samo ostavlja dobar dojam i kreira specijalne efekte. Po toj našoj Hrvatskoj Vladi, kod nas je sve bajno. Eto, mi smo, čak je rekao ministar Šuker ispunjavamo mastrijške kriterije deficita i time se valjda opet želi ostaviti dojam da je sve pod kontrolom. Međutim unatoč tome što uvodna izlaganja i jučer i danas predstavnika Vlade i vladajuće većine jesu pomirljiva i želi smiriti strahove koje su koje su pobudili ti prijedlozi među našim građanima. Način na koji se te mjere naprasno uvode su vatrogasne i pokazuju samo kako se novac u praznu državnu kasu mora odnekud stvoriti, od danas na sutra. On se mora stvoriti, a naravno da će se to uzeti direktno iz džepova građana. Jer i oni koji nemaju primanja manja od 3 tisuće kuna, PDV će poskupjeti i cijene svega će skočiti. Ja pozivam građane da idu u trgovine danas zapisati cijene osnovnih životnih potrepština i prehrambenih potrepština i neka idu za mjesec dana. Vrlo vjerojatno, gotovo sigurno će cijene biti skuplje, jer osobno smatram da, ustvari ne smatram, nego sumnjam u društvenu osjetljivost naših trgovačkih lanaca. Harač na sva primanja, plaće, mirovine i primitke iznad 3 tisuće državni tajnik još nije odgovorio na moje prethodno pitanje da li će se oporezivati čak i dodaci na invalidnine i tjelesna oštećenja. Pa molim da odgovori. Evo klima da ne, ali neka to kaže da se građani uvjere u to. Da li će se oporezivati dohoci, odnosno primanja koja imaju pripadnici svećenstva, klera, isto kao što sam prije pitala. Oni su također plaćeni iz državnog proračuna i trebaju dijeliti sudbinu svih ostalih građana. Taj kako ću ga i ja nazvati harač na neto plaću je mjera iz očaja, kao i podizanje PDV-a, kao i cijeli rebalans u cjelini. Vlada se ponaša kao da je na Hrvatsku pao meteorit. Ljudi vas pitaju po cesti kakva sad odjednom kriza? Kakav porez solidarnosti, kako ga ovdje nazivaju predstavnici Vlade i koalicijskih partnera. Nije porez solidarnosti. Ovo je namet na zdravu pamet. Porez solidarnosti bio bi kada bi recimo Hrvatsku pogodio kakav potres, tsunami, meteorit ili ne daj Bože da bi se ponovio nekakav rat. Tada bi hrvatski građani samovoljno, sigurna sam, davali svoj doprinos u okviru vlastitih mogućnosti, znali raditi. Ali ovo nije taj slučaj. Sada svi skupa plaćaju nesposobnost, površnost i neodgovornost vođenja države, koja je nakon mnogo godina kulminirala. Kažem da se Vlada ponaša kao da je na Hrvatsku pao meteorit, jer sad odjednom priznaje da smo u problemima. Sad odjednom jesmo u krizi i to krizi u kojoj želite ostaviti dojam doslovno pala s neba. Pojavila se ni od kuda i obrušila se na svih nas. građani su do sada živjeli normalno, jest teško i sada im nije jasno što se zbiva. Hrvatsku je obuzela atmosfera straha i nesigurnosti. Ovo je trauma za čitav narod. Kada je SDP u kampanji za posljednje parlamentarne izbore upozoravao da će do ovoga doći, da će se kronična zaduženost i neproduktivnost našeg ekonomskog sustava pretvoriti u kolaps, tada ste nas ismijavali. Kada smo predlagali oporezivanje krupnog kapitala, pokušali ste od nas napraviti bauk, stvarajući dojam da bi se valjda oporezivalo i kumice po placevima, odnosno tržnicama. Polijepili ste cijelu Hrvatsku plakatima koje je kolega Maras se potrudio izvući i pokazati kako će demonstrirati evo kolega, jamčili ste naravno, to se sjećamo još iz prethodnih izbora, da svojim jamstvenim karticama da nećete podizati PDV. No upravo ga povećavate. I to su povijesne činjenice koje ne možete demantirati. Ali povijest vladavine HDZ-a se ponavlja. '99. smo bili u sličnoj situaciji, sada smo psihološki i u istoj situaciji. Ljudi to uspoređuju. Na rubu smo gospodarskog kolapsa, u kroničnoj nelikvidnosti i na neki način ponovno u nekoj vrsti međunarodne izolacije. No tada je došla neka druga vlast koji vi i dan danas prozivate, koja je vladala samo 3 godine i koja je sanirala i stabilizirala financije ove zemlje, imala je najveći gospodarski rast i provodila odlučne mjere dovodeći u red državne financije i otvaranju Hrvatske svijetu. U međuvremenu HDZ-ova kazališna družina je dobila novog režisera i ponovno je stupila na scenu. Imala je dojmljive izvedbe i specijalne efekte u kojima je glavni lik premijer Sanader bio tada donedavno spasitelj svega i svakoga. I opet se nastavljalo starom praksom, opet smo se vratili gdje smo bili '99. I povijest će pokazati, dragi kolege i kolegice, da li je ovog puta bilo u pitanju 200 bogatih obitelji ili neki drugi broj. Prozivate nas da je Račanova Vlada, koalicijska Vlada koja je vladala nepuni mandat ostavila dug i deficit. Jest, ali zna se gdje je on utrošen. To je išlo na ceste koje su donijele veliki razvoj i koje su zauvijek promijenile prometno lice i koncept naše zemlje, sanirani su ogromni dugovi koje su ostavile prethodne godine HDZ-ove vladavine koje, nemojmo zaboraviti, opljačkala i penzije i društvenu imovinu. '99. zemlja je bila na rubu provalije kao i danas, i svima je valjda jasno već zašto. Ovom zemljom HDZ-ove Vlade vladaju neodgovorno. Državni proračun viđen je kao vlastiti bankovni račun i sredstvo kupovine glasova, pa tako i za one izbore koje su bile prije nepuna 2 mjeseca kada se diljem Hrvatske svečano otvarala gradilišta i stvarao se dojam da živimo u državi blagostanja. No, znate do čega će nas ove vatrogasne mjere dovesti i najveći ekonomski stručnjaci su rekli da oni će samo kratkoročno uvođenje ovih poreza donijeti do predaha državnih financija, ali dugoročno one ne vode nikuda. No valjda znate i računate na to da ćete do tog trenutka već svi valjda biti na nekakvim jahtama i odmorima i nećete se ni osvrtati za sobom da bi vidjeli kakva pustoš ostaje. No odite na odmor. Mi smo ipak demokratska zemlja i građani će izabrati bolju budućnost. Neće dozvoliti da se treći put ponovi ova ista predstava. Hvala. Zahvaljujem. Moram ipak malo intervenirati, ne znamo otkud ste pronašli da s ove govornice kažete da je Hrvatska u međunarodnoj izolaciji. razumije./… Kaj to znači na neki način. Ili je, ili nije. A drugo, kaj se tiče, meni je drago vas vidjeti, imate prekrasnu boju. Znači i vi ste uživali u blagodati i mora i sunca i treba dalje uživati. Idemo dalje. Bez dobacivanja. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Deneš Šoja. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege i predstavnici ministarstva. Želim se uključiti u ovu raspravu, iako mislim da ove rasprave i jučerašnja i današnja i svi ti zakonski propisi svatko to nekako koristi tu govornicu da se dotakne jedno, drugog i trećeg, jer je ta problematika nekako povezana. Moram reći da sam bio prisutan kao predstavnik određene manjine i koalicijski partner na razgovorima kada su se ove stvari, da tako kažem, dogovarale u Vladi i isto tako moram naglasiti da u prvom trenutku nisam bio oduševljen sa ovakvim porezima. Međutim, kada je objašnjena situacija u kojoj se u ukupnosti nalazima, a s druge strane da su to na određeni način rekao bih vatrogasne mjere, a da se paralelno, to naglašavam, jer to je posebno za mene čak i najbitnije, da će se paralelno u narednih godinu, godinu i pol dana raditi na dugoročnim mjerama. Znači i posebno ministar financija je na tome inzistirao, da se rashodna strana mora smanjiti, preispitati itd. I ja iskreno očekujem da će upravo za ovih godinu dana dok budu djelovale odredbe ovih zakona, da će se doista napraviti jedan kvalitetniji pomak. Da se vratim na ovu tematiku vezano za ove poreze. Malo prije sam sa kolegom predstavnikom umirovljenika malo o tome razgovarali, jer imam osjećaj da se to ipak cijela situacija malo dramatizira u materijalnom smislu. Naime, moram i to naglasiti da je vjerojatno različita pozicija ili situacija tih ljudi koji će biti pogođeni u gradskim sredinama u odnosu na ruralne sredine, znači na seoske sredine. Kada sam to pokušavao malo sagledati na primjeru recimo mog mjesta, odnosno sjedište, općine, sela, onda sam došao do podataka da je od sto i nekoliko umirovljenika, njih možda desetak koji imaju preko 3 tisuće. Ali to svih 10 je normalno da bi ostvario preko 3 ili 3 tisuće mirovine, bili su na takvim mjestima, položajima, pozicijama da su imali plaće 5, 6, 7 pa možda i više. I oni su na određeni način dok su bili aktivni osnovne svoje stvari razriješili, zbrinuli. Čak dvojica, trojica od njih iz svojih mirovina pomažu svoju nezaposlenu svoju djecu itd. Prema tome, baš kod te kategorije bar u selima, ja baš veliki neki problem i ne vidim. Što se tiče ovih drugih socijalnih momenata. O tome ću reći nekoliko riječi također sa sasvim konkretne prakse dolje na terenu. Ti ljudi koji primaju određenu socijalnu pomoć i ta cjelokupna socijalna problematika bi trebala da se jednoj velikoj reviziji podredi. Ja sam malo prije u prijepodnevnim satima dao bivšem ministru, jednu inicijativu koju sam ja pokrenuo još 2000. godine. No nažalost ni od strane županije, ni od strane ministarstva, vjerojatno do njega to nije ni došlo. Nisam dobio nikakav odgovor. Naime, mi imamo dolje takvu situaciju da se mnogima korisnicima tih raznih socijalnih pomoći, još ako ima ima koje dijete sa dječjim dodatkom više isplati, odnosno da tako kažem ne isplati mu se raditi za 2, 2,5 tisuće, kada on može ne raditi i dobiti tisuću ili tisuću i pol. I onda sjedne pred trgovinom i piju jeftino pivo, jel. I još dalje da kažem. Svakako izuzimam one koji su bolesni koji to doista i zaslužuju. Ali onda imate i takvu situaciju da vam taj isto često puta i korisnik tih socijalnih pomoći, on svoje dijete dovozi u školu, doduše ne sa novim ali sa nekim Golfom. I mali izađe. I ako je to viši razred, onda ima obično mobitel, bez obzira što otac prima socijalnu pomoć, ako je manji to nema, onda trči u pekarnicu po burek. Prema tome, tu ima jako, jako specifičnih problema u tom pogledu. I mislim da ta socijalna sfera zaslužuje jednu ozbiljnu reviziju dolje na terenu. Nekada moram i to reći da nitko u selu nije mogao dobiti socijalnu pomoć ako se nije tražilo mišljenje vodstva toga sela. To više ne postoji. Mogu ljudi podastrijeti dokumentaciju centru za socijalnu skrb, da li tu ima falsifikata i ovakvog i onakvog. Nitko nikoga ne pita, oni dobivaju. Prema tome, mislim da to treba malo preispitati. Da se vratim na trenutak za ove dugoročne mjere. I znamo da je to veliki problem, velik broj činovnika kako se kaže. No međutim, to se stvaralo po meni 15 do 18 godina. I to se ne može presjeći za mjesec, dva dana, jer bi to značilo jako veliki problem i to je dosta nemoguće. Ali sa jednom određenom reformom i reorganizacijom kompletne uprave, odnosno tih lokalnih jedinica u dužem periodu vjerojatno je to moguće. Ja bih tu sada dotakao se dva momenta. Mi znamo da je jako teško mijenjati taj zakon i ukidati općine. Kada mi bolje pogledamo doista nitko nije naivan, pa iz političkih razloga to ne čini, jer mi imamo predsjedniče izbore, parlamentarne izbore, lokalne izbore. Mi imamo za vijeće nacionalnih manjina, dolje u selima imaju za vijeće mjesnih odbora, gradskih četvrti i konačno mogu biti izvanredni izbori. Prema tome, kada bi koji su svi bili u istom periodu bar približno u roku od mjesec dana, vjerojatno poslije tih izbora bi se tu mogao napraviti jedan zaokret. Ali moram reći sljedeće. Bilo je zato razloga jer prema Zakonu o prostornom uređenju, rok je bio 30. 12. 2000. godine da se donose prostorni planovi. Prvi rok 2000. godine naglašavam. Međutim, preko 50% lokalnih jedinica, odnosno općina, vjerojatno i dobar dio gradova, nisu bili u mogućnosti i u stanju ispoštovati taj rok. to je bilo 2000. znači u vrijeme koalicijske vlade i tamo piše u članku 52. stavak 2. zakona, tko to ne napravi raspušta se općinsko vijeće. To je mogao biti razlog da se uopće ne reorganiziraju. To je točno tako piše u tom zakonu. Nijedno općinsko vijeće nije raspušteno. Ja barem nemam informacije. Kasnije taj rok je produžen za 31. 12. 2005. znači to je već bila druga Vlada. Ni ta Vlada nije ništa u tom pogledu napravila. Nijedno vijeće nije raspušteno. Kasnije se to produžilo još jedanput do 31. 12. 2007. godine. Ne znam da li su to svi napravili. To hoću da kažem da je to jedan takav problem neovisno koja Vlada, kakva Vlada. Nitko nije naivan u politici da ulazi u one stvari od kojih će imati nekakvu političku štetu. To važi za jedne i za druge, da tako kažem. Ili drugi momenat, mi smo imali dole na terenu rok da se do 17.4.2002. godine donesu programi, da se izrade programi raspolaganja sa nekretninama u državnom vlasništvu. Više od pola tih općina također nije donijelo. Prema tome, i to je jedan od tih razloga. Evo polako ističe i vrijeme. A još ću jedan momenat naglasiti kad su u pitanju i drugi momenti o tome sam želio govoriti. Ovaj drugi aspekat rashoda, rashodovne strane proračuna tu moram reći jednu određenu opasku. To je sad vezano za naša područja, za Baranju jer nama se desilo, naime nismo zadovoljni sa tretmanom osim ovih posljednjih nekoliko godina nekoliko godina kada je tu malo krenulo to ulaganje i ja se nadam da će se to nastaviti. Žao mi je što je isteklo vrijeme, još sam par stvari htio naglasiti ali to ćemo drugom prilikom, bit ću discipliniran. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji je ipak izazvao strah među građanima i normalno da se zove harač, građani su to prozvali harač, naravno da smo mi prihvatili jer smo takvog mišljenja. I gospodin Šoja je rekao da je i on bio skeptik kad se donosio taj zakon i kad je kako ste rekli objašnjeno odnosno rečeno da su to vatrogasne mjere i da je ministar financija odnosno da je Vlada rekla da će se raditi na dugoročnim mjerama. Naravno, međutim ranije je trebalo raditi te dugoročne mjere, ranije je trebalo raditi te preventivne mjere, ranije je trebalo odnosno na vrijeme je trebalo spremiti vatrogasce da zapravo budu spremni i da manje kuća izgori. Sjetimo se zapravo kada je Vlada napokon priznala da je država u recesiji da je donijela isto tako i antirecesijske mjere među kojima je jedna bila održavanje životnog standarda najugroženijih skupina hrvatskih građana. Ali pitamo se tko su te najugroženije skupine. I tada su sindikati upravo podržavali te mjere ali upravo zbog toga što su one usmjerene obrani standarda građana. I ja ću se prisjetiti danas kao i moji kolege na predizborno vrijeme zapravo prije parlamentarnih izbora pa ću ponoviti kada su naše namjere bile pravednije raspodjele a time i, zapravo da su naše bile namjere ne povećanje poreznih opterećenja nego pravedna raspodjela. Naime, veliki dio poreznog kolača po zakonima koji su vladali i koji vladaju ostaju u džepovima tajkuna. Nije na odmet prisjetiti se ni realnosti sadašnjice a to je prizora koji s jedne strane a ne možemo to sve svesti ni na pojedince čeprkaju po kontejnerima a s druge strane grupa prebogatih moćnika vedri i oblači. Voze izvanserijske automobile i jahte i to naravno bez carina, bez trošarina, adekvatnih trošarina i bez PDV-a. Ljudi su odnosno naši su građani jednostavno u svojoj nemoći da bi išta u društvu promijenili na sve to pomalo oguglali. I od svega toga ponavljam danas po drugi put preostaje mi jedino da svoj bunt iskažu apstinencijom na izborima. Isto tako, nije na odmet spomenuti da su ekonomisti godinama zahtijevali da se zaustavi potrošnja na svim razinama, ali bojim se da predložena Vlada ne može napraviti ništa od toga. Političari su krivi jer Hrvatsku nisu stvorili socijalno pravednom državu kakvu smo htjeli, kakvu je narod htio odnosno uništeno je domaće gospodarstvo i pretvorena je naša Hrvatska u zemlju uslužnih djelatnosti i trgovine. I naravno, sada se spas traži, opet će ovu državu spasiti narod svojim žrtvama, odricanjima odnosno uvođenjem ovoga kriznog poreza. Krizni porez ili harač, ljepše je reći krizni porez, međutim ipak se radi o haraču. Traži se solidarnost. A ne bi li bilo solidarno i pravedno da progresivnim oporezovanjem onih bogatih i imućnih kojima je ovo društvo i omogućilo tu poziciju da ono se najviše žrtvuje u krizi. E to smo mi htjeli našim načinom oporezovanja kolegice i kolege. Nije na odmet spomenuti i hrvatske umirovljenike koji su svo vrijeme bili socijalni amortizeri i jamac socijalnog mira a zna se da je udio mirovina svega 39% prosječne neto plaće. O apsurdnim izračunima smo čuli danas i zbog toga neću ponavljati. Prema tome, mogu reći da govorimo o novim kriznim nametima i ovo jest a to sam i danas čula već, ponovit ću, kao srednjovjekovno uzimanje i zato ga mnogi i nazivaju haračem. Novi porezi kolegice i kolege u ovakvom dijelu će sigurno urušavati poreznu vazu. I još nešto vezano baš striktno na ovih par članaka ovoga zakona a to je da je on nedorečen. Piše da će podrobnije preporuke dati ministar financija 30 dana po donošenju ovoga zakona. Članak 8. kaže da će ministar pravilnikom naći načina odnosno napisati, propisati način provedbe ali s druge strane precizno su navedene kazne. I ponavljam kolegice i kolege, novi porezi u ovakvom dijelu će sigurno uništiti odnosno urušiti poreznu bazu. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. I kolegice Šimac, nije narod dao naziv takav i ne proziva narod ovo haračem nego to smo mi dali narodu a onda se to stalno ponavlja. Dakle, narod bolje govori hrvatski nego mi hrvatski zastupnici u Saboru, jer harač je bar riječ koja ni po čemu ne pripada u hrvatski jezik pa čak nije niti prema Poslovniku Hrvatskoga sabora govoriti drugim jezikom, doli hrvatskim. Ja bih, s obzirom na to da se puno govorilo ovdje o ovom zakonu, a vraćalo cijelo vrijeme na proračun i na sve ovo što ide, a u paketu je sa ovim zakonom, odnosno sa proračunom, ja bih svoju raspravu usmjerio i pored toga što imam tu pripremljen materijal, jer ne osjećam se baš ležeran u ovoj materiji, ali bih se osvrnuo na riječi gospodina Zorana Milanovića, dakle i onda bih zapravo završio sa ovim zakonom. A on kaže: Nakon što je Vlada Jadranke Kosor poslala u Hrvatski sabor treći i do sada najbolniji rebalans državnog proračuna, nervoza u redovima političkih protivnika postaje sve veća, pogotovo kada su shvatili da s tim rebalansom ni za lipu nije smanjen doplatak za 400 tisuća djece te rodiljne naknade za što se izdvaja preko 4 milijarde kuna. Dok se u prošlim vremenima to drastično rezalo upravo dolaskom onih koji danas tako gorljivo zagovaraju čelnici glavne oporbene stranke SDP-a i njihovi politički i medijski trabanti, a s obzirom na to da su rebalansom ostale nedirnute i socijalne naknade koje su lani povećane, kritičarima u Vladi ostaje sve manje manevarskog prostora da najnoviji rebalans proglašavaju antipopulacijskim i socijalno neosjetljivim. Pa upravo stoga i njihovi pozivi na masovne prosvjede i prijevremene izbore gube svaki realni smisao. Naprotiv, inzistiranjem na njima oni se sve više razotkrivaju kao remetilački faktor kojem nije cilj stabiliziranje državnih financija i početak rada na proračunu za 2010. nego im je jedini i isključiti cilj dočepati se vlasti pod svaku cijenu. Da je to tako potvrđuju i neozbiljni prijedlozi koji dolaze iz SDP-a, ali i drugih iz oporbe da se preko noći otpusti i 70 tisuća zaposlenih u upravi, da se PDV još više poveća i da se u pomoć pozove neumoljivi MMF. se ne razumije./… oglašavaju se i drugi kritičari Vlade, no najdrastičniji primjer bezprizornog licemjerstva i nebrige za radničke interese ovih dana nam je ponudila predstavnica SSH-a Ana Knežević, koja je nakon prvotne potpore Vladinim mjerama ekspresno okrenula … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, ne možete čitati iz novina svoj govor. Možete prepričat, ali ne možete čitat. Hvala lijepa. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče na ovom upozorenju, ali dakle ovo su riječi gospodina Zorana Milanovića, dakle čovjeka koji je na jedan vrlo lijepo način opisao ovo stanje koje danas i jučer doživljavam u Hrvatskom saboru. Dakle, on je upravo pogodio bit stvari, a to se tiče i jučerašnje teme i ove danas i evo sad na vaš nagovor dakako odustajem od čitanja kao takvoga, ali dakako da ću ga prepričati. Dakle, i on kaže kako je moguće da oni koji se bore za prava onih koji su najslabiji, najmanje zaštićeni, dakle i onih koji su prioritet ove države, kako je moguće da se sada ujedinjuju u aktivnostima rušenja upravo sustava koji osigurava kakvu takvu stabilnost svih tih i u ovom vremenu tako je. Prema tome, dakle čovjek dovodi u izravnu vezu i neke ljude u sindikatu i neke ljude koji su izrazito neodgovorni uz sve poštivanje slobode u medijima koji su se pridružili takvom nastupu i koji misle da se može riješiti ovaj generalni problem u kojem je jednim dijelom i Hrvatska, izlaskom na ulice. Dakle, priča o praznim želucima, o izlascima na ulice, o svemu tome zapravo je jedna velika krinka iza koje stoji jedna notorna dakle poznata želja za vlašću koja je doista u ovom času bespredmetna, u svakoj mjeri, preko mjere i doista nije na mjestu. Jedna odgovorna oporba bi trebala nastojati usmjeriti sve ovo djelovanje koje Vlada čini i koje mi svi ovdje činimo da bi zapravo isplivali iz ovog problema u kojem se nalazimo, koji nije nikakav autohtoni ili izraziti, prepoznatljivi hrvatski problem, nego je opći i generalni, pa čak i ako se prihvati jučerašnja teza o kojoj je govorio gospodin Jurčić kad je govorio o 10%-tnom utjecaju izvana, uvezene krize u Hrvatsku. Upravo toliko je i trebalo da destabilizira cijeli sustav, dakle da 10%, što god da to značilo 10%, u ovom slučaju ja mogu gledati 10% državnog proračuna. Da nije izostalo tih 10% mi ne bi imali danas problema. Prema tome dakle, govorimo o generalnom problemu koji je zahvatio cijeli svijet, cijelu Europu. Hrvatska je samo jedna od zemalja koja se nosi s tim problemom i doista je vrijeme da opozicija koju poštivam, njihove čelnike, poštovane drage kolegice i kolege zastupnice i zastupnike, da se doista okrenu i da se, ja bih rekao, zaborave ćoravog posla, da se prihvatimo ozbiljnoga posla, a ćoravi posao je svaki oni koji pokušava naći rješenje u prijevremenim izborima, u zaustavljanju rada Vlade, u nečinjenu i u produbljivanju krize. Hrvatska je zemlja stabilna i gospodarski i socijalno i svakako. Usporedimo je s bilo kim drugim, vidjet ćete da je, bez obzira koliko mi preuveličavali, koliko mi zastupali, nastojimo da takva i ostane. Doista, ne daj Bože da se dogodi ono što smo ovdje slušali i danas i jučer, jer u tom događaju ja mislim da bi stradala Hrvatska, a to nije interes sigurno ni opozicije ni pozicije ni nikoga u ovoj zemlji. I utoliko moja potpora, iskrena potpora ovom prijedlogu Vlade konkretno o kojem sad govorimo i potpora Vladi u činjenju svega onog, makar bilo nepopularno, makar se ne svidjelo, makar ne znam tko imao kakve zamjerke itd., a s ciljem dakako stabilizacije i napretka. Evo hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prva je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bagarić, vi ste u svom izlaganju spomenuli jednu stvar koja ne stoji. Prvo, šta znači izvanredni izbori? Izvanredni izbori znače najnormalniju demokratsku proceduru kada u državi vlast obavlja posao loše, da građani, oporba, društvo traži prijevremene izbore, traži izlaz iz te situacije. Tu ne treba biti ništa sporno. Ovo što vi govorite da je netko željan vlasti, da je to osnovni razlog, po toj istoj argumentaciji bi se moglo reći da je i HDZ željan ostati na vlasti, a to je cilj političke stranke da svoju politiku provodi na način da dođe na vlast. Vaša politika je u ovom trenutku loša jer državi ide loše i normalno da je zamijeni politika koja bi mogla biti perspektivnija i bolja i u tom smislu SDP želi doći na vlast. Drugo, nije dobro da čitate citate koji ovdje netko neupućen pomisli da je to Zoran Milanović, predsjednik SDP-a. To je novinar koji radi u jednim novinama koje su danas postale bilten HDZ-a, radi se o Vjesniku koja je novina utjecajna toliko da ima 1 000 prodanih primjeraka dnevno i da nema Narodnih novina vjerojatno ne bi nikako mogla egzistirati. Vlada je spojila Narodne novine i Vjesnik ne bi li ta novina na neki način preživjela. znači novinar i ta novina koja se financira iz javnog novca ne piše na način da se prodaje, da to čitatelji traže, da ima realno pokriće na tržištu, nego piše tako kako Vladi odgovara, a to sve opet plaćaju hrvatski porezni obveznici i hrvatski građani i zato takve novine ne treba uopće uzimati sa bilo kakvim respektom. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Dragi kolega, ja ću govoriti ono što iskreno mislim i što osjećam, ništa drugo pa kako god da to izgledalo i nemam potrebe se nikome živome dodvoravat niti umiljavat. Upravo iz razloga da imam ovakav medijski prostor kakav imam, upravo iz razloga što imam ovakav medijski prostor kakav imam u kojem je puno važnije, puno važnija postaje vijest ako ja nešto ovdje ružno kažem ili ako vas uvrijedim i pojavim se s tom viješću na prvoj stranici, nego da ovdje iznesem ne znam kakvu strategiju ili da ne znam o čemu ozbiljno govorim. Utoliko treba zaštiti i taj Vjesnik kao normalnu novinu koja, Bože dragi, koja govori o konkretnim stvarima i koja oprostite, mogu mogu li, dakle koja ima također ljude, odgovorne ljude koji imaju pravo na svoj komentar kao i onaj u drugim novinama. Prema tome, on je komentirao ono što je komentirao. Ja se slažem s ovim komentarom i iz tog razloga sam ga citirao. Druga stvar, ga citirao. Druga stvar, pa ljudi moji, na vlast bi, a nemate volje ni da saslušate što vam netko kaže koji ima pravo na 2 minute. S druge strane, govorite što je neobično što se poziva na izvanredne izbore? Pa neobično je to što vi pozivate na neobičan način. Vi zovete ljude na ulice da bi došlo do izvanrednih izbora, što je revolucija zaboga. Prema tome, nitko tu revoluciju ne doživljava niti je smije smije dopustiti niti smije je poduprijeti jer je to doista, to je marksizam zaboga. S druge strane, ovdje dokle god ova Vlada ima većinu, dokle god ima većinu, a o čem pričam,

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bagarić, ja sam se javio za repliku kad ste rekli da se ne osjećate ležeran u ovoj situaciji prije nego što ste počeli čitati ovaj citat. Najprije sam čuo nešto Zoran Milanović, pa reko ne znam tko je, je li to predsjednik naš napisao, ali onda, zato sam i pitao iz kojih novina. Pa čujte, čitati govor iz Vjesnika u ovoj situaciji, iz Vjesnika, mislim da nije ni primjereno u ovoj situaciji ako nemate svoje mišljenje, čitati mišljenje nekoga drugoga. Isto kao što vjerojatno nije ni primjereno da ja vama sada kažem da sam čitao nedavno u Jutarnjem listu da je kod onoga izbjeglice Čurkovića da ste vi bili tamo i kaže skrivečki ste se s njime rukovali jer se kaže naš zastupnik Bagarić. Prema tome, to su sve stvari koje novine pišu, ali u ovoj situaciji mislim da je bitnije reći da je bitnije reći da ovo sve što ste iznijeli, da je to stvar koja je vaše mišljenje, a isto tako da ova oporba ima pravo i mogućnosti da izrazi mišljenje onih ljudi koje predstavlja, 800 tisuća birača, ljudi koji su se našli u teškoj situaciji jer ne možete reći da bez obzira da li je to 2%, 4%, ali svaki takav krizni porez, ja neću govoriti o haraču, to je porez, krizni porez, da on stvara jedne poteškoće u obiteljima koje radi i u situaciji u kojoj se nalaze. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Krivo ste razumjeli. Nisam ja rekao da se u ovoj situaciji osjećam neležerno, nego sam kazao da na ovu temu, ja sam liječnik dakle i nisam baš kvalificiran govoriti kao netko tko evo, točno ne znam ni ja, mogu ustvrdit nešto kao što slušam cijelo vrijeme, ljudi koji također nisu ne znam ni ja, tog obrazovanja, a ponašaju se kao najveći mogući eksperti. Kad sam kazao da sam pripravio sebi tekst, moj tekst, ne tekst iz Večernjeg lista, pardon iz Vjesnika ili bilo kojeg drugog. O tome sam govorio. A ovo što ste vi kazali, ne znam o čemu isto govorite. Ivan Bagarić se ni s kim skrivečki ne rukuje. Ja se rukujem uvijek sa svim ljudima koje sretnem i koji mi pristupe. Prema tome, ne postoji čovjek na ovom svijetu s kim se ja skrivam da bi se rukovao s njim i ne znam doista o čemu govorite. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Nema ga. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Uvaženi zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite. Ništa, vjerojatno nema utjecaja na to. Ja sam prevario svoga kolegu zastupnika, rekao sam mu da je iza mene i zato je izašao sekundu van, ako mu dopustite nakon mene.

Jedna porodica ili odgovorni ljudi ili mi sa svojim obiteljima u svojoj obitelji bar ako smo odgovorni, a ogromna većina ljudi je odgovorna, troši u svojoj obitelji novaca koliko ima prihoda.

Možete ić jedanput kod jednog susjeda će vam posuditi vjerojatno za nešto. Možemo ić kod drugog susjeda, možemo ić kod trećeg susjeda, nakon petoga više nemamo kamo ići. Ili ćemo trošiti ono što imamo ili ćemo od onog što imamo vraćat susjedima jer će nas susjedi, ljudi koji su posudili nas ganjat da im vratimo novac. Zašto to govorim? Ista pjesma, ista usporedba vrijedi i za proračun i državni proračun. U državnom proračunu, u državi se može trošiti koliko se ima. Jedan imamo, jedan možemo potrošiti. Možemo jedno vrijeme trošiti 1,1 ali taj jedan koji smo posudili prije ili poslije ćemo morati vratiti. Ja mislim da ćemo se složiti svi da je to osnovna financijska fiskalna logika koja nas može rukovoditi kod trošenja novaca. U ovoj situaciji kada smo trošili više nego što imamo i kada imamo problema više posuđivati i kada je projekcija vrlo loša u narednom periodu, jer zarađujemo sve manje, gospodarski pad je sve manji, išli smo tražiti rješenja i od opozicije smo, pardon od pozicije, odnosno vlasti koja je odgovorna i preuzela odgovornost temeljem izbora na koje se danas tu pozivamo i ja apsolutno nema nikakvih problema vezano za legalitet i legitimitet, očekivala su se rješenja u tom pogledu. Međutim nakon ove situacije, a koja se nota bene i u uvodnom obrazloženju zakona opravdava isključivo svjetskom krizom koja se prelila kod nas, međutim poanta je da smo trošili dugo vremena više nego što imamo i sada sa vanjskom krizom i svime što se to poklopilo nemamo kamo ići posuditi novaca, jer susjed je zločest, nam neda novac, eventualno će nam dati, ali će tražiti veliki interes. Za kojom mjerom smo posegnuli u džepove građana. Uveli smo im namet. Neću koristiti onu riječ na koju se tu danas grozimo. Da li je to namet, da li je to daća, da li je to ne znam ni ja koji termin, međutim donijeli smo, danas imamo prijedlog poreza i uzimamo građanima iz džepa. Uzimamo kao dobar primjer da milijon i 400 tisuća ljudi neće biti pogođeno. Ok. Ali nisu oni problem. Problem su tih milijon i 300 koji će biti pogođeno, a od tih milijon i 400 će biti pogođeni umirovljenici, to smo valjda danas nekoliko puta čuli, umirovljenici kojima znači nema više usklađivanja, nema švicarske formule i do kraja druge godine nema usklađivanja mirovina. Prema tome oni će biti pogođeni. E sad u ovoj situaciji valjda je bilo logički da posegnemo za novcem tamo gdje ga u ovoj situaciji i ima, a to su ljudi koji ostvaruju velike dobiti na dividendama, na kapitalnoj dobiti, na kapitalnoj imovini, gdje jedan dobar ljudi, a to su i nadležne institucije rekle i revizije koje su napravljene, jedan dobar dio ljudi koji je povukao ruku u samoposlugu zvanu privatizacija i samoposlužio se u tom periodu. Prema tome, valjda je bilo pošteno i logički da da uzmemo i tu jedan dio prihoda, a ustvari najpoštenije i najkorektnije i ono šta radi i porodica i vraćam se na početak. Trošim koliko imam. Ako nemam novaca uskratit ću si bilo šta, da li je to luksuz, polu luksuz, da li će to biti neka potreba koja može sačekati, a na kraju krajeva uskratit će si čovjek i od usta, jer imamo takvih primjera. Na žalost. Prema tome, to se očekivalo od odgovorne vlasti u ovoj situaciji, koja nema još projekcije za slijedeću godinu. Ne znamo kako će izgledati rast u narednoj godini, znači koliko će bruto društveni proizvod rasti, da li će biti rasta, da li će biti nula, da li biti minus. U ovoj situaciji, u ovom proračunu očekivalo se i logički je bilo da se ide u rashodovnu stranu. Ima stavki, ima dijelova koji mogu pričekati, koji nisu direktno vezani ni na socijalu, ni na prava, ni na sve one skupine koje legitimno i hoćemo zaštititi da ne osjete problem. U redu. Međutim ima još stavki, ima još elementa na svakoj poziciji u proračunu po ministarstvima, po određenim resorima gdje se može uštediti. SDP je ponudio jedan prijedlog, ja ga neću tu obrazlagati, vjerojatno će ga netko drugi, jedan prijedlog koji govori o tome da se moglo zadirati u određene stvari koje mogu počekati iza 12. mjeseca slijedeće godine, polovicom slijedeće godine, a da još uvijek ne moramo posegnuti u džep građana sa porezom. Taj porez će pogoditi ljude 50 kuna, 30, 100, 150, 250 itd., pogodit će one, ja govorim uvijek o onima sa najnižim primanjima, ne govorim o onima u koju kategoriju i mi spadamo. I mi tu nemamo šta ni prigovoriti i ja mislim da se tu svi slažemo da mi moramo podnijeti najveći teret u ovoj krizi, ljudi koji imaju malo bolji dohodak. Ali isto tako je bilo logički da oni koji voze luksuzne jahte, automobile, automobile, jahte i ostali luksuz da taj luksuz plate. I da ja završim sada na kraju bih još upozorio na još jednu stvar. Na primjenu, tehničku primjenu toga propisa jutros su me zvali kolege iz jedne tvornice, i rekli upozorite kako ćemo mi tehnički primjenjivati taj propis, nota bene da donosimo, da će se vjerojatno donesti ovaj propis, zakon donijet će se Zakon o PDV-u itd. Kako će ljudi to tehnički primijeniti? Tu ima već nekoliko nedoumica oko načina, osnovice, isplate, šta kad čovjek ostvaruje kod nekoliko poslodavaca itd. Ima nekoliko pitanja. Na koji način će ljudi to napraviti? A nota bene, stupanje na snagu toga propisa, ljudi od toga dana moraju obračunavati porez. Danas je to kompjuterizirano, informatički uvezeno, postoje programeri, postoje programi, u konačnici to će biti i troškovi. Na koji način će se to napraviti? Ja očekujem tu dosta problema. Kako su mi objasnili, a poslije kad sam pogledao vidim da je logički. Ljeto je, godišnji su odmori, programeri su na godišnjim odmorima, ljudi koji se s tim bave i bit će tu problema. Bit će tehničkih problema oko provedbe toga. Da ne govorim, i tu završavam, da taj porez koji će dodatno osiromašiti građane, koji nije po ničemu solidaran, nego je jedna skupina koja će podnijeti teret, kojoj se uzima će za 3 mjeseca dovesti do ovakvih problema i još i gorih problema. Zašto? Jer nismo otišli u potrošnju, jer nam i dalje porodica koja se zove država troši više od onoga što će moći zaraditi i prihodovati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada je na redu uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite. **Kotromanović, Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora na razumijevanju od maloprije. Gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. Reći ću nekoliko riječi o ovom prijedlogu zakona, iako je javnost već rekla svoje i mislim da je okrenula palac prema dolje. Mi tu govorimo da negdje oko milijun i pol ljudi ima plaću manju od 3 tisuće kuna i da ti ljudi neće biti obuhvaćeni ovim Zakonom o porezu, Prijedlogom Zakona poreze za plaće i mirovine. Ja mislim da nas mora biti sram, da sve nas mora biti sram da nakon 18 godine državnosti, imamo slobodnu Republiku Hrvatsku da milijun i pol ljudi živi na rubu egzistencije i da preživljava sa 3 tisuće kuna. Mislim da moramo biti toga svjesni i da kada koristimo sve skupa teške riječi u ovoj sabornici, moramo biti svjesni da milijun i pol tisuća ljudi živi na rubu egzistencije i da možda ako još imaju nekoliko djece u svojoj obitelji da žive na rubu gladi. A mi se tu nadmećemo i tko je veći Hrvat, tko je bolji Hrvat, jeli, tko je veći katolik ili ne znam što drugo. Ovih nekoliko dana bio sam u svojoj Dalmaciji i ljudi bilo desne ili lijeve orijentacije su potpuno dezorijentirani. Zbunjeni su i pitaju što se to događa kod nas u Republici Hrvatskoj? Naša Vlada umjesto da pokaže dozu zrelosti i mirnoće mijenja odluke brzinom vjetra, šireći na jedan način paniku i konfuziju među sve ljude i građane. Jedan dan predlažu jedno, drugi dan predlažu drugo, a onda na prijedlog jednog sindikalca predlaže kazneni porez kako su ga ljudi već etiketirali. Iznenadno prihvaćanje kriznog poreza bez ikakvih simulacija i projekcija pokazuje neozbiljnost i neodgovornost u vođenju državnih poslova. Ja ne znam kakva je to vizija i kakvi su to strateški dugoročni programi? Imam osjećaj da se ponašamo kao guske u magli. Srljanju u rješenja koja po procjenama većine ekonomskih stručnjaka nisu dobra. Govori da Vlada nema ozbiljnu ideju što napraviti ni sa deficitom, ni sa recesijom. Po meni tako se ne vodi jedna država. Po meni tako se ne vodi jedna ozbiljna operacija izlaska države iz krize. Ja se pitam i postavljam pitanje, gdje je tu zapovjedna odgovornost? Tko je kriv? Tko je odgovoran za ovako loše stanje u državi? Naše generale mi smo izručivali u Haagu da dokažu nevinost u Haagu temeljem zapovijedane odgovornosti. Koga ćemo sada poslati u zatvor? Koga sada da pošaljemo u zatvor da dokaže nevinost zato što imamo lošu gospodarsku situaciju u državi? Koga sada da identificiramo, lociramo, transferiramo kada se nalazimo u banani kako kaže naš bivši premijer. Ovaj porez ne razlikuje siromašne i bogate. Tajkunima, ministrima, saborskim zastupnicima, menadžerima se uzima samo 4%, a ljudima sa 3 tisuće i jednom kunom i sa nekoliko djece na leđima koji jedva preživljavaju i sastavljaju kraj sa krajem nije pošteno uzeti ta 2%. To nije naprosto pošteno, to nije fer. I ja mislim gospodo zastupnici i pitam vas da li se vi krećete među ljudima da li vi znate što oni misle o nama? Ljudi govore i misle da smo mi beskorisne guzice, bogati plaćenici koji ne rade ništa i nemaju hrabrosti. To ljudi misle o nama. Malo se spustite dolje. To su ljudi rekli sada. Da. Ja ne vrijeđam nikoga. Vrijeđam i sebe i govorim što ljudi misle. Citiram dosta ljudi koji su zvali i nemaju vlastito mišljenje što je najgore i što me najviše pogodilo jeli u svemu tom. Mi nemamo svoj stav ovdje, mi ne smijemo iznijeti svoj stav mi glasamo kako nam kaže netko ili sugerira netko drugi ili treći. Kolega Đakić i Dečak rekli su prije nekoliko dana da su branitelji kao i '91. godine spremni biti prvi. Ja se duboko ne slažem s tim. Tko je napravio referendum među braniteljima i pitao iz za bilo što? U čije ime su govorili? Gdje su od '91. do 95. godine bili naši tajkuni? U kojem rovu su oni to bili, u kojoj operaciji su oni to sudjelovali? I koliko kilometara kvadratnih su oslobodili? Rat su dobili i lijevi i desni i srednji i svi građani Republike Hrvatske. A oni sigurno nisu. I sada se braniteljima uzima isto, kako nekim Todorićima, Žderićim, Gucićima, Kerumima, Rajićima i drugima. To ne može tako, to nije pošteno, to nije korektno. Dok je 15 tisuća ljudi poginulo i 36 tisuće ljudi je ranjeno i nestalo, oni su se obogatili. Njima uzmite prvo i najviše, pa onda svima drugima. Uvedite porez na bogate. Braniteljima ovaj put treba biti zadnji u koji se bira. Gospodo ovo je prilika da otvorimo registar branitelja, da odvojimo kukolj od žita. Maknimo sa popisa one koji nijednog trenutka nisu bili na crti bojišnice. Mi imamo preko pola milijuna branitelja. Imamo povećanje od preko 150 tisuća branitelja i preko 20 tisuća mirovina. Napravite rekonstrukciju državnog aparata, smanjite broj zastupnika, ovdje nas je previše, županija, gradova i općina. Nacionalizirajte otuđenu i bud zašto rasprodanu društvenu imovinu. Napravite reda u javnoj nabavi gdje se uzimaju veliki novci i udarimo na kriminalce, a ne na siromašne ljude. Gospodo iz Ministarstva financija vi danas tvrdite da danas nema novca u proračunu. Evo jedan primjer. Već 4 godine u trezorima imate bjanko zadužnice na 12 milijuna kuna koje ne želite aktivirati. Poznato je da su to zadužnice iz tvrtke "Promet" iz Makarske kao garancija dokapitalizacije tvrtke autoprijevoz u Sinju. Bilo bi normalno da aktivirate iste zadužnice, jer dokapitalizacija napravljena nije. Sredstva leže, čovjek nije ništa napravio. Vuče za nos sve nas dolje u Sinju i uzima novce. U isto vrijeme ministar se dopisivao sa gradonačelnicima i kaže da su te bjanko zadužnice u Zadru. Neka ih aktivira. Ja mislim da mi možemo naći puno sredstava u svim ministarstvima ako ćemo biti racionalni i normalni ako želimo dobro ovoj Hrvatskoj državi. Neću puno govoriti o svemu tome. tome. I naravno da neću glasati za ovaj zakon koji nije korektan i koji naprosto bogatu kastu Hrvata koji ima jako puno novaca, a niti malo ne dira. Hvala puno. Zahvaljujem. A sada je na redu uvaženi zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. **Brkarić, Marin (IDS)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja ću nastojati reći kratko nešto o Prijedlogu Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. reći ću da je ovaj zakon jedan slijed prijedloga rebalansa državnog proračuna, rebalansa koji nije antirecesijski, nego je čisto krpanje proračunski rupa rebalansa koji ne smanjuje državnu potrošnju i rebalansa koji ne olakšava, već usporava gospodarski rast. Ovo je udar na umirovljenike s jednog razloga što se Vlade predlaže uvođenje poreza od 2, odnosno 4%, ali isto tako obustavlja usklađivanje mirovina do 31. 12. 2010. godine. Ali isto udar je to i na radnike sa porezom od 2, odnosno 4%. Pred 15 dana udar i na učenike, vezano na besplatan prijevoz i ukidanje besplatnih udžbenika. Svakako da je ovo udar i na sve građane Republike Hrvatske kroz povećanje PDV-a od 22 na 23%. No građani od kojih Vlada Republike Hrvatske traži odricanja imaju pravo znati. Imaju pravo znati tko je to pljačkao Hrvatsku za vrijeme pretvorbe i privatizacije, to je to zadužio Hrvatsku za 42 milijarde eura. Građani trebaju znati čije to političke promašaje plaćaju. Smatram da treba objaviti imena trgovačkih društava u kojima je državna revizija utvrdila nepravilnosti u toku pretvorbe i privatizacije, treba oduzeti nezakonitu stečenu imovinu. I u tom pravcu treba promijeniti i Ustav Republike Hrvatske za što vjerujem da ćemo imati potporu svih građana a i cijele opozicije. U Ustavu treba promijeniti dio da ne zastarijevaju kaznena djela koja su počinjena za vrijeme pretvorbe i privatizacije. Osobno ne mogu podržati ovakav prijedlog zakona, zakona koji je prije svega nepravedan jer uvodi poreze na najsiromašnije. Ako u ovom trenutku treba uvoditi porez onda je to porez svakako na bogate one koji su se nezakonito obogatili kroz pretvorbu i privatizaciju, znači na bogaćenja mimo zakona a kojih u ovoj državi što je utvrdila i revizija ima u preko 95% slučajeva.

drugi rebalans u roku od mjesec dana je konačno zapravo svojevrsni trenutak istine jer smo nakon dugih mjeseci polemičkih ukrštanja argumenata ustanovili da kriza ipak postoji. Da je kriza znatno teža nego što si to želimo priznati pokazuju odgovarajući numerički pokazatelji ali još uvijek zapravo nemamo dovoljno odvažnosti da priznamo koji su uzroci i razlozi krize. Tako na stranici 1. obrazloženja piše da Hrvatska također osjeća posljedice te krize, misli se na globalnu gospodarsku krizu čime se sugerira da se on prelijeva naprosto u Hrvatsku i da je ona uzrokovala ovo stanje koje sda proživljavamo. Cijeli niz pokazatelja ukazuje da tome nije tako i da je vjerojatno 10, možda i nešto više, možda nešto manje posto svjetska ili globalna kriza uvjetovala na našu a da je naša kriza počela znatno ranije i da je tri tromjesečja anticipirala da tako kažem svjetsku krizu. Drugo, koje su posljedice krize bez obzira na uzroke i bez obzira na to što ih možemo ili ne možemo ustanoviti. Prihodi državnog proračuna znatno su manji, piše na prvoj stranici. To onda znači da s tim državnim proračunom moramo nešto napraviti. Možemo napraviti ili to da smanjimo rashodovni dio ili tako da pojačamo prihodovni dio. Prijedlog ovog rebalansa ide na jačanje prihodovnog dijela pomoću dodatnih poreza na plaće i mirovine. To rješenje je nama neprihvatljivo iz cijelog niza razloga koji su ovo prijepodne iznošeni, ja ih neću govoriti ali ono što je najstrašnije i ekonomski neprihvatljivo. Ono će nas uvesti još više u recesiju i zapravo će amplificirati razloge ili bolje rečeno uzroke krize. Do čega će ono dovesti? Prvo će dovesti do smanjenja kupovne moći građana koji će smanjenjem kupovne moći dovesti do smanjenja potrošnje koja smanjenja potrošnje će dovesti do smanjenja prihoda državnog proračuna čime će se smanjiti masa za osobne dohotke, čime će se smanjiti osobni dohoci pa će se još više umanjiti kupovna moć stanovništva, pa će se još više umanjiti potrošnja, pa će se još više umanjiti prihodovna strana proračuna. I na taj način zapravo uzrokujemo ili ubrzavamo spiralu recesije umjesto da je sprječavamo. Osim toga, u ovom prijedlogu piše da je riječ o pravednoj, o jednakoj i ravnomjerno raspoređenoj krizi a nijedno od toga nije točno. Ja ne znam što bi značilo jednako ili jednakost u ovom slučaju, možda jednakopravnost ali šta bi značila jednakost uopće mi nije poznato. Ona nije pravedna jer ovdje ako govorimo o financijskim aspektima smijemo govoriti samo o socijalnoj pravednosti. Da govorimo o socijalnoj pravednosti onda bismo govorili o s jedne strane dohotku ili naprosto raspoloživim sredstvima po članu domaćinstva dakle po prihodovnom subjektu jer je sasvim drugačija situacija ako jedan prihodovni subjekt živi sam ili ako živi sa četiri preostala člana domaćinstva koji nemaju nikakvih prihoda. I na to smo upozoravali, niti je on ravnomjeran. A osim toga, smatramo da je za ovakovim instrumentom bilo moralno i politički dopušteno posezati nakon što se iscrpe sve ostale mogućnosti u proračunu. udariti na džepove ljudi osobnih dohodaka i mirovina, uzimati od školstva i zdravstva je po našem sudu politički, moralno dopustivo jedino nakon što se iscrpe sva ostala sredstva. Vi sva ostala sredstva u rashodovnoj strani kao što smo slušali jutros niste iscrpili. I na taj način ste zapravo potrli, negirali ono što ste proklamirali kao svojevrsne ciljeve. Koja je nakana ovog rebalansa? Naknada ovog rebalansa je po svemu sudeći pribavljanje sredstava za državni proračun. Nabava ovog rebalansa nije smanjivanje rashodovne strane za koje utvrdili smo u cijelom nizu primjera postoje rezerve i o čemu ćemo vjerojatno govoriti u petak kad budemo govorili o amandmanima. Govorite o uštedi a da zapravo ne dirate praktički rashodovnu stranu nakon što ste do maksimuma iscrpili obrazovanje i jednim djelom zdravstvo, ali nema ni riječi o tome šta je svrha ovog rebalansa a pogotovo ne kako izbjeći recesiju, kako izići iz recesije, na koji način pribaviti sredstva da se recesijska kriza prevlada i da se pokrene novi ciklus razvoja. I da su predlagači čitali ne samo knjige koju su zadnjih devet ili deset mjeseci objavljeni u svijetu nego samo da su čitali stranu štampu onda bi ju vidjeli, da se u razvijenom svijetu pribjegava sasvim drugačijim instrumentima upravo obratnim od onoga što radi Hrvatska. Instrumenti su povećanje kupovne moći stanovništva i smanjenje različitih nameta, između ostaloga i PDV-a. Mogu vam navesti samo Sjedinjene Američke Države, pa vam mogu navesti samo Veliku Britaniju, pa vam mogu navesti samo Francusku, pa vam mogu navesti samo Njemačku, pa vam onda poslije toga mogu navesti Italiju i Španjolsku. Ljudi moji, pa gdje mi živimo, o čemu mi brinemo. I u potpunosti su predlagači zaboravili da je svrha države da brine o dobrobiti stanovništva i da ih zapravo štiti od različitih nedaća i različitih nepogodnosti. Zadnja historijski ili povijesno gledano četvrta razvojna faza države, razvijene demokratske države sastoji se u njezinoj intervenciji protiv različitih zloporabi i protiv različitih malverzacija koje su se desile u zadnja recimo decenij, decenij i pol u svijetu. Ništa od toga mi nemamo na horizontu, ništa od toga nemamo u primisli, ništa od toga nemamo niti u naznakama. I kolegice i kolege, situacija je tim dramatičnija što smo zaboravili da se u demokratskoj državi stabilnost institucija gradi na povjerenju građana. Onoga trenutka kada građanima zagrabite u džepove i naplaćujete one greške koje nisu oni prouzrokovali, nego ih prouzrokovala nesposobna vlast, onoga trenutka ste narušili ne samo povjerenje građana, nego povjerenje svih onih demokratskih institucija koje bi trebale jamčiti stabilnost. Posljedica toga je nemoć građana, posljedica toga je osjećaj straha, posljedica toga je zasigurno i apatija. A u ovom Saboru smo već govorili o tome da kriza na starogrčkom crisis znači i velika poteškoća, ali jednako tako i odluka. I ovu šansu, dakle osvještavanje krize i instrumente za kojima ste posegnuli pokazujete da zapravo propuštate i ovu priliku da se ozbiljno suočimo se realnim problemima, restrukturiramo i proračun i jedan dio države i državne uprave i cijelog niza onih poteškoća koje imamo, da se suočimo i sukobimo sa korupcijom koja jede strahovitu količinu novaca u ovoj državi i zato nije nimalo slučajno da iz takvih premisa izvlačimo zaključke koje smo izvukli da bi s jedne strane bile najpoštenije i najbolje da se ova vlast promijeni i zamijeni, da se ide na prijevremene izbore, a s druge strane da se jednako tako sluša struka. I da umjesto argumenta snage statističkih podataka, jer niste samo vi dobili mandat i opozicija je dobila nekakve mandate, konačno obrnemo situaciju i počnemo se koristiti snagom argumenta i struke. nijedan gotovo aspekt struke nije podržao ove mjere koje ste predložili i stoga naravno nećemo ni mi. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Makar cijeli dan zapravo slušamo prijepore glede cilja i svrhe predloženoga zakona, ja ću još jedanputa zapravo ponoviti odredbu i članka 1. prijedloga ovoga zakona kojem je zapravo na načelima pravednosti svrha i smisao jednakosti i razmjernosti temeljem kojih je svatko dužan sudjelovati u podmirivanju javnih troškova, sukladno svojim mogućnostima u uvjetima gospodarske krize u Hrvatskoj. Dakle, predloženim zakonom u razdoblju do 31. prosinca 2010. godine uvodi se poseban porez na mirovine, plaće i ostale primitke i zastaje se zapravo sa usklađivanjem mirovina kako bi se povećali prihodi i naravno na drugoj strani smanjili rashodi u državnom proračunu. Ovim prijedlogom, kao što svi već znamo, po po stopi od 2% plaćao bi se na ukupni iznos mirovine, plaće i drugih iznosa kad taj iznos se se kreće do 3000 kuna i drugi odnosno kad je manji od 6000 kuna, a po stopi od 4% bi se plaćao na iznose veće od 6000 kuna. Primjenom ovoga zakona cijenimo da će se u 2010. godini ostvariti dodatni prihodi od oko 3 milijarde i 120 milijuna kuna uz smanjivanje rashoda i oko 630 milijuna kuna. Što se tiče trajanja ovoga zakona do 31. prosinca 2010. godine, ja sam kako sam i već rekla, uvjerena da će Vlada pratiti stanje gospodarstva i sukladno pozitivnim kretanjima predložiti kraći rok primjene ovoga zakona. Ovo su sve razlozi radi kojih ću podržati donošenje ovakvoga zakona po hitnom postupku, a u cilju gospodarske i fiskalne prilagodbe u svezi sa rebalansom proračuna i naravno da će naši građani u cijeloj Hrvatskoj razumjeti što je smisao i svrha. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, mislim da nitko tko zna istinski doista što je pošteno i pravedno ne bi trebao i ne bi smio glasati za ovaj zakon. Nitko tko doista zna kako hrvatski narod živi, ne bi trebao glasati za ovaj zakon. Građani Hrvatske već sada u ovom trenutku jesu u teškoj situaciji, a s ovim zakonom bit će im još teže i nema nikakve dileme da je to tako, a u isto vrijeme vlast im ne daje apsolutno nikakvu garanciju da ide u pravom smjeru, da zna što čini i da zna kada i na koji način će iz krize izaći. A to je zapravo ključno pitanje, to je ono što narod zanima, to je ono što vam i mi kao oporba svo ovo vrijeme postavljamo kao pitanje, da li znate na koji način ćemo izaći iz krize. Sve vaše tzv. antirecesijske mjere do sada su se pokazale neučinkovite, a da je to tako upravo ovaj zakon pokazuje i dokazuje. Ja vjerujem da ste imali drugi izvor, da biste bili za njim posegnuli. Dakle, za vas je izlaz iz krize ovo o čemu danas raspravljamo, novi nameti i novi porez za građane. Sad se prisjećam onoga što je rekla aktualna premijerka, rekla je "napori koje činimo duboki su i teški, bolni rezovi, ali oni će biti temelj za budućnost". To je prilično gordo zvučalo, međutim danas znamo što je zapravo premijerka mislila, sada znamo koji su to rezovi, na koga se oni odnose i za koga će zapravo oni biti bolni. Ono što sam jučer rekla i na raspravi o rebalansu proračuna mogu ponoviti opet, a to je da ovaj rebalans proračuna ni na koji način ne predstavlja zdravi temelj za 2010. godinu iz jednostavnog razloga što ovo nije dinamičan rebalans proračuna koji je u funkciji razvoja kao jedine opcije koja nas može iz krize izvući. Pred naciju izaći s novim porezima, tražiti od obitelji, od radnika, od umirovljenika da spašava državu, da štedi, dok u isto vrijeme država kaže da štedi pa to ne čini, jer da vas podsjetim, prvim rebalansom 780 milijuna kuna, drugim rebalansom niti 200. To To su jednostavno premale uštede na kraju kojih možemo reći da će nas ta Vladina štednja, ta i takva Vladina štednja svih skupa prilično skupo koštati. Već sam jednom rekla da smatram da nije pošteno očekivati od naroda koji već danas jedva spaja kraj s krajem da se solidarizira da se solidarizira sa državom nije pošteno iz puno razloga. nije pošteno zato što je solidariziranje zapravo selektivno i postavlja se pitanje zašto se ne očekuje od onih koji su stekli enormno bogatstvo na leđima naroda da se solidarizira? Zbog čega se to isto ne očekuje od banaka? Što je s njihovim prihodima? Što je s prihodima od sportskih transfera? Zašto se ne očekuje to isto od vlasnika krupnog kapitala? Zašto to na kraju krajeva država ne očekuje od same sebe? Od izuzetno enormno rastrošne države? Nema poreza na imovinu, nema poreza na dividende, skupi avioni, jahte, limuzine, čuli smo već nekoliko navrata, bogati će i dalje registrirati na firme, i dalje će izbjegavati plaćanje poreza. Što je sa nekim djelatnicima HŽ-a koji imaju plaće dvostruko veće od liječnika sa doktorskim studijem, a ne rade ništa? Što je sa sivom ekonomijom i pri tome ne mislim na onaj klasičan rad na crno. Mislim da nekakve djelatnosti koje su se razvile, od kojih su pojedinci stavili enormne zarade u privatne džepove? Što je sa stotinama agencija koje ste osnovali i u njima zaposlili na tisuće onih koji putuju, koji sjede, uče strane jezike i gutaju proračunski novac? Eto kamo nestaju milijarde koje nam danas nedostaju. Mislim da ste tu učinili pomake, a imali ste vremena. Dakle, da su tu učinjene uštede, da su tu učinjeni rezovi, reforme. Pa ja vjerujem da biste tada imali moralno pravo tražiti od građana da pomognu i da se solidariziraju. Mislim da biste tad imali pravo od građana tražiti pomoć, što je jako važno. Narod bi to tada razumio, narod bi to tada prihvatio. Opet mi pada na pamet još nešto, opet ostaje netaknuta pretvorbom i kriminalom stečena imovina, dok se u isto vrijeme od naroda dakle očekuje da se solidarizira. Novim nametima slijedi smanjenje plaća, slijedi smanjenje mirovina. Vjerojatno i otpuštanje radnika i rast nezaposlenosti i nelikvidnosti i kašnjenje u isplati plaća i ponovno sve će platiti oni koji od svog rada žive i radnici i službenici i umirovljenici i opet će ostati netaknuti svi oni koji su nepošteno stekli enormno bogatstvo. Što će donijeti ovi porezi i kako ih vi zovete uštede u proračun? Bilo bi dobro kada bi ih usmjerili u gospodarstvo, u znanost, u razvoj, u realni sektor. Hoće li to tako biti? Iz ovog proračuna se to ne vidi. Čak suprotno, iz ovog proračuna se vidi da to neće biti tako. Taj novac, i to je nažalost istina, vam treba da biste mogli isplaćivati te iste plaće i mirovine koje imate namjeru smanjiti. Bez toga vi to više u stanju niste učiniti. Drugim riječima, stalno trošimo više nego što zarađujemo, a kada nestane, uzet ćemo od naroda jer on je ionako na krizu naučio. proračun, treći proračun koji ima za cilj krpanje proračunskih rupa, način i jedini način da se, i ovo jest doista jedini način da se brzo dođe do novca, ali mjere niti su prihvatljive, niti će spasiti zemlju od krize. Samo jednostavno kratkoročno omogućavaju da država servisira svoje obveze, niti su antirecesijske jer po mom dubokom uvjerenju samo produbljuju i povećavaju probleme. Jednostavno se svode na održavanje likvidnosti državnog budžeta, a to gospodo zasigurno nije put kojim ćemo izaći iz krize. Hvala lijepa.

nije problem što državi moram platiti porez, već mi je žao što taj porez nije niži. Ali ovo nije vrijeme za cinizam jer Hrvatska je u ozbiljnim gospodarskim poteškoćama i govoreći kao ekonomist i kao zastupnik i kao čovjek, žao mi je što se uvodi ovaj porez. Žao mi je i što u Hrvatskoj ima milijun i 500 tisuća ljudi primanja mjesečna ispod 3 000 kuna, ali su razlozi koji su doveli do toga vrlo kompleksni. Od pretvorbe i privatizacije, od utjecaja svjetske financijske krize, od uloge sindikata, od uloge poslodavaca, a i strukturnih problema Hrvatske. Podržat ću ovaj zakon iz razloga što njegovim nedonošenjem bi promptno došlo do još većih gospodarskih poteškoća. A žao mi je samo što u ovom zakonu nisam vidio i treću poreznu stopu za one iznad 10 000 kuna i to sa stopom od 10% A nadam se da će se gospodarska situacija u Hrvatskoj izmijeniti na bolje i da ovaj zakon će se moći ukinuti i prije nego što je predviđeno 31. prosinca 2010. godine. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Kolega Marić, ja se slažem u svakom slučaju s vašom premisom, ali mi se čini da konkluzija nekako ne štima s njom. Kada bi ste konsekvencu o premisi odbili podržati ovaj zakon, onda biste državni aparat prisilili da traži neka druga rješenja koja bi bila znatno bliža nekakvom novom razvojnom ciklusu nego što je ova, jer ovo je jedna čista mehanika, a vi ste ekonomist za koju znate da će ubrzati spiralu ekonomske problematike, dakle ekonomskog nazadovanja, jer će kao što sam rekao smanjivanjem kupovne moći stanovništva smanjiti se potrošnja, smanjivanjem potrošnje će se smanjiti prihodovna strana državnog proračuna, smanjivat će se masa za osobne dohotke itd., itd., a nisu predviđena sredstva za novi razvojni ciklus. Tako da mi se čini kolega Mariću da bi iz vaše premise slijedila nešto drugačija konkluzija. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Flego, iz premisa se može doista izvući različita konkluzija, ali moja konkluzija je racionalna i kazao sam da nedonošenjem ovog zakona bi promptno nastali i još veći ekonomski problemi, još veće gospodarske poteškoće. I to je razlog zašto ga podržavam, i to je kratkoročna mjera, a svaka ekonomska mjera ima i pozitivne i negativne strane i zato je podržavam, jer ona stvara podlogu za donošenje srednjoročnih i dugoročnih mjera koje se moraju donijeti vrlo hitro, ako mislimo izići iz gospodarske krize. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sad je na redu drugi Goran, a to je Goran Heffer. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici i zastupnice, poštovani predstavnici Ministarstva financija. Moji prethodnici u svojim raspravama su pokazali brojne aspekte sagledavanja predloženog Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i primitke i to u kontekstu ušteda koje bi zbog ekonomske i financijske krize u Hrvatskoj trebao ovaj zakon donijeti. Dakle evo konačno kriza je došla, ona već debelo drma našom ekonomijom. Pa evo konačno to priznaše i vladajući i sada eto moramo se iz nje izvlačiti. I odmah se krenulo na ono standardno zajedništvo u nevolji, krenulo se na solidarnost u izvlačenju iz krize. Krenulo se putem uvođenja nameta za sve one koji imaju bilo kakvu plaću ili bilo kakav primitak ukoliko on prelazi 3 tisuće kuna. Pa s obzirom da smo unazad nekoliko tjedana čuli najave, ponekad i priznavanja da je kriza tu i čuli smo razno razne recepte koji su se kretali od 8% preko 6%, 5%, 3% na plaće, mirovine itd., evo konačnoga ovoga u dvije stope 2%, 4% i povećanje PDV-a o čemu ćemo nešto kasnije govoriti. Ja sam u prvom redu htio čuti što misle ljudi i to ljudi iz onog dijela Hrvatske u kojem ja živim o ovim prijedlozima. Dakle, zanimala su me mišljenja mojih sugrađana koji su iz najnerazvijenijih, rekao bih najugroženijeg dijela Hrvatske, dakle iz istočne Slavonije, iz slavonskih županija, a pogotovo moje Vukovarsko-srijemske županije. Sa dosta ljudi sam razgovarao, čak imao sam neki dan jednu tiskovnu konferenciju. Nakon tih razgovora i poput vjerujem većine ovdje prisutnih zastupnika, nakon tih razgovora sa susjedima, sa poznanicima, ali i sa onim građanima koji vas zaustave na ulici ili sa onim građanima koji vam sms-om, mail-om ili telefonom izjave, nekakva svoja viđenja svega toga došao sam do jako interesantnih promišljanja, pa ću neke od njih ovdje i prezentirati. Dakle, opće poznata je činjenica, najprije par rečenica o mojoj županiji, da je riječ o županiji koja je najnerazvijenija, ili je s Brodsko-posavskom županijom konstantno na začelju po razvijenosti u Republici Hrvatskoj. Također opće poznata činjenica je da u mojoj županiji prosjek plaća negdje 15% niži od hrvatskoga prosjeka. A evo negdje krajem prošle godine sa jedne sjednice Vlade izišao jedan podatak da građani u istočnoj Hrvatskoj su na razini 31% europskoga prosjeka i po tome spadaju u kategoriju najsiromašnijih građana u Republici Hrvatskoj. To je već samo po sebi dosta zabrinjavajuće, no kad sagledate recimo priču o cijenama, o troškovima života u onom dijelu kažem u kojem ja živim, onda je to sasvim jedna druga priča. Naime već je od prije poznato da je primjerice Vukovar jedan od najskupljih gradova u Hrvatskoj, Pula je kažu najskuplja, Vukovar je drugi po skupoći u Hrvatskoj. Tako da za mjesečne troškove građani Vukovara moraju negdje oko 7 stotina kuna više dati od građana grada Zagreba ili nekih 900 kuna više od građana Varaždina koji kažu je najpovoljniji grad po troškovima života u Hrvatskoj. Ili činjenica da građani Vukovara plaćaju cijenu grijanja koja je druga u Hrvatskoj i to od one iste firme "Tehnostan" koja im duguje stotine milijuna kuna naime neplaćene pričuve. Sve to ima veze i sve su to činjenice koje građani povezuju kad sagledavaju prijedlog Vlade koje kaže da trebaju sad s njihovih plaća skinuti još nekih 2, odnosno 4%, ovisno o tome koliko ih primaju. Pa kad sagledamo sve ove činjenice, nije čudo da među građanima, i to poglavito onima koji žive od svoga rada, dakle što bismo rekli običnim radnicima i umirovljenicima, vlada određeni strah, vlada određeno nepovjerenje, prije svega u znanje, sposobnost, a posebno u dobru namjeru onih koji uvođenje novih nameta pravdaju potrebom zajedničkog sudjelovanja u izlasku iz krize. Jer naprosto građani ne vjeruju da je ovo najbolji način da se krene u ozbiljnu borbu protiv krize. Građani ne vjeruju da su ovi porezni nameti koji će u prvom redu njih osiromašiti, a neće pomoći razvoju Hrvatske, jer jučer smo u nekoliko rasprava vidjeli kako spirala skidanja plaća djeluje na razvoj tvrtki, tvrtki, na razvoj poduzeća, na proizvodnju i samim tim na onu masu iz koje se nekakvi porezi trebaju dalje naplaćivati. Pa zašto građani onda još ne vjeruju u sve ovo što im se govori? Pa zato što su ti isti koji su ih donedavno unatoč svih mogućih pokazatelja javno i opetovano negirali da u Hrvatskoj prijeti kriza. Sada katastrofično upozoravaju da citiram "ne snize li se plaće i mirovine, moglo bi se dogoditi da u rujnu ne bude novca za njihovu isplatu". Dakle, lagali su građanima. Lagali su im da nema krize. Zato što su ti isti donedavno također govorili o Hrvatskoj kao o zemlji znanja u kojoj će školovanje, u kojoj će udžbenici, prijevoz u školu i sliče pomoći u obrazovanju jednostavno biti besplatni. A prvo što su napravili udarili su upravo na učenike ili bolje rečeno na njihove roditelje ili bolje rečeno na njihove obitelji. Dakle, varali su građane Hrvatske. Ali i Vinkovaca, jer to su mi u Vinkovcima rekli. Zato što su ti isti prije parlamentarnih izbora govorili da neće biti povećanja poreza. Kolega Maras je to pokazao i na temelju plakata. A sada upravo to predlažu kao jednu od privih mjera. Dakle, lagali su građane Hrvatske. Zato što su ti isti obećavali smanjenje PDV-a. a upravo jednu od privih mjera predlažu povećanje PDV-a, dakle lagali su građane Hrvatske. Istovremeno svi znamo da je prije ove krize, koju sada evo svi tako nazivamo, barem se u nečemu slažemo kriza je u Hrvatskoj. Godinama je vrijedilo i vladalo ono svjetski poznato tko je jamio, jamio je. je. Jest da se jama ili jamljava ili ne znam kako se to kaže u prezentu i dan danas, jer otvorite bilo koji tisak, pa čak i onaj koji je kolega Bagarić ovdje pokazao i vidjet ćete da afere doslovno iskaču iz svih krajeva Lijepe naše i svake da tko kažem rupe i rupice u Hrvatskoj. I to svakodnevno. Čuo sam čak i mišljenje nekih građana, da je negiranje ulaska u krizu unazad godinu dana, čak bilo smišljeno kako bi se onima koji nisu uspjeli jamiti dalo prilike da jame. To su mišljenja. Ja se ne moram sa svakim složiti ali reći ću ih. Kako da onda građani prihvate svoju odgovornost ili kao što se kaže u prijedlogu ovog zakona, prijeku potrebu, da kroz prihvaćanje smanjenja plaća i mirovine sudjeluju u spašavanju države kada se jednakom mjerom zagrabilo i u plaće od 3 tisuće i deset kuna i one plaće od 20 tisuća kuna. Da, ta plaća od 3 tisuće i deset kuna koju će primiti radnik u drvnoj industriji u Vinkovcima koji se gušio svakodnevno u piljevini, prelazi 3 tisuće kuna. Ali samo zato što ima troje djece i što sam radi u obitelji. Jer da nema toga bilo bi možda 2 tisuće kuna. Ali će on uredno platiti svoj porez i pomoći će Republiku Hrvatsku da iziđe iz. Platit će svojih 60 kuna i 20 lipa da Hrvatska iziđe iz krize. istovremeno svi gledamo i slušamo, pa evo da dopunim zbirku turcizama koje smo danas ovdje čuli kako. **Jarnjak, Na redu je uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa uvođenjem novog poreza ili novog nameta kako ćemo to već nazvati i to isključivo na neto plaće zaposlenika, umirovljenika znači prije svega udar na standard ionako osiromašenih hrvatskih građana. Razlozi za donošenje ovog zakona, tako obrazlaže predlagatelj je gospodarska situacija u našoj zemlji u kojoj su zbog ekonomske i financijske krize prihodi državnog proračuna znatno manji od potreba za financiranjem javnih obveza. A sve donedavno Vlada nije priznavala da uopće postoji kriza. A sada odjednom se govori o toj krizi i razlog za uvođenje ovog poreza je gospodarska situacija, odnosno smanjivanje prihoda državnog proračuna, kao što sam već i rekla. Činjenica je da Vlada je u zadnjih 8 mjeseci nije poduzimala gotovo ništa da se prevlada postojeća kriza. I umjesto da Vlada ponudi rješenja za izlaz iz krize da donese mjere koje bi značile povećanje proizvodne, ona se odlučuje prikupiti prihode tako, odnosno na taj način da direktno oporezuje primitke radnika i umirovljenika. Građani Republike Hrvatske nisu krivi za propuste i lošu politiku ove Vlade u zadnjih 5 godina vođenja Republike Hrvatske. Politiku koja je značila prekomjerno trošenje, prekomjerno zaduživanje, rastrošnost državne administracije, korupciju koja je naročito bila prisutna u postupcima javne nabave. Zašto Vlada nije riješila brojne korupcijske afere u kojoj su bili umiješani i sami dužnosnici vladajuće elite? Ne tu se ništa nije poduzimalo, štedi se na najsiromašnijima i to se još naziva solidarnost. Teret krize treba prebaciti na one koji su kroz protekle godine stekli ogromna materijalna bogatstva, koji imaj veliku imovinu, koji su se obogatili na nezakoniti način. Ali Vlada to ne želi učiniti. Ne želi oporezivati dividende koje se isplaćuju u milijunima kuna, porez na kapitalnu dobit, ne želi uvesti u taj porez. Ne želi uvesti porez na imovinu, ali eto uzeti će od onih koji imaju najmanje. Uvođenje ovog poreza, dovesti će i onako prezadužene hrvatske građane u iznimno tešku situaciju. Naročito će biti pogođene obitelji koji školuju djecu, jer smo prijašnjim rebalansom proračuna ukinuli besplatne udžbenike i besplatan prijevoz. Isto tako je sa umirovljenicima. Govorili ste danas nećemo dirati mirovine do 3 tisuće kuna, a istovremeno ovim zakonom obustavljate usklađivanje mirovina radi smanjivanja ukupnog rashoda državnog proračuna. Pa nije li ta mjera isto tako udar na standard umirovljenika sa najnižim mirovinama. Vidimo da je u prvom tromjesečju 2009. godine došlo do smanjenja gospodarskog rasta od skoro 7% u odnosu na prvo tromjesečje 2008. godine. I taj pad je najvećim dijelom posljedica smanjenja potrošnje. Postavlja se pitanje koliko će još pasti potrošnja ako se smanjuju plaće i mirovine, ako se predlaže povećanje stope PDV-a što opet znači rast cijena, o tome se očito ne vodi računa. Ova mjera je ista kao rebalans proračuna, jasno pokazuje da ova Vlada nema nikakvu viziju a niti zna kako i na koji način prevladati postojeću krizu. To nisu mjere za izlazak iz krize. To je samo kratkotrajno spašavanje proračuna koji je sve tanji odnosno spašavanje vladajuće elite. Ova Vlada svojom neodgovornom i lošom politikom je dovela u pitanje sigurnost hrvatskih građana jer je očito da u proračunu nema dovoljno sredstava za isplatu plaća i mirovina. Da je to tako govori i sam ministar financija gospodin Šuker koji je nedavno rekao da ako se ne pristane prvo na ono smanjenje plaća a sada na ove nove poreze da dolazi u pitanje isplate plaća i mirovina u 9. mjesecu ove godine. Kakve su to antirecesijske mjere koje se temelje prije svega na smanjivanju plaća odnosno mirovina uvođenjem većeg potrošnog poreza, mislim ovdje na PDV. Što znači uvođenje ovog poreza s obzirom na recesiju u kojoj se nalazi naša država. Novi porezi u recesiji odnosno povećanje postojećih poreza nije nikakva antirecesijska mjera. Naprotiv, to je put u još veću recesiju. Razlog tome je što će uvođenjem novih poreza i povećanjem postojećih ionako pasti osobna potrošnja, vrlo brzo će prihodi od PDV-a kao potrošnog poreza isto tako padati, država taj novac koji će ubrati jednokratno ili ad hoc od tih novih poreza neće uložiti nažalost u gospodarstvo već u potrošnju. I što ćemo dobiti? Osiromašene hrvatske građane, opet manje prihode u državnom proračunu i vjerojatno novi rebalans proračuna. Hvala lijepa. Na redu je uvažena zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. **Šimunović, Sonja (SDP)** Hvala. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj nesretni zakon počinje otprilike ovako: "Zbog ekonomske i financijske krize prihodi državnog proračuna znatno su manji od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obaveza uključivo i mirovinskog osiguranja.". Onda se u nastavku krivnja i odgovornost svaljuje na cijeli svijet i zemaljsku kuglu te se nastavlja. Stoga se ukazala prijeka potreba za ostvarivanjem ušteda gdje god je to moguće, uključujući tu i područje plaća i mirovinskog osiguranja. Završava s jednom krajnje neprimjerenom rečenicom: "Uvođenjem posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te obustava usklađivanja mirovina temelji se na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti prema kojima je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima.". A koje su to mogućnosti naših građana? Jučer ulazim u trgovinu a jedna gospođa kupuje salamu pa kaže prodavaču: "Dajte mi par kriški ali imam samo 10 kuna pa pazite da ne pređete preko toga.". Na koji način da ona sudjeluje u podmirivanju javnih troškova ili zašto? Da li je ona odgovorna što hrvatska vlast ne zna upravljati njezinim i našim novcima? Naravno da nije. Ponosno izjavljujete da ste najosjetljivije skupine oslobodili, da oni neće biti zahvaćeni ovim porezom pa ste tako "spasili" 900 tisuća umirovljenika od ovog nepoštenog harača jer njihove su mirovine premale. Toliko su male i sitne da ih i porez zaobilazi. Prosječna mirovina iznosi 2 tisuće 167 kuna što je 40% prosječne plaće. Ta mirovina otprilike pokriva jednu trećinu potrošačke košarice što znači da umirovljenik u Hrvatskoj može živjeti 10 dana mjesečno a onda zube o klin. To njemu ili njoj njegova ili njena borba dala, za to su krvavo radili cijeli svoj životni vijek za 10 dana mjesečno života pod stare dane. Vjerujem da bi svi oni bili presretni kad bi imali mirovinu od 3 do 6 tisuća kuna i tako mogli kako vi kažete bili solidarni i dati svoj doprinos u rješavanju ove krize. Tragikomičan je bio i način na koji ste smišljali i određivali ove porezne stope. Od ponedjeljka do petka bilo je milijun verzija kao cjenjkanje na tržnici za kilu jabuka. Otprilike ste ovakav dojam ostavili, napominjem da je to samo dojam. Sjela Vlada za stol i odlučila uvesti harač građanima. Prvi član Vlade kaže ajde neka bude 8%. Javi se drugi član pa ispravi ne ne možemo 8%, velika je to brojka, neka bude 6. Javi se treći član, ne nije dobro ni 6 i to zvuči previše, a i šestica dosta liči na osmicu, nije dobro. Onda nastane šutnja, razmišlja se neko vrijeme pa se ponovo javi prvi član Vlade i kaže ajmo ovako neka bude 3% ali ćemo i PDV podići za 1%. Opet šutnja. I na kraju se javi četvrti član Vlade koji je sve vrijeme mudro slušao te pobjedonosno izjavi imam ga, neka bude ovako, uvest ćemo 2 stope poreza, jednu od 2% a drugu od 4% te ćemo PDV povećati na 23. Ovo zvuči onako dosta složeno i komplicirano, građani će misliti da smo zaista duboko promišljali i analizirali, ispast će kao da zaista znamo šta radimo, da ne govorim kako ćemo ostaviti dojam solidarnosti i pravednosti jer eto zaštitili smo najsiromašniji sloj građana. Svima se lica ozariše i jednoglasno prihvatiše spasonosno rješenje, spasonosno rješenje za Vladu, osigurali su si još par mjeseci života. Omča oko vrata hrvatskim radnicima i radnicama, umirovljenicima koja se iz dana u dan sve više steže i guši. Hvala. Zahvaljujem. Imamo repliku, uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice, pa slična je dakle rasprava pa je onda lako. Mi uglavnom govorimo svi o pojedinačnoj potrošnji koja će biti smanjenja zbog toga što će se smanjiti plaće, smanjit će se i mirovine i upravo to jeste najveći problem što se krenulo na tu pojedinačnu potrošnju, krenulo se na plaće, na mirovine a javna potrošnja je ostala potpuno izvan promatranja svega. svega. Nevjerojatan je podatak koji sam neki dan pročitao da smo u HŽ-u ima preko 4 stotine menadžerskih ugovora odnosno 4 stotine menadžera. U HEP-u preko 100 itd. Postavlja se pitanje što rade itd., nije to moje pitanje. Ali pazite, imate sindikalne izjave iz brodogradilišta, imate sindikalne izjave iz HŽ-a da se sve što se radi i što se nabavlja nabavlja po 20, 30% većim cijenama. To je ta javna potrošnja gdje treba tražiti prostor. Dakle, nećemo samo pričati o menadžerima iako je i to područje, ali treba raditi tamo gdje se može smanjiti potrošnja a ne sad oduzeli smo od plaća ljudi i samim time ćemo zavrtiti krug koji nas neće izvući iz krize. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Sonja Šimunović. Totalno neshvatljivo čak i nemoralno, to su obično potezi koji se ostavljaju za kraj. E sad se nameće pitanje da li je ovo zaista kraj, da li zaista nije bilo nikakvih mogućnosti, nikakvih mjera za povući nego je ovo stvarno kraj i korak pred provaliju. Zahvaljujem. Ja opet molim, nemojte upotrebljavati riječi koje nisu prikladne ovdje. Nemoralno, krađa, lopovi, pa ljudi ovo je Sabor. Molim vas. čuje./… Uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. I predstavnik Vlade, državni tajnik, uvaženi Ivica Mladineo. Izvolite. Hrvatskoga sabora. Na kraju svima bih se zahvalio na konstruktivnoj diskusiji i odgovorio na par pitanja koja su ovdje postavljena. Što se tiče intelektualnih usluga, one spadaju u drugi dohodak i ukoliko je preko 3000 kuna bi se oporezivali sa stopom od 2, ako je preko 6 onda sa stopom od Sportaši također, ukoliko je drugi dohodak i ukoliko se isplaćuje u Hrvatskoj bi se oporezivalo. Dodaci na mirovinu, oni nisu mirovina i ne ulaze u oporezivanje. Svećenici ukoliko primaju plaću preko 3000 kuna ili ukoliko primaju mirovine preko 3000 kuna također bi se oporezivali. tehničke primjene kako i na koji način, moram još jedanput kratko objasnit. Porezna osnovica za obračun posebnog poreza računa se iz ukupno ostvarenih primitaka u tijeku jednog mjeseca kod jednog isplatitelja ostvareni po istoj osnovi. Znači, plaća je plaća, mirovina je mirovina, a drugi dohodak je drugi dohodak. To znači ukoliko ima isplata plaće dva puta u toku istog mjeseca, jedan dio 2000, a nakon toga 3000, onda se oporezuje 5000 kuna. Također tako je i kod drugog dohotka. Obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, isplatitelj plaće, mirovine i drugih primitaka. Znači, isplatitelj je taj koji će morat vodit evidenciju i posebni obračun isplatu. Na kraju, podržao bih cijenjenog zastupnika gospodina Gorana Marića koji je iznio u svome izlaganju da se nada da ovaj porez neće trajat do kraja. Ja se također nadam da će možda bit ukinut i prije, a to će onda i olakšat ipak i poreznoj upravi dosta posla. Hvala. I zaključujem raspravu po ovoj točci. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje.